Poštovane zastupnice i zastupnici, dobro jutro, sve vas najljepše pozdravljam. Prije nego što krenemo sa radom i raspravom o točkama koje sam predložio, predložio bih temeljem čl. 247. poslovnika da provedemo objedinjenu raspravu o Prijedlogu Nacrta promjena Ustava RH i Prijedlogu Nacrta izmjena Ustavnog zakona o Ustavnom sudu RH. Jesmo li suglasni? Hvala vam. I isto tako imamo točke Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala i Konačni prijedlog Zakona o provedbi Uredbe EU 2019/1238 o paneuropskom osobnom mirovinskom proizvodu PEPP. To je isto tako drugo čitanje, jedna i druga točka.

Hvala vam lijepa, kolegice i kolege, znači idemo s objedinjenom raspravom. - Prijedlog Nacrta promjena Ustava RH i - Prijedlog Nacrta izmjena Ustavnog zakona o Ustavnom sudu RH. Predlagatelj Predlagatelj je Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav na temelju čl. 60. Poslovnika HS. Raspravu je proveo Odbor za zakonodavstvo. Prije nego što dam riječ predsjedniku odbora Draženu Bošnjakoviću da dodatno obrazloži ove prijedloge, imamo nekoliko zahtjeva za stankom, prvi na redu kolega Grbin, izvolite. **Grbin, Peđa (SDP)** Zahvaljujem predsjedniče. Podsjetit ću vas, ali i druge kolegice i kolege, kada smo prije gotovo pola godine vodili raspravu o prijedlogu pristupanja promjeni ustava, prilikom te rasprave konsenzus je nekakav bio da ćemo na jesen prije nego što budemo glasali o definiranju teksta promjene provesti određene konzultacije koje bi trebale dovesti do suglasja oko toga što bi u tim promjenama ustava trebalo biti, a što ne. I krenuli smo u tom smjeru, razgovarali smo formalno na odboru, neformalno u određenim drugim kontaktima, proveli smo savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, prispjele su brojne primjedbe i umjesto da to rezultira tekstom koji bi uvažio stajalište svih onih koji bi trebali sudjelovati u promjeni ustava, a za to je potrebno 2/3 zastupnika u HS, tekst tekst je ostao gotovo isti kao i kada smo glasali o pristupanju promjeni. Što to pokazuje? To pokazuje da nositelj ove promjene, a to su vladajući, još uvijek ne razumiju da bez stvaranja suglasja, bez dogovora, bez uvažavanja stajališta drugih, do promjene ustava neće doći. I zbog toga Klub zastupnika SDP-a u ovoj fazi ne može podržati ovo što je predloženo. Iz koraka u korak odgađamo raspravu i odgađamo postizanje tog suglasja. Ovo je drugi korak, ako doista želite da do promjene ustava dođe, ako to nije samo neka igra za medije, za javnost onda prije nego što dođe do zadnjeg glasanja u HS morate shvatiti da se o ovome mora razgovarati i postići suglasje jer u protivnom od ovoga neće biti ništa, hvala. **Zekanović, Hrvoje (HDS)** Poštovani predsjedniče 238., kolega Grbin očito ne zna da neke teme nisu komplementarne, mi ne radimo novi ustav, mi samo želimo jednu temu, a radi se o referendumu, znači napraviti promjene u hrvatskom ustavu. Nažalost ubijanje nerođenih je dozvoljeno u Hrvatskoj već zakonom i ne vidim zapravo razloga odnosno nije mi jasna tolika želja ljevice da se ta ista, taj jedan loš zakon implementira u ustav, to mi stvarno nije jasno. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Zekanović, ovo je replika, a ne povreda poslovnika, tako da dobivate opomenu. **Grbin, Peđa (SDP)** Povrijeđen je čl. 238., kolega Zekanović pokazuje apsolutno nerazumijevanje za prije svega zdrav razum. Ja nisam govorio o konkretnim stvarima koje bi trebale ući u promjenu ustava, o tome ćemo raspravljati malo kasnije. Ja sam samo govorio o proceduri g. Zekanoviću i ja znam da je teško pročitati ustav i poslovnik i shvatiti kako se ustav mijenja, ako treba održat ćemo vam tečaj, nema nikakvog problema. Ali još jednom, ako želimo da dođe do promjene ustava onda treba razgovarati da ti se dvotrećinska većina skupila, ovako to neće ići.

znači ne samo na proceduru koja je uistinu važna i koju ovdje očito neki ne razumiju, u kojoj se mi moramo dogovoriti u ovom pitanju što treba, a što ne treba mijenjati u ustavu već da naglasimo da je u javnoj raspravi koju ste otvorili i koju fingirate, mislim da je ovo riječ o nekakvom razgovoru i demokraciji u kojoj dolazimo do zajedničkih zaključaka i u konačnici potrebne dvotrećinske većine da se donesu te promjene, u kojoj ste otvorili fingiranu raspravu o tome što zapravo treba mijenjati u ustavu. 90% komentara u toj javnoj raspravi je išlo na temu koju smo pokrenuli iz Radničke fronte i cijela progresivna opozicija prihvatila, a to je vraćanje, naglašavam vraćanje prava na pobačaj u ustav, pravo na pobačaj u ustav bilo je upisano 1990.g. u Nacrtu Božićnog ustava i nestalo po nalogu Kaptola pa praktički u jednom danu na putu od Krka do Zagreba. To pravo koje je garantiralo ženama temeljno ljudsko pravo da raspolažu u svojem tijelu je danas potrebno vratiti zbog svih razloga koje i sami razumijemo i poznajemo od znači te klerofašističke retroaktivne revolucije pod navodnike koja se zbiva u cijelom svijetu od SAD-a do Poljske pa do današnjih retroaktivnih ali i vrlo opasnih liberalnih težnji koje idu za tim da se zapravo usuglase sa ovim klerikalnim bit ću sasvim jasna nije samo riječ o konzervativcima koji kleče i koji traže …/Govornica se ne razumije./… što ću, a onda u drugom koraku i zabranu pobačaja, nego je riječ i o tome da se galopirajuća privatizacija zdravstva

svoju vjeru ispovijedati na onaj način na koji on misli da je to najbolje, ako vam to smeta to je vaš problem. Obazirat se na vaše riječi možda

bio on vjerski ili ne tako da vi dobivate opomenu, nije bilo povrede Poslovnika. Kolega Mlinarić, izvolite. **Mlinarić, Stipo (DP)** Hvala lijepo. 238., gospodine predsjedniče kolegica Peović je stvarno uvrijedila ne samo saborske zastupnike nego 90% ljudi u Hrvatskoj koji se izjašnjavaju kao katolici, ali nisam se htio njoj replicirati htio bih vama reći da počnete koristiti ovu šibu koju ste dobili od kolege Dretara. Hvala. Ja ću se suzdržati od korištenja šibe, za to postoje riječi, ovo je parlament, ali vama moram dati opomenu bez šibe. Kolegice Nađ, izvolite. Zahvaljujem. Tražim stanku u ime Kluba Socijaldemokrati u trajanju od 10 minuta kako bi još jednom istakli da smo već u raspravi u prvom čitanju o Prijedlogu Zakona o referendumu zalagali se da trebaju se definirati pitanja o kojima se po sili Ustava ne može provoditi referendum, a ne da u o tome u svakom konkretnom slučaju odlučuje Ustavni sud na temelju svojih nadzornih ovlasti. Također postoji potreba za ustavno pravnom regulacijom smanjivanja broja birača koji mogu zatražiti raspisivanje referenduma i stoga predlažemo da to bude 200.000 birača. Za nas bi bilo naročito neprihvatljivo da se putem referenduma umanjuju manjinska prava, a osobito bi bilo neprihvatljivo bilo kakvo ograničavanje žena na izbor kod pobačaja. Stoga još jednom pozivamo vladajuće ako žele naš glas za ove ustavne promjene i promjene Ustavnog zakona o Ustavnom sudu ugradite u ove ustavne promjene osigurač kojim će se onemogućiti bilo kakva erozija dosegnutih ljudskih prava u RH, a osobito prava žena na izbor kod pobačaja o čemu se Ustavni sud već očitovao u svojem rješenju od 21. veljače 2017. godine. Hvala. Željko (Hrvatski suverenisti)** Također tražimo stanku u ime Kluba Hrvatskih suverenista u trajanju od 10 minuta kako bi još jednom hrvatskoj javnosti jasno dali do znanja da je prijedlog ovih promjena zapravo intencija vladajućih da se u potpunosti dokine neposredna demokracija Ustavom dosad zagarantirana u RH jer uvjeti koje ste naveli u potpunosti će umrtvit svaki pokušaj narodne inicijative da izrazi svoj glas bez obzira iz kojih uvjeta, da li socioloških, da li biomedicinskih, da li iz političkih i drugih i stoga smo oštro protiv. Uopće taj prijedlog treba odbaciti. Mi danas ne bi trebali uopće o njemu raspravljati jer također zloupotrebljavate položaj Ustavnog suda. Ustavnom sudu RH želite dati velike faraonske ovlasti dapače pretvorit ga u svoj instrument i protezu za ostvarenje vaših interesa jer Ustavni sud dajete im ovlast da svaku inicijativu u startu proglasi ustavno nedopuštenim. Sve to skupa nam govori da ova, ovaj nepodobni pokušaj treba odbaciti iz saborskih klupa, a morate ga gledati u kontekstu Vladinog prijedloga Odluke o obuci ukrajinskih vojnika jer i za jedna i za drugi slučaj treba 101 glas. Prema tome kolegice i kolege, budimo jedinstveni, odbacimo zlouporabe vladajućih.

Hrvatska ako želi opstati mora prestati bit HDZ-ova, a HDZ-ova je zato što je skrojena i ustrojena u skladu s potrebama i interesima HDZ-a, a ne čitavog naroda. Proizlazi to iz kroja izbornih jedinica. Danas postoji velika neravnoteža u glasovima svakog birača. Proizlazi to iz činjenice da je odredba Ustava o sukreiranju vanjske politike mrtvo slovo na papiru. To sada vidimo na primjeru Ukrajine. Postoji potpuna institucionalna nemoć da se predsjednik države i Vlada natjeraju da poštuju one ustavne odredbe koje se izričito na njih odnose. Proizlazi to iz činjenice kako je propisan postupak izbora glavnog državnog odvjetnika pri čemu glavnu ulogu i najveću ulogu ima glavna i vladajuća politička stranka što dovodi u pitanje neovisnost jednog od najvažnijih pravosudnih tijela. Promjena Ustava trebala bi biti volja 2/3 saborskih zastupnika kao predstavničkog tijela građana. Čuli ste i dobro znate što sve traže zastupnici Hrvatskog sabora. Sve to ignorirate. Prema tome ovdje se uopće ne radi o tome da HDZ želi popraviti odredbe Ustava o referendumu. To je samo alibi. Ovdje HDZ zapravo želi pokazati može li žetonizirati dio oporbe, a upravo to i ovih dana i čini. Stoga se ovakve predložene izmjene Ustava koje su partikularne ponovno u skladu s nekim političkim i neprimjerenim ciljevima HDZ-a ne mogu podržati i ne mogu prihvatiti, a želite li otvoriti raspravu o stvarnim potrebama za promjenom ustava na takav dijalog smo spremni, (HDZ)** Idemo dalje, uz čestitke za imendan kolegi Grmoji isto tako i kolegici Baradić, kolegi Mažaru, ima li još neko možda, mislim da nema, provjerio sam. Sad ću vam dati riječ i naravno u ime svih nas, to niasm napravio na početku, čestitke Hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji na plasmanu među 8 najboljih reprezentacija Izvolite kolega Grmoja. koji idu u smjeru dodatnog otežavanja referendumskog izjašnjavanja građana. Ono je ionako sa ovakvim uvjetima zapravo nemoguće, prvo imamo nesređen popis birača, imamo veliki broj potpisa koje je potrebno u relativno kratkom roku skupiti i onda imamo kao zadnju prepreku, kao zadnju branu koja čuva Vladu, a ne ustavnost i ne građane i ne narod, ustavni sud kojeg je upravo vladajuća koalicija uz asistenciju najveće oporbene stranke iskadrovirala. I što nam sada predlaže, predlažete nakon što ste ukrali 3 referenduma, sjetimo se 3 referenduma, 2 tako da ste brojali, a znamo ko je brojao Lovro Kuščević i na koji način je brojao, a ovaj naš o covid potvrdama ste ukrali na način da je ustavni sud za vas odradio prljavi posao i to sa nekakvim smiješnim obrazloženjem da narod nije znao što potpisuje. Prije dva dana, znači godinu dana unatrag je počelo prikupljanje potpisa za taj naš referendum o covid potvrdama koji ste narodu oteli i što sad želite? Želite da 15 zastupnika može pokrenuti ocjenu ustavnosti prije nego što se počnu prikupljati potpisi da ne biste dopustili da se izvrši i pritisak na vas jer vama uvijek ovih 400 tisuća potpisa bez obzira što je ustavni sud odradio prljavi posao stoji nad glavom. Ja pozivam oporbu da prestane pregovarati više s vladajućima jer tražimo

Sada je na redu kolega Dretar, izvolite. **Dretar, Davor (DP)** Hvala poštovani g. predsjedniče HS. Tražim stanku u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta radi dodatnih konzultacija jer želimo skrenuti pozornost na jedno pitanje koje sasvim sigurno nije dovoljno naglašeno. Prvo ću vam pročitati jednu definiciju, duljina puta koju u vakuumu prijeđe svijetlost za jednu gotovo pa tri stotina milijutinku sekunde. Za one koji ne znaju to je precizna definicija metra i kada kažemo da je nešto dugačko jedan metar onda točno znamo koliko je to, kada je nešto dugačko pola metra ili u Hrvatskoj vrlo često s muške strane spominjanih sad već legendarnih 18 cm znamo koliko je to. Kako mi ovdje možemo raspravljati o referendumu kada imamo notornu činjenicu da u Hrvatskoj imamo gotovo pola milijuna nepostojećih birača, da su nam biračke liste potpuno usklađene, dakle kada kažem da je nešto dugačko metar cijeli svijet zna u tisućinku milimetra točno koliko je to, a kako ćemo mi ovdje reći da će većina za prijedlog promjene ustava i organskih zakona, trebala bi po ovome novom iznositi najmanje 30%, a za ostala referendumska pitanja 25% ukupnog broja birača u Republiki Hrvatskoj, kako ćemo mi to izračunati kada ne znamo uopće koliko ima birača kada birački popisi uopće nisu uređeni, kada pola milijuna ljudi navodno ima biračko pravo, a sam Bog zna Bog zna gdje su, da li su uopće živi, postoje li ili se jednostavno nalaze tamo gdje trenutno vladajućima odgovara. Dakle stav Domovinskog pokreta je da je u startu potpuno nelogično, a onda samime time i nelegitimno razgovarati o ustavnim promjenama dok se ne srede popisi birača. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Stanka je odobrena, kao i sve prije, kolege Dretara i sada još kolega Bačić, izvolite. Zahvaljujem g. predsjedniče. U ime Kluba zastupnika HDZ-a tražim stanku od 10 minuta kako bismo još jednom poslali jasnu poruku hrvatskoj javnosti, da smo pristupili izmjeni ustava na način da je nužna ta izmjena kako bismo uredili nedopustivo podnormiran i neuređen hrvatski pravni sustav u dijelu koji se odnosi na neposredno odlučivanje građana odnosno na referendum i kako bismo poslali poruku da bez konsenzusa u HS nema izmjene ustav i kako bismo poslali poruku da niti jedna politička stranka koja također drži da je neuređen okvir za provođenje referenduma ne može u tom dijelu onda inzistirati i na svojim političkim stavovima, na svojim svjetonazorskim i ideološkim vrijednostima jer je onda to ustvari maska da se ne uđe niti u uređenje ustavne kategorije koja govori o neposrednom odlučivanju građana, pa ova rasprava u proteklih 15 minuta je pokazala da u sabornici postoje potpuno oprečni stavovi o pristupu i dodatnom uvođenju instrumenta prekida trudnoće dodatno u hrvatski ustav. Čuli smo da postoje oni koji su za to, postoje oni koji se protive i HDZ ima također svoje stavove kad je u pitanju još dodatna izmjena ustava, primjerice o povratu nefiksne kvote XI. izbornoj jedinici, o glasovanju u diplomatsko konzularnim predstavništvima, ali nismo ih isticali jer znamo da na tom isticanju nećemo postignuti konsenzus u onom dijelu gdje smo doista u najvećem dijelu složni da je potrebno promijeniti ustav. Prema tome, ako inzistiramo samo na svojim partikularnim stranačkim interesima onda nećemo promijeniti ustav. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala vam. Dobro, više nema zainteresiranih, pa dajem stanku do 10 sati i 10 minuta.

Poštovane kolegice i kolege, molim vas da zauzmete svoja mjesta i pozivam sada poštovanog kolegu Dražena Bošnjakovića predsjednika Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav da obrazloži prijedloge nacrta dviju odluka. Izvolite. **Bošnjaković, Dražen (HDZ)** Hvala Evo nakon što je Sabor donio Odluku o pristupanju i promjeni Ustava i izmjeni Ustavnog zakona o Ustavom sudu RH nakon te odluke nadležnost za izradu nacrta ovih akta i za izradu konkretnog prijedloga promjene i izmjene i Ustava i Ustavnog zakona nadležnost je došla u Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Prvi korak koji smo mi napravili održali smo sjednicu i nakon toga smo prijedlog odluke gdje su predlagatelji izmjena dali određeni okvir izmjena, mi smo poslali u javnu raspravu. Nakon javne rasprave dobili smo povratno određene primjedbe, prijedloge velik dio doista se odnosio upravo na ono čega u Ustavu nema, prvenstveno je to bilo za zaštitu prava žene na izbor ili vezano za prekid trudnoće i drugo je također bilo potpuno ono drugo da se štiti život i da zapravo tu postoje neka druga prava. Stoga ste s te strane smo rekli i predlagatelji su sami tako na početku cijelog ovog procesa rekla da predmet izmjena je vezano samo za referendum. Kad je Zakon o referendumu bio na dnevnom redu, mislim da su vrlo složno svi klubovi rekli da je podnormiran zapravo i ustavni dio vezan za referendum, a i zakonski. Tako da evo na taj način se u taj cijeli proces krenulo i nakon povratnog mišljenja javnosti rasprava odbora je bila takva da se činilo u principu i ocjena je bila da nema potrebe da idemo odmah sa utvrđivanjem nacrta nego smo rekli idemo obavit još jedan krug konzultacija sa svim klubovima i taj dio konzultacija je doista I nakon toga smo došli na sjednicu Odbora za Ustav i utvrdili smo ove akte koji su danas ovdje pred svima vama, a to je akt to je vezano za promjenu Ustava i za izmjenu Zakona o Ustavom sudu. Temeljne zapravo ja bih rekao nekakve odrednice koje su bile da treba razgovarati i vidjeti koji je to broj onih potpisa koji su potrebni za za samo pokretanje postupka. Znamo da je sada važeća odredba da je to 10% od ukupnog broja birača, to bi danas po ovim nekakvim neuređenim doista popisima iznosilo oko 360.000, a sami su predlagatelji u ovom prijedlogu stavili dakle 250.000 što je bitno manje u odnosu na ono što je sada. I koliko samo na Odboru za Ustav vidjeli predlagatelji su spremni i dalje razgovarat o tom broju jer se po prijedlogu zakona povećava rok za prikupljanje potpisa, broj potpisa je manji tako da mislim da su to promjene u dobrom smjeru. Također jako je važno u samom Prijedlogu odluke o promjeni Ustava je ugrađena odredba, a vezano je da vraćamo onaj kvorum podrške potreban za uspješno za uspješno okončanje procesa promjene Ustava. Mi sada imamo u važećem Ustavu odredbu da je potrebna većina od onog broja koji izađe, e sada kad pogledamo dovoljno je da zaista nekakav minimalan broj birača izađe i na referendum i većina od toga i izglasane su odredbe. Smatramo doista da je potreban ipak nekakav veći konsenzus u društvu da bi se Ustav mijenjao i prvo je bila izmjena koju su predlagatelji naveli, a to je jedna trećina od ukupnog broja birača. sada u ovom drugom koraku koji Ustav predlaže koji je proizašao i nakon konzultacija sa klubovima smo došli da tu bi bilo dovoljno 30%, dakle to je 3% manje nekakvih stotinjak tisuća manje bi trebale podrške, ali smatramo da je to jedan pristojan konsenzus koji bi značio da je društvo složno oko nekih promjena i da bi to bilo u redu. Također što se tiče daljnjih izmjena, one su više vezane za Ustavni zakon o Ustavnom sudu. Imali smo u prvom prijedlogu jednu odredbu koja je govorila o tome da nema referenduma oko onih pitanja koja su u isključivoj nadležnosti Sabora, predsjednika Republike i Vlade. I sada kada smo o tome razgovarali zapravo došli smo do toga da u isključivoj nadležnosti Sabora su zakoni, jedino Sabor donosi zakone niko drugi ne donosi zakone i nekakvim gramatičkim tumačenjem mogli bismo zapravo imat u budućnosti problem i zato smo tu odredbu što se toga tiče brisali. Također imamo i jednu tehničku promjenu koju su tražili isto kolege na samom sastanku i konzultacijama sa klubovima, a to je nama danas u Ustavu piše da se ustavni suci ovdje u HS-u biraju dvotrećinskom većinom od ukupnog broja zastupnika, a u samom Ustavnom zakonu o Ustavnom sudu piše stara odredba iz Ustava da je to natpolovičnom većinom od ukupnog broja zastupnika, tako da smo i tu tehničku promjenu uvrstili da uskladimo Ustavni zakon o Ustavnom sudu i da ga uskladimo sa važećom odredbom u Ustavu. u Ustavu. Ostala su određena pitanja koja nismo ovdje stavljali, ali smo rekli da ćemo provest opet nakon ovog koraka kada dođemo na onaj treći da ćemo provesti raspravu sa svim klubovima u HS-u i oko i oko nekih stvari je moguć i dalje dogovor, provest ćemo sasvim sigurno i nekoliko rasprava na Odboru za Ustav i nakon toga vjerujem da ćemo doći do konkretnog i onog zadnjeg koraka samog prijedloga promjena i Ustava i Ustavnog zakona. Točno je, svi koji su rekli nema ovdje nametanja, nema ovdje ovakvih ili onakvih ucjena i svega toga. Mi jedino do promjena ovih akata možemo doći dvotrećinskom većinom u Hrvatskom saboru, moramo postići određeni konsenzus. Meni se čini da kad ova nekakva pitanja još iskonzultiramo se međusobno sa klubovima da bi to moglo tako i biti, a prvenstveno moramo znati da smo ove prijedloge utvrdili na način da smo imali 7 glasova za, a 3 su bila suzdržana. Dakle, ovo nisu prijedlozi protiv koga je netko bio. Ali jako ima još puno prostora za urediti taj institut. Prvenstveno dakle se radi o institutu referenduma sa kojim nitko, nitko nije zadovoljan niti sa zakonskim uređenjem, niti sa ustavnim uređenjem. I ja mislim da mi radimo korake da unaprijedimo te institute. Evo hvala Hvala vam kolega Bošnjaković. Idemo sa replikama. Prvi je na redu kolega Zekanović. Ima replika ima 14. **Zekanović, evo govorim iz pozicije čovjeka koji je stasao i u političara iz referendumskih inicijativa. Ponosan sam, posebno sam ponosan na referendumsku inicijativu za ustavnu zaštitu braka, tako da moram reći, naglasiti sa kojeg konteksta govorim. Ali ovdje moram reći kako je zapravo pozicija, odnosno postavljanje današnje opozicije u kontekstu ovih prijedloga izmjena Ustava zapravo smiješno. Jednu temu koja nema nikakve veze sa prijedlogom, a to je referendum povezuju sa temom pobačaja. To jedino mogu opravdati, razumjeti kroz totalnu izgubljenost u političkom prostoru kada se hvataju jedine teme na koju mogu zaraditi neki neftini politički bod. I u tom smislu kao dio vladajuće većine moram reći da tema ne bi smjela biti nipošto dio pregovora. Prije nego što odgovori kolega Bošnjaković pozdravljam učenike i učenice i njihove nastavnike osnovne škole Fran Krsto Frankopan iz Krka. Dobro došli! **Bošnjaković, Dražen (HDZ)** Hvala lijepo. To jesu bila određena pitanja, određeni prijedlozi da raširimo ustavne promjene i na to. Međutim, predlagatelji ovih promjena su vrlo jasno na početku već i u prvom koraku rekli da ove promjene se odnose isključivo na pitanje referenduma, jer sve drugo što bismo otvarali onda bismo zaista došli na još, na cijeli niz drugih pitanja i bojim se da bi se teško dogovorili. Ovo je bilo pitanje oko kojega je postojala suglasnost da je podregulirano. Ono što će se nuditi, što se nudi danas i što će se nuditi u trećem koraku ja se nadam da ćemo postići konsenzus. Druga replika, kolega Bačić. Izvolite. **Bačić, Branko (HDZ)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Poštovani kolega Bošnjaković, s obzirom da smo od prvog dana u ime Kluba zastupnika HDZ-a uključeni u pristup izmjenama Ustava i Ustavnog zakona o Ustavnom sudu i da je inicijativa praktično potekla kroz čitanje, prvo čitanje Zakona o referendumu. U to vrijeme SDP je još uvijek bio jedinstven, dakle nije bio podijeljen na Klub socijaldemokrata i Klub SDP-a. Sa njima smo održali nekoliko razgovora čak i uz nazočnost ministra Malenice. Pa sad mene interesira da li vi to zbog javnosti, ne zbog nas dvojice, nas dvojica jako dobro znamo je li tada postojao konsenzus između HDZ-a i SDP-a, je li postojao jedinstven pristup, identičan pristup u izmjeni Ustava na način

Hvala lijepo kolega Bačić. Točno je bili su određeni razgovori neformalni da kažemo, ali doista kada smo tada razgovarali o tom koraku da idemo mijenjati Ustav bilo je riječi isključivo i jedino samo o referendumu. Jer svi smo konstatirali zapravo ako idemo još u druga pitanja ništa od promjena. **Dretar, Davor (DP)** Hvala lijepa poštovani gospodine predsjedniče, poštovani gospodine Bošnjaković. Evo ja ću vas samo pitati da nastavim sa naglaskom na neuređenost ovih biračkih popisa. Recimo da je Obrovac jedna mala, zatvorena cjelina i da propisuje odnosno želi donijeti jedan referendum da se stavi jedan semafor recimo. Koliko sada, ako se ove nove izmjene zakona, odnosno ustavne promjene dogode koliko u Obrovcu treba posto birača, odnosno koji je to broj birača koji treba skupiti ako znamo da Obrovac ima 5 i pol tisuća birača, a tri i pol tisuće stanovnika. Dakle, kako ćemo mi provesti referendum kako u Obrovcu tako i u Republici Hrvatskoj kad osnovnu stvar, osnovni parametar izračuna zbroja nemamo, odnosno nije istinit. Dražen (HDZ)** Hvala lijepo. Kolega Dretar nema dvojbe da su birački popisi neuređeni i da na tome treba raditi kako bi oni bili zaista vjerodostojni i na tome rade i Ministarstvo pravosuđa i uprave i Ministarstvo unutarnjih poslova i posebna povjerenstva koja su osnovana za to. Ja vjerujem da ima dosta vremena da se to uredi. Ali same normativne promjene su jedno pitanje, a ovo što vi kažete to je čisto jedno funkcioniranje u praksi koje treba biti nedvojbeno bolje. **Mlinarić, Stipo (DP)** Hvala lijepa predsjedavajući. Evo samo da podsjetim hrvatsku javnost da zapravo u Republici Hrvatskoj od osamostaljenja je jako malo referenduma prošlo. Iz kojeg razloga? Iz jednog običnog razloga što to vladajućima bio to HDZ ili bio to SDP kad je bio na vlasti ne odgovara izjašnjavanje naroda. Da ste htjeli gospodine Bošnjakoviću vi, HDZ da olakšate referendumsko, skupljanje potpisa za referendum išlo bi se na puno nižu brojku od 100 000. Na primjer 100 tisuća i 1 potpis i na 4 tjedna kao što stoji u Zakonu o promjeni Ustava da se produži skupljanje za 2 tjedna. Da vlasti žele da se narod izjašnjava o nekim pitanjima puno lakše išlo bi se stvarno na olakšavanje, a ovo više kozmetička promjena pogotovo ako znamo da popis popis birača i popis stanovništva se ne podudaraju i nije usklađen, puno više ima birača …/Upadica predsjednik: Hvala vam./… nego lijepo. Kolega Mlinarić možda je važnije pitanje da cijelo to područje bude uređeno da bude izvjesno. Nije stvar da olakšavamo ili otežavamo nego da to doista pitanje bude izvjesno. Ovdje se ko što vidite naglasak stavlja baš na smanjenje potpisa zapravo koji su potrebni na produljenje roka kada se ti potpisi prikupljaju i da uredimo zapravo to pitanje vezano vezano kada može referendum kada ne može jer imaju dvije metode, one funkcioniraju negdje na jedan način, negdje na drugi, da navedemo zapravo točno pitanja koja nisu referendumska. Kad sam vidio taj prijedlog iz 2018. pa u tom prijedlogu je bilo nema referenduma o ustavnim pravima, o pravima nacionalnih manjina, o vanjskoj politici, o obrani ja sam se pitao u principu, a o čemu onda ima znate, tako da to su nekakve dvije varijante o kojima i mi trebamo voditi računa. **Jandroković, Gordan Zahvaljujem se. Evo poštovani kolega, mnogi su se ovdje pitali zašto progresivni dio opozicije traži i uvjetuje da ove izmjene Ustava obuhvate i pitanje pravo na izbor žena. Pa evo reći ću vam konkretno zašto. Zato što prvo o tome postoji visoka razina konsenzusa dvotrećinska u RH, a to je pitanje koje se tiče većine u RH jer žene su većina u RH i ista ta većina je kontinuirano izložena poniženjima i nemogućnosti ostvarenja osnovnog zdravstvenog prava. Zamislite da postoje muškarci kojima je jednostavno smo zabranili ili ne damo im, bolnice im ne daju da ostvare neki dio svoje zdravstvene skrbi, e to vam žene prolaze sa pitanjem pobačaja svaki dan u RH. Zašto HDZ nema konsenzus po tom pitanju ako ga dvije trećine građana u Hrvatskoj …/Upadica predsjednik: Poštovana kolegice Benčić o tom smo pitanju zapravo razgovarali kad je bio zakon ovdje u proceduri i ono što je rečeno stav je vladajuće većine ako ja to dobro razumijem, da nema potrebe da se tako nešto ugradi u Ustav jer postoji jedan zakon koji jeste da datira iz bivše države, ali koji to pitanje vrlo pristojno regulira. Možda je ovdje veći problem funkcioniranje i provedba tog zakona nego da on bude u Ustavu. Ja mislim da ovaj zadnji slučaj koji je potresao cijelu Hrvatsku zaista potreso i sve nas i ja mislim da zapravo više stvari možemo temeljem zakona i provedbe zakona napravit da se takve situacije u Hrvatskoj više ne dogode nego da nešto mijenjamo Ustav, a ove druge stvari zanemarimo, tako da kolko vladajuća većina je više puta napominjala da neće ovim ustavnim promjenama se obuhvaćat takvo pitanje jer postoji zakon. **Jandroković, Gordan Poštovani kolega Bošnjaković, vlast proizlazi iz naroda i pripada narodu, bar tako piše u hrvatskom Ustavu, međutim u praksi to nije ni približno tako jer se narod gotovo ništa i ne pita, to najbolje pokazuje da smo evo u 31 godine hrvatske samostalnosti imali samo tri uspješna referenduma, samo tri u 31 godini jer smo imali i imamo još uvijek katastrofalne zakone što se samog referenduma i referendumske inicijative tiče koja je uistinu mrtvo slovo na papiru. Ni s ovim vašim prijedlogom ustavnih promjena se ništa promijenit neće jer ste s jedne strane u potpunosti već u startu zakinuli narod za na izjašnjavanje jer ste omogućili da 15 saborskih zastupnika, Vlada ili predsjednik države mogu u startu tražiti ocjenu ustavnosti referendumskog pitanja prije samog početka referendumske inicijative, a svi znamo da je Ustavni sud jedno realno političko tijelo koje uvijek pogoduje vladajućima, bez obzira bili oni lijevi ili pak desni. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala vam. Kolega Bošnjaković prije odgovora pozdravimo i drugu skupinu učenika i učenica i nastavnika nastavnika OŠ Fran Krsto Frankopan iz Krka. Dobrodošli i vi Izvolite sada odgovor. moraju postojat određeni kontrolni mehanizmi. Ja razumijem da vi i dio zastupnika o Ustavnom sudu imate ovako ili onako mišljenje, ali taj Ustavni sud je ovdje izabran sa dvotrećinskom većinom i sad jel ga neko gleda ovako ili onako to nije pre relevantno pitanje, ali kontrolni mehanizmi u svim sustavima postoje jer ne možete svugdje postavljat tek tako referendumsko pitanje okupit puno ljudi, stvoriti jednu energiju u društvu, a da to zapravo ne ide onda u dobrom smjeru, evo. Poštovani g. Bošnjakoviću, recite mi predsjedniče Odbora za Ustav, Poslovnik zar vam ne bi bilo jednostavnije, a i korektnije prema hrvatskom narodu da ste jednostavno ukinuli odredbu u ustavnom čl. 87. stavka koji već je da narod neposredno može odlučivat, a ne ovako ste silnu energiju uložili, mijenjali Zakon o referendumu, Ustavni zakon o Ustavnom sudu idete mijenjat Ustav u dijelovima i sa obrazloženjima koji hrvatskom narodu zapravo bacaju prašinu u oči cilj je ukinut bilo kakav, bilo kakvu mogućnost neposrednog narodnog izjašnjavanja jer drugog razloga za ovakve restrikcije nema. Šta mislite zbog čega je to tako i zašto niste išli izravno na ukidanje tog prava neposrednog odlučivanja? **Jandroković, Kolega Sačić, doista nema potrebe ukidat mogućnost referenduma, to pitanje treba uredit i ako ćemo mijenjat Ustav na referendumu mi moramo imati jedan konsenzus u društvu, dakle mora bit određena većina koja jamči da je u društvu postignut konsenzus da se određene odredbe Ustava mijenjaju. Hrvatska jeste da vlast proizlazi iz naroda, ali Hrvatska država je uređena i na temeljima predstavničke demokracije. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo. Pa evo ja želim ovdje ukazati na neke situacije koje imamo u sabornici. Kada često govorimo o odgovornosti pozivamo se na nju i mi na vlasti svakako jer smo odgovorni, ali i oporba koja kaže da i oni imaju svoju odgovornost. Ja u svojim raspravama često ih pozivam na tu odgovornost koja se sad treba očitovati evo kod ovih izmjena ustava i ustavnog zakona, ali i drugog slučaja kad govorimo o Ukrajini. Tamo smo imali deklaraciju gotovo jednoglasno kad govorimo o Ukrajini, kad smo govorili o Zakonu o referendumu svi su se pozivali na to da moramo promijeniti i ustav kako bi konačno uredili cijelo to pitanje. Sada kada dolazimo do te odgovornosti vidimo da se izmišljaju određeni partikularni interesi kako bi se ta odgovornost odmaknula, pogotovo sa strane oporbe, mi nemamo nikakav problem, kao vladajući ponudili smo tekstove, ponudili smo raspravu više puta, ajmo se dogovoriti i ajmo to riješiti. Zbog čega se događa taj bijeg od vlastite odgovornosti kad govorimo o oporbi i želje da riješimo konačno evo dva važna pitanja, Ukrajinu i ustavne promjene…/Upadica predsjednik: Hvala lijepo. Poštovani kolega Borić, mi smo na drugom koraku, dakle na sredini smo puta da promijenimo ustav i ovaj Ustavni zakon Razgovarali smo međusobno klubovi dakle nekoliko puta i to će se još dogodit. Ono što je točno da bismo promijenili i ove odredbe ustava i Ustavnog zakona potreban je visoki konsenzus u saboru, a on zapravo posljedično proizlazi opet iz cijelog društva. Tako da važno je ovdje reć ovo nije došlo na stol glasovima protiv nego ovo je došlo na stol glasovima za i suzdržanim, dakle nitko nije na odboru bio protiv ovoga. **Jandroković, Gordan Hvala lijepa poštovani predsjedniče. Poštovani kolega Bošnjaković i u prošlom sazivu sabora puno je riječi bilo oko podnormiranosti odredbi za provođenje referenduma. Ustvari smo u jednom, u jednom vremenu imali bolju uređenost lokalnog referenduma od državnog referenduma i mi smo upravo za to da pokažemo odgovornost i prema hrvatskih građanima, krenuli i predložili ove izmjene da bi se bolje uredio sustav provođenja referenduma jer bez izmjene ustava i Ustavnog zakona nemamo do kraja riješeno pitanje uređenja referenduma. Ja se ne slažem da ako, da ocjenama, da ako damo mogućnost ustavnom sudu da prije sakupljanja potpisa ocjenjuje referendumsko pitanje da smo mu dali faraonske ovlasti jer smo vidjeli da se samim skupljanjem potpisa već stvara jedna određena energija u društvu i smatram da je bolje na vrijeme ocijeniti …/Upadica predsjednik: Hvala vam/…referendumsko pitanje, pa molim vas oko toga još. Hvala vam lijepo. Točno je, jedna od značajnih novina jeste da bi znači na prijedlog Vlade, predsjednika republike ili 15 zastupnika HS mogli zatražiti provjeru ustavnosti referendumskog pitanja i to prije zapravo prikupljanja potpisa jer točno ste rekli prikupljanjem potpisa stvara se određena atmosfera u društvu i onda pitanje dođe na dnevni red ustavnog suda i onda dođe do velikog zapravo nekakvog ili razočaranja ili tako nekih stvari. I ovdje smo čak i u prijedlogu imali da ustavni sud može po službenoj dužnosti prije prikupljanja potpisa stavit na dnevni red ocjenu ustavnosti pitanja, međutim evo u ovim promjenama, u ovom drugom koraku smo tu mogućnost maknuli, nego smo ostavili tu ovlast isključivo

Zahvaljujem. Poštovani kolega Bošnjaković, očigledno je da se želi u principu zaustaviti i prikupljanje potpisa, eto da se ta energija ne bi stvarala u društvu, ali ja ću se vratiti na registar birača koji vi na neki način onako minorizirate i govorite da su to tehnikalije, da se to kao radi, ali pogledajte podatke Ministarstva pravosuđa i uprave, 4.12.2021. kažu ima 3.684,460 birača, 30.9.2022. ima 3.657.695 birača, u međuvremenu je popis stanovništva pokazao da nas ima daleko manje i ono što vi govorite da se automatizmom usklađuje jednostavno nije točno. Znači podaci koji dolaze niti ministarstvo radi na tome da to riješi, niti podaci koji dolaze…/Upadica predsjednik: U velikom dijelu ste vi u pravu, to jest važno pitanje zapravo pročistit i napravit dobar popis birača, to mislim da niko ne spori, međutim odredbama o tome u ustavu nema mjesta, ali u svakom slučaju kada budu išle izmjene izbornih zakona koje je već ustavni sud zapravo na neki način u svom mišljenju naložio tada će se morat u principu kao podloga imati jedan

Hvala lijepo. Ja ću se ponovo vratiti na temu dvotrećinske, dvotrećinskog broja glasova da bi ustavne promjene prošle. Taj dvotrećinski broj glasova nije nastao slučajno, on nije nastao zbog toga da bi neko nekom, da tako slikovito kažem, lomio ruke, da bi se neko proglašavao žetončićem, on je nastao iz razloga da bi se spriječilo donošenje prijedloga koji su štetni ili opasni, ali jednako tako da bi i svrha bila predlagača da nekako se dogovori i da kad je riječ o njegovom prijedlogu da u prijedlog proba uvrstiti i nešto drugo, od nekog drugog, dakle da taj prijedlog bude širi. Vi ste s ovim prijedlogom vezano uz ustavne promjene vezano samo uz referendum se postavili na način uzmi ili ostavi. To znači idemo samo s referendumom ne otvaramo ništa drugo iako je od strane oporbe došla i, u javnoj raspravi ste dobili i temu da treba otvoriti i nešto drugo. Zašto je tome tako? Dražen (HDZ)** Kolegice Mrak Taritaš, doista 2/3 većina postoji da ona važna pitanja ovdje u ovom Hrvatskom saboru donosimo zapravo jednom tako da kažem kvalificiranom većinom i da imamo određeni veći konsenzus nego je to kod običnih ovaj nekakvih akata. Što se tiče ovog pitanja o kojem ste rekli oni koji su predložili koji su predlagatelji ustavnih promjena i izmjena Zakona o Ustavnom sudu oni su na početku rekli da doista ne žele ući u nešto drugo jer smatraju zapravo da bi time ugrozili reguliranje pitanja referenduma. Pred nama je još ovaj treći korak, zasad ne vidim nekakve promjene na tom planu, ali u svakom slučaju pred nama jesu još razgovori među klubovima, vama se ispričavam ako vaš klub nije ovaj poziv za taj razgovor, budemo to ovaj svakako izregulirali, greška je u administraciji. Tako da još ćemo dosta razgovarat, ali mislim da su oni koji su predlagatelji bili vrlo jasni. **Jandroković, Gordan Vrlo ću otvoreno i slikovito reći da je HDZ s ovom današnjom raspravom građanima za Sv. Nikolu poklonio bajku o rodi i lisici, znate ono kad su jedna drugu uzajamno zvale na večeru. Vrlo ste nonšalantno prešli preko te činjenice da imamo veliki nesrazmjer između broja birača i broja stanovnika. I zna se kome to ide u prilog. I zato tvrdim da Hrvatska nema budućnost sve dok joj sudbinu kroji HDZ. I ja doista ne želim uvrijediti nikoga tko vam je već dao ruku, ali je naivan svatko tko to ne vidi. Ne trebate mi replicirati, a niti objasniti zašto našem klubu niste poslali poziv za dijalog. Hvala. Evo kolega Bošnjaković ne trebate replicirati. **Bošnjaković, Dražen (HDZ)** Pa zapravo kolegica Orešković ne može odrediti jel ja hoću replicirati ili ne. Što se toga tiče doista nije bilo neko pitanje meni, vi ste zapravo pozvali birače vjerojatno da vašoj stranci daju neki veći broj glasova kako bi vi moli upravljati RH. Kada se to dogodi onda ćete vi zapravo biti nositelji i promjena zakona i svega toga. A što se tiče poziva vašoj stranici to ćemo provjeriti, ja ću to provjeriti i u svakom slučaju još se jednom ispričavam ako je došlo do greške pa niste ovaj pozvani. Kolega Grmoja, izvolite. da je prioritet uređivanje Ustava u smislu uređivanja referendumskog izjašnjavanja s obzirom da je poznato da HDZ ne želi referendume i da je za vas samo mrtav referendum dobar referendum osim ako ste u oporbi tada može referendum kad ste na vlasti to je nešto što je za vas neprihvatljivo. Smatrate da je prioritet možda bio urediti popis birača ili isto tako dakle izjednačiti dakle svaki glas, da glas vrijedi isto. Dakle, po tom pitanju ne radite ništa, a uporno inzistirate na izmjenama Ustava iako je jasno da ovaj lijevi dio opozicije traži nešto u tom paketu što očito ne može proći. Ostatak ove opozicije ne želi uopće s vama pregovarati s obzirom da smo tražili ostavku Vlade. Zašto se niste pozabavili ovim pitanjima? **Jandroković, Gordan Kolega Grmoja nije točna teza da se, da mi ne želimo referendum, mi doista ovdje želimo referendum uredit, da on bude uređen kao i u drugim državama, da se zna koliko je potpisa za referendum potrebno, a prvenstveno da se zna i koji je to konsenzus u društvu kada dođe referendumsko pitanje koje jamči da referendum prolazi. A što se tiče ovih pitanja u svakom slučaju ovdje se i mogu složiti s vama da su ta pitanja bila dosad neuređena i popis birača i da je popis stanovništva pokazao jedne druge brojke i da na tom pitanju treba ovaj raditi jer ovaj i Ustavni sud je o tome rekao svoje mišljenje i to pitanje sasvim sigurno treba urediti. Ja vjerujem da će, da će institucije koje su nadležne za to to urediti. I kolega Brkan, zadnja replika. **Brkan, Jure (HDZ)** Zahvaljujem se predsjedavajući. Poštovani gospodine Bošnjaković, vladajuća većina u izmjenama Ustava želi kao što ste rekli urediti pitanje referenduma, s druge strane također želi ga i olakšati u biti dovesti u poziciju da se glas građana čuje, da se lakše može održati referendum, ali opet uz neke vrlo jasne i bitne stvari kako to pitanje treba glasiti. Molim vas ako sve to radimo u cilju i molimo oporbu da nas podrži jer nam treba 2/3 većina razumije./… referendum šta bi se dogodilo vladajućoj većini ukoliko ovo ne bi prošlo. Da li to ima ikakve posljedice na vladajuću većinu ili će to što će ostati Zakon o referendumu ovakav kakav jest da li će uopće naškoditi vladajućoj većini? Evo, samo Hvala lijepo. Mislim hoću reći da nitko ne moli nikoga za ništa. Mi se pokušavamo dogovorit, vrlo smo svjesni i znamo da ne možemo bez 101 glasa zapravo doći do promjena i Ustava i Ustavnog zakona i ako do toga dođemo, doći ćemo uz nekakav konsenzus i dogovor. Ako toga ne bude neće biti promjena, bit će situacija kakva je, a za koju smo svi na početku rekli da je loša. Evo, hvala lijepo. **Jandroković, Idemo dalje, želi li izvjestiteljica odbora uzeti riječ, predsjednica Odbora za zakonodavstvo? Ne, onda otvaram raspravu. Prvi na redu je Klub zastupnika MOST-a, dvojica zastupnika kolega Petrov i kolega Grmoja. Izvolite. Poštovane kolegice i kolege zastupnici, MOST neće podržati ovaj prijedlog promjene Ustava iz razloga što vašim prijedlogom promjene Ustava vi dodatno onemogućujete referendum. To je prvi razlog. Drugi razlog, vi zovete na pregovore nakon što ste ukrali 3 referendumske inicijative, a 2 od 3 ste ukrali u zadnjih godinu dana. Koga ćete zvati na pregovore? Vi kažete da je vama cilj olakšati referendumske inicijative, a molim vas objasniti mi kako i to ide u cilju olakšavanja kad ste sada donijeli u prijedlogu Ustava da doslovno 15 ljudi iz vaše većine dakle kad se prohtje dakle niti četvrtini vas, ne svima, samo četvrtini vas se nešto ne svidi oko referendumske inicijative ima pravo uputiti na ocjenu ustavnosti pitanje i zaključiti sa referendumskom inicijativom prije nego ona uopće i krene. To je olakšavanje referendumske inicijative kolega Brkan? Ne znam kako za koga i kako to tko doživljava. Ja ne znam na koji način govorite da je olakšavanje referendumske inicijative to da sada ste propisali da 30% ljudi mora izaći uopće na referendum da bi on bio valjan, do sad nije bilo ni toga. Dakle ono što ste vi napravili ovim izmjenama Ustava odnosno prijedlozima Ustava po pitanju referenduma da ste jednim lijepim stiskom, pokušajem stiskom pitona pokušali ugušiti referendum onda kada on vama ne odgovara. I smislili ste sve mehanizme kako da do referendumske inicijative i prikupljanja potpisa uopće ni ne dođe jer ako dođe onda morate izvrgnuti blamaži Ustavni sud kojeg ste birali tako da on mora izać izvan okvira svog djelovanja pa proglasit 400.000 ljudi nesposobnima. Žalosno je da ste se vi bazirali na referendum i kako što je moguće više isključiti građane da uopće iskažu svoje mišljenje, ne da promjene nešto. Vi sad pokušavate spriječit da uopće iskažu svoje mišljenje umjesto da se bazirate na puno važnije stvari, umjesto da riješite popis birača, umjesto da riješite izborni sustav, umjesto da ga učinite pravednim jednakim vi zapravo pokazujete do čega je vama najviše stalo. Vama ne smetaju izborne jedinice kakve jesu, vama ne smeta pola milijuna fiktivnih birača, vama smeta referendum. Vas iritira uopće i mogućnost da se građani udruže kroz referendumsku inicijativu i iznesu svoje mišljenje i to je vama važnije i to je razlog zašto ste vi bazirali. Imate vi sve alate u svojim rukama da vi promijenite izborni sustav, izborne jedinice i fiktivne birače, sve vi to imate. Vama s druge strane Markova trga stižu depeše što vi trebate odradit. Dakle, vi sve imate, vi to nećete, vi ste se bazirali da ugušite referendumske inicijative. I hvala na tome evo što ste i to pokazali građanima RH do čega je vama stalo i čega se vi bojite. Ja želim, zaista želim da svi saborski zastupnici iz oporbe da vam ne daju podršku, da vam ne daju podršku za ovo jer time vi gušite bilo kakvo iskazivanje mišljenja građana u RH. Ja ne znam za kraj čega se vi bojite. Čega? Koga? Ljudi koji su vama dali podršku? Zašto se njih bojite? Zašto ih pokušavate anulirati u svim danima između izbora? Oni za vas očito vrijede jedino u trenutku kad su izbori tad vam trebaju, a nakon toga shutdown na iduće četri godine, ne treba nam vaše mišljenje niste nam bitni umjesto da ih uključite u procese.

Hvala. Dakle, jučer sam u slobodnom govoru pozvao opoziciju da prestane s pregovorima s vladajućom većinom. Od ove vladajuće većine tražili smo samo jedno i to zaključkom kojeg smo donijeli jednoglasno na onoj, na onom sastanku klubova opozicija, a to je da ova vladajuća većina koja je upletena u niz korupcijskih skandala, za vrijeme čijeg je upravljanja Hrvatskom iz INA-e nestala milijarda kuna, za vrijeme čije je vladavine Sisačka rafinerija ugašena, riječka je u remontu i to po nalogu i to po zahtjevu mađarske vlade što je jedan od svjedoka na Antikorupcijskom vijeću g. Mayer član Uprave INA-e i priznao da mu je ministar Ćorić sugerirao da puste, da zažmire, da pristanu na gašenje Sisačke rafinerije kako bismo dobili zeleno svjetlo za ulazak u Schengen i OECD, s takvom Vladom se ne može i ne smije pregovarati to vam birači neće oprostiti. Isto tako jučer sam izjavio da je u tijeku produženi black friday u HS-u kojem kojem je glasovanje stavljeno za 15. prosinca kako bi se pokušalo slomiti određene klubove zastupnika. Čujem da se najveći pritisci vrše na zastupnike Socijaldemokrata i Domovinskog pokreta, ja ih pozivam da ne sudjeluju u ovoj protuustavnoj odluci oko pomoći Ukrajini. ovdje nije pitanje Ukrajine ili Rusije, ovdje je pitanje Hoćemo li pomagati u kršenju hrvatskog Ustava ili nećemo u tome pomagati, hoćemo li prisegnuti i hoćemo li se držati hrvatskog Ustava ili Plenkovićeve briselske karijere. On je svašta naobećavao u Bruxellesu, sam se uvalio iako su analitičari pričali o nekakvoj win-win situaciji za Plenkovića. Ovo je lose-lose situacija nemojte ga spašavati, nemojte ga vaditi jer ovdje nije u pitanju Ukrajinu. Ovdje je u pitanju hoće li HDZ dodatno učvrstiti svoju moć, svoj utjecaj nad hrvatskim društvom na hrvatskoj političkoj sceni. Oni koji budu u tome asistirali, bilo da se radi o o izmjenama Ustava kojima se dodatno otežava referendum ili bilo da se radi o ovoj protuustavnoj odluci bit će odgovorni za jačanje utjecaja HDZ-a koja je premrežila sve segmente hrvatskog društva za vrijeme čijeg upravljanja Hrvatskom korupcija buja, a narod se ne pita za ništa. Vidjeli smo to kod onog referenduma o covid potvrdama i tada su nas uvjeravali da ovo što radimo nije dobro, nažalost čak su i neki iz oporbe napadali nas iz Mosta, dragi ljudi, jel vidite da smo bili u pravu, gdje vam je sada covid, gdje su vam sada mjere, gdje su vam sada covid potvrde? Pravili su nas budalama 2.g., 2.g. su nas pravili budalama, na to su mnogi nasjeli, ali hvala Bogu bilo je onih u HS koji su digli glas, koji su stali uz narod i uz građane i kažu neki ljudi džaba smo krečili, nismo džaba krečili jer tih 400 tisuća potpisa i dalje je nad Borićevom glavom,

hrvatski narod to pamti, možda s vremena na vrijeme ih na to treba podsjetiti, ali zato smo mi tu da podsjetimo što ste radili, kako ste se ponašali i još jednom pozivam oporbu ne nasjedajte na sirenski zov HDZ-a, oduprite se tome, nemojte podržati ove izmjene ustava i nemojte podržati protuustavnu odluku o obuci ukrajinskih vojnika, hvala. Hvala lijepo. Ja vidim neke detektore laži iznad vaše glave kolega Grmoja, podsjetio me kolega Kapulica kad ga sada gledam tamo, ali to ste zaboravili vjerojatno. Nikola (MOST)** Povrijeđen je niz članaka poslovnika, vi g. predsjedniče HS raspravljate i polemizirate s mojom raspravom, možete se javiti za raspravu ako imate što reći, a g. Kapulica, pitajte ga što mu je kum čuvao u garaži, a onda meni prodajite priče o ostalom. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Dakle kolega Grmoja prozvali ste me, pa sam samo uzvratio na sličan način. Imamo povredu poslovnika, kolega Kapulica izvolite. Povreda poslovnika zbog obmanjivanja javnosti koja se na meni začudan način nastavlja bez obzira na sve dokaze i argumente o kojima kolega Matko vrlo dobro sve zna. Dakle ja ne znam, da sam na vašem mjestu ja bi nastojao da što prije zaboravite, da se ta tema što prije zaboravi, a ne bi ljude na nju stalno podsjećao. I da vas podsjetim, znači

Povrijeđen je čl. 238., da vi ste u privatnom aranžmanu, što nije bio dogovor, dokazali možda da niste bili u klubu u Slovenskoj 9, ali vi ste na puno opasniji način povezani s akterima znači kluba u Slovenskoj 9 s ljudima koji su čuvali novac u garaži i koji su duboko upleteni u ovu aferu…/Upadica predsjednik: Kolega/…, a to niste nigdje dokazali da nije istina. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Grmoja dobivate opomenu, ovo je bila isto tako replika. Kolega Kapulica izvolite. (HDZ)** Kad neko laže do te mjere besramno dakle da, da uopće se ne zasrami to je nešto nečuveno, dakle na tri poligrafa sam dokazao upravo ovo o čemu vi govoriti da nisam dokazao, da nemam nikakve veze sa novcem koji je tamo bio, da nemam nikakve veze sa zapošljavanjem …/Govornik se ne razumije/…u Lutriji, da nikad nisam bio u klubu, na sva vaša pitanja sam odgovorio i vi i dalje besramno lažete.

izgovara neistine, tako da je on svojevrsni …/Govornik se ne razumije/… laži ovdje u ovoj sabornici i to mu ide onako od ruke, ustvari ide im svima u Mostu i od javnobilježničkih potvrda i od lažnih oklada i od ne držanja do toga da su dali određene prisege u ovom domu, ustvari oni sad ucjenjuju svoje kolege u oporbi i ne drže više do te njihove savjesti koje se stalno pozivaju i slobode mišljenja nego ih počnu ucjenjuju da oni ne smiju raditi ništa što on ne želi. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala kolega Borić, i ovo je bila replika, tako da i vi dobivate opomenu.

pred nama je Prijedlog Nacrta promjene Ustava RH i Prijedlog Nacrta izmjena Ustavnog zakona o ustavnom sudu RH koje je HS uputio Odbor za ustav, poslovnik i politički sustav. Ovom prijedlogom predlaže se promjene odredbi Ustava RH kojima se uređuje referendum u dijelu kojim se uređuje broj birača koji mogu zatražiti raspisivanje državnog referenduma, te je potrebna većina za odlučivanje na referendumu odnosno kvorum odlučivanja. U čl. 1. Prijedloga Nacrta promjene Ustava RH predlaže se smanjiti potreban broj birača koji mogu zatražiti raspisivanje državnog referenduma s dosadašnjih 10% od ukupnog broja birača u RH, što predstavlja više od 360 tisuća birača, na 250 tisuća birača u RH. Klub zastupnika Socijaldemokrati smatra da je i ovaj predloženi kvorum podrške od 250 tisuća birača za raspisivanje državnog referenduma previsok i predlaže smanjivanje za 50 tisuća odnosno na 200 tisuća birača koji mogu zatražiti raspisivanje državnog referenduma. Naime, po zadnjem popisu stanovništva u RH imamo 3.871.833 stanovnika odnosno 413.056 stanovnika manje u odnosu na zadnji popis stanovnika iz 2011., što je za 9,64% manje stanovnika. Osim što Ministarstvo pravosuđa i uprave treba urediti registar birača smatramo da je 200 tisuća birača dovoljan broj birača za raspisivanje državnog referenduma. Nemamo primjedbi na predloženi članak 87. stavak 4. što se tiče većine koja je potrebna za donošenje odluka na fakultativnom referendumu budući da je bilo potrebno izmijeniti postojeće ustavno pravilo da na referendumu se odlučuje većinom birača koji su pristupili referendumu, ali nije propisano kolika je ta većina a teoretski bi moglo biti i dva birača ako su tri birača pristupila referendumu. Sada se uvodi tzv. kvorum podrške, podrške minimalnog postotka opisanih birača na način da većina za prijedlog promjene Ustava i organskih zakona iznosi najmanje 30%, a za ostala referendumska pitanja najmanje 25% ukupnog broja birača u referendumu u Republici Hrvatskoj. Sukladno članku 142. stavku 3. Ustava RH o udruživanju Republike Hrvatske prethodno odlučuje Hrvatski sabor dvotrećinskom većinom glasova svih zastupnika, pa se sada stavak 4. dopunjuje na način da se Odluka o udruživanju Republike Hrvatske donosi na referendumu većinom glasova birača koji su pristupili referendumu uz uvjet da ta većina iznosi najmanje polovinu ukupnog broja birača u RH. Ali kad napred govorimo o postotcima predlažemo da se i ovdje navede da je to najmanje 50% ukupnog broja birača. Podržavamo odredbu prijedloga za utvrđivanje Nacrta izmjene Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske kojim bi se izmijenila odredba članka 6. stavka 7. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu radi usklađivanja sa odredbama Ustava u odnosu na propisanu dvotrećinsku većinu glasova zastupnika za izbor ustavnih sudaca. Ovim prijedlogom predlaže se članak 95. Ustavnog zakona izmijeniti tako da se uz detaljnu razradu omogući pokretanje postupka o kojem bi Ustavni sud utvrdio je li referendumsko pitanje ustavno-pravno dopušteno i prije početka izjašnjavanja birača o potrebi da se zatraži raspisivanje državnog referenduma, odnosno prije prikupljanja potpisa birača za raspisivanje državnog referenduma. Predlaže se da se postupak može pokrenuti na obrazloženi zahtjev 15 zastupnika u Hrvatskom saboru, Predsjednika Republike i hrvatske Vlade u roku od 30 dana od dana objave odluke organizacijskog odbora da se pristupi izjašnjavanju birača o potrebi da se zatraži raspisivanje referenduma. Predlaže se i dalje ostaviti mogućnost Hrvatskom saboru da u roku od 30 dana od dana objave odluke kojom se utvrđuje da je prikupljen potreban broj pravovaljanih potpisa birača za raspisivanja referenduma zatražiti od Ustavnog suda donošenje odluke o tome je li dosadašnji tijek referenduma bio proveden u skladu sa Ustavom, odnosno proceduralni aspekt referendumske inicijative. Hrvatski sabor bi bio ovlašten i u istom roku zatražiti i ocjenu o ustavno-pravnoj dopuštenosti referendumskog pitanja, tzv. materijalno-pravni aspekt referendumske inicijative ali samo u slučaju ako prije toga nije bio pokrenut postupak pred Ustavnim sudom RH. Dobro je da za razliku od prijedloga za utvrđivanje Nacrta izmjene Ustavnog zakona o Ustavnom sudu iz rujna ove godine u ovom prijedlogu nema odredbi sa Ustavni sud donosi odluku o ustavno-pravnoj nedopuštenosti referenduma ako je referendumsko pitanje u isključivoj nadležnosti Hrvatskog sabora, Predsjednika Republike i Vlade Republike Hrvatske jer bi zbog preširoke formulacije Ustavni sud gotovo svako referendumsko pitanje mogao svrstati u isključivu nadležnost na primjer Hrvatskog sabora koji donosi zakone. Osim toga, dobro je da je iz ovog prijedloga brisana odredba da je Ustavni sud ovlašten na temelju općih nadzornih ovlasti i sam pokrenuti postupak ocjene ustavnosti, pitanja ako postoji formalna ili materijalna pravna protu ustavnost referendumskog pitanja. Što se tiče sadržaja referendumskog pitanja predloženo je da se članak 95. stavak 2. mijenja i sada glasi: Ustavni sud donosi odluku o ustavno-pravnoj nedopuštenosti referenduma ako sadržaj referendumskog pitanja o prijedlogu promjene Ustava nije u skladu sa općim načelima i najvišim vrednotama ustavnog poretka RH utvrđenim u članku 1. i 3. Ustava, odnosno ako sadržaj drugog referendumskog pitanja nije u skladu sa Ustavom. Bilo je primjedbi da bi se trebalo preciznije definirati ili taksativno navesti pitanje o kojima se po sili Ustava zabranjeno je provoditi referendum. Mi nismo za taksativno navođenje koje uvijek može ispustiti neko važno pitanje. U svakom slučaju i mi u Klubu zastupnika Socijaldemokrata smo se već u raspravi u prvom čitanju Prijedloga zakona o referendumu zalagali da se trebaju definirati pitanja o kojima se po sili Ustava ne može provoditi referendum, a ne da o tome svakom konkretnom slučaju odlučuje Ustavni sud na temelju svojih nadzornih ovlasti. I tada smo se zalagali da se Prijedlogu zakona o referendumu propišu zaštitni mehanizmi, odnosno neka vrsta ručne kočnice kako bi se spriječila mogućnost samovolje većine nad manjinom posebno u dijelu zaštite ljudskih prava i temeljnih sloboda, te da se pokrenu ustavne promjene da bi se to reguliralo. Za nas bi bilo naročito neprihvatljivo da se putem referenduma umanjuju manjinska prava, a osobito bi bilo neprihvatljivo bilo kakvo ograničavanje prava žena na izbor kod pobačaja. Stoga treba spriječiti da putem referenduma dođe do možebitnog devastiranja odredbe članka 14. Ustava RH prema kojoj svatko u Republici Hrvatskoj ima pravo i slobode neovisno o njegovoj rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkim i drugim uvjerenjima, nacionalnom i socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju i drugim osobinama i svi su pred zakonom jednaki. jednaki. Što se tiče ostalih prijedloga za izmjenu Ustava svima je jasno da bi se Ustav mogao poboljšati što se tiče izbornog zakonodavstva, izbora ustavnih sudaca, prava žena na pobačaj i drugih prava. Međutim, znamo da za to nemamo dvotrećinsku većinu u Saboru. Stoga bi bilo dobro da bi se izbjegla ova pat pozicija, da se ugradi osigurač kojim bi Ustavni sud RH ne bi mogao donijeti rješenje suprotno već donesenom svojem rješenju od 21. veljače 2017. godine kojim se ne prihvaćaju prijedlozi za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti sa Ustavom, Zakonom o zdravstvenim mjerama za ostvarivanje prava na slobodu odlučivanja o rađanju djece. Klub zastupnika Socijaldemokrati prvenstveno se zalaže za siguran, dostupan, informiran i besplatan medicinski postupak prekida trudnoće te dostupnu i besplatnu kontracepciju. Daljnju eroziju prava žena u hrvatskom društvu ne možemo dozvoliti tim više da su sve više učestalije manifestacije vjerskog fanatizma u vidu klečanja i moljenja krunice muškaraca na trgovima, za čednost u odijevanju, suzdržavanja od predbračnih, spolnih odnosa i da muškarci postanu duhovni autoriteti u obitelji. Malo sutra! E pa dragi klečeći muškarci na trgovima koji bi htjeli postati muškarčine u obitelji klečite i molite koliko želite u svojim kućama i u crkvama, a taj vaš …/Govornica se ne razumije./… fanatizam non pasaran. Dakle, Klub zastupnika Socijaldemokrati mogao bi podržati ova dva prijedloga za promjene Ustava i Ustavnog zakona o Ustavnom sudu uz uvjet da se prihvate naše primjedbe i prijedlozi. Hvala lijepa.

238. možda itd. na govor poštovane zastupnice jel nije u redu tako grubo i neprimjereno se obračunavat sa ljudima koji prakticiraju svoju vjeru na javnim mjestima, a još je gore sablažnjavajući nudit se vladajućoj koaliciji da im budu žetonizirani i da im budu suport do 101 glasa.

Kolega SAčić vas osobno nije uvrijedio nego je replicirao što je za to je dobio opomenu kao što ćete i vi sad dobiti opomenu jer tu nema nikakve veze da je povrijeđen poslovnik. Kolegice Mrak Taritaš izvolite. Hvala lijepo. Poštovani predsjedniče HS-a, poštovane kolegice i kolege. Za ovom govornicom često u raznim prilika ne propustim priliku da podržim to da je Hrvatska članica EU, mislim da smo na različite načine profitirali. Moram pri tom se i podsjetiti načina na koji je Hrvatska ušla u EU i i prošlo je više od 12 godina od promjene Ustava koja se ticala referenduma i sve to vrijeme nad glavom nam svima visi pomalo opasan, ali u svakom slučaju nespretan i nepregledan način na koji je to pitanje uređeno, tog smo svi svjesni da nam to visi nad glavom, da nije adekvatno uređeno. To da nemamo nikakvu odredbu o potrebnoj većini u odnosu na broj birača da bi referendum uspio otvara prostor za neugodne ishode. Tako nam se naravno barem u teoriji moglo dogoditi da se organizira i raspiše referendum, da na njega izađe troje ljudi i da donese neku sudbonosnu odluku za naš Ustav. Naravno to se moglo dogoditi u teoriji, ali mogu donijeti neku odluku za naš Ustav, našu državu i sve nas. I to je situacija koju bismo trebali promijeniti i u tom smislu ja moram biti zaista razumna i razumijem inicijativu predlagatelja da se ovim pitanjem pozabavi. da je često kritiziran Ustavni sud odigrao važnu ulogu u nadomještanju svega onog što nedostaje u zakonu i Ustavu, ali to nije niti dobro, niti dugoročno rješenje. Država ipak mora imati zakone koji uređuju najvažnija pitanja i koja su u skladu s Ustavom. Ne možemo se oslanjati na odluke pa čak i aktivizam u pojedinim dijelovima Ustavnog suda koji na taj način čini nadomjestak za određene zakone. U tom smislu ako se složimo s namjerom predlagatelja da se uredi pitanje referenduma razumljiva je i predložena izmjena Ustavnog zakona o Ustavnom sudu koja nadopunjava predložene izmjene Ustava. To se posebno odnosi na dio koji se tiče odluke o ustavnopravnoj dopuštenosti ili nedopuštenosti referendumskog pitanja. To je pitanje s kojim smo se susretali kroz sve ove godine, ono se može riješiti na različite načine od popisa tema ili pitanja kojima se ne može uopće pokrenuti referendum do odlučivanja u svakom pojedinačnom slučaju. Predlagatelj je ovdje išao na neko srednje rješenje, što i razumijem da se odlučio za neko srednje rješenje, ali ono što želim naglasiti da i zakonsko uređenje referenduma koje nas tek čeka u obzir mora uzeti pitanja o kojima sam u nekoliko navrata govorila, a osim njih još neka. Jedno od njih je kako je određen kvorum za pravovaljanost odluke je li on dovoljno visoko postavljen da jamči legitimitet odluke, ali da nije toliko visok da ubija svaku mogućnost za uspjeh referenduma. Nama se tu često i meni se tu često u ovoj raspravi zapravo postavlja pitanje da li mi u ovoj zemlji zaista uopće želimo referendume? Ono gdje također treba bit posebno oprezan je i financiranje i nadzor financiranja referendumskih inicijativa, treba vidjeti što je s rokovima u svakoj fazi procesa od prikupljanja potpisa do roka u kojem se referendum treba održati, uloga Sabora u slučajevima referenduma tzv. narodne inicijative, posebno pitanje može li se ili treba u Saboru omogućiti da artikulira svoj protuprijedlog itd. Međutim, ono što želim naglasiti, kolega Boriću, za ove promjene potrebna je dvotrećinska većina glasova koja je uvedena za važne odluke upravo zato da bi se razne političke stranke mogle dogovoriti oko konačnog rješenja. I u javnoj raspravi i ovdje u Saboru otvoreno je pitanje uređenja pitanja dostupnosti pobačaja kroz Ustav, to je važno pitanje koje mnogo govori o građanskim pravima i slobodama u jednoj državi, ali i o položaju i o ravnopravnosti žena. Nažalost, prijedlozi nisu poslušani niti je vladajuća većina za takav prijedlog imala sluha. Ne samo da nije imala sluha za naše prijedloge nego nije imala sluha ni za samu svrhu dvotrećinske većine kad se radi o donošenju važnih propisa, a osim da se spriječi donošenje prijedloga koji su štetni ili opasni ta svrha je i da se morate dogovoriti i u svoj prijedlog uvrstiti i nešto što drugi smatraju važnim kako biste na kraju za svoje ideje dobili podršku. Idemo dalje, sada je na redu u ime Kluba zastupnika SDP-a poštovani kolega Bauk. Ajoj pardon, pardon, pardon kolega Bauk nisam primijetio da se osim kolegice Mrak Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a javila i kolegica Orešković pa imate još 4 minute i 53 sekunde. Čak nije ni kolega Bauk primijetio. Izvolite. Zahvaljujem. Zna se da kada HDZ kroji sudbinu ove države to je uvijek prvenstveno u korist samog HDZ-a, a ponajmanje u korist svega što bi u jednoj normalnoj državi trebalo biti bitno. Ako ćemo baš o samom sadržaju ovog prijedloga vide se odredbe koje bi referendum mogle otežati ili preciznije bi bilo reći da će čitav referendumski proces HDZ uvijek imati pod svojom kontrolom. Pa onda ja postavljam jedno retoričko pitanje. Što bi to mogao biti referendum za kojeg bi se moglo pretpostaviti da ga se HDZ boji, da mu to pitanje predstavlja egzistencijalni problem? Ne, to nije pitanje o vraćanju prava pobačaja u Ustav, toga se plaši samo Zekanović. HDZ se boji jednog drugog pitanja. Evo jedne moje ideje što bi to moglo biti. Referendumsko pitanje bi glasilo treba li zabraniti političkoj stranici koja je pravomoćno osuđena za koruptivno kazneno djelo da se kandidira na izborima? Ili ako vam je to previše radikalno evo možemo malo ublažiti, da se ne može kandidirati barem u četiri izborna ciklusa, mada bi ja bila sklonija ovoj prvoj varijanti da to ne može, da Zaključit ću, nije HDZ-u do referenduma jer im nije do demokracije to su pokazali svojim načinom vladanja u proteklih 30 godina. HDZ-u je cilj da samostalno vlada i sada želi dokazati da to može i uz 2/3 većinu kupljenih oporbenih zastupnika. pravi razlog i prva suština, jedna žetonizacija parlamenta kao pečat korupcije koja je postala institucionalizirana i nažalost uobičajena, a pri tome su ove izmjene Ustava u dijelu koji se odnosi na referendum samo paravan kao što je paravan i ovaj neustavni manevar oko obuke ukrajinskih vojnika. A kada to ne bi bilo ovako podli i podmukli manevarski potezi HDZ-a koji su za demokraciju opasni tada meni ne bi bilo toliko sporne niti ove promjene odredbi o referendumu jer se u jednom dijelu mogu i popraviti. Ne bi mi bila sporna niti podrška europskom zajedništvu u onoj mjeri i na način koji je sukladan hrvatskim mogućnostima. A ponovit ću, da se zalažem za kompletnu rekonstrukciju čitavog državnog ustroja što znači za promjenu i reformu izbornog sustava, za teritorijalni preustroj, za promjenu i definiranje odnosa između predsjednika države i Vlade u sukreiranju vanjske politike i u upravljanju vojskom, za promjenu načina izbora glavnog državnog odvjetnika i trajanju njegovog mandata. zalažem se za jednu promjenu Ustava koja bi bila puno opsežnija i takva promjena Ustava bila bi zapravo prvi korak sustavne borbe protiv korupcije. To je srž političkog programa i svrha mog političkog djelovanja. dijelovi i ideje kako to provesti navedeni su u planu za Hrvatsku koji je kao dio saborske procedure i javno objavljen na internetskim stranicama Hrvatskog sabora. Hvala. Sada će govoriti kolega Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a. Izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Klub zastupnika SDP-a prilikom glasanja o ovome prijedlogu bit će suzdržan. To možete protumačiti kao tzv. konstruktivnu suzdržanost. Kada uspoređujemo ovaj prijedlog koji se tiče referenduma, dio prijedloga koji se tiče referenduma može ga se uspoređivati sa tri točke. Prva je ono što je bilo u prvom čitanju, tu se nije baš puno promijenilo. Drugo je, ono kako je sadašnje stanje. Ovaj prijedlog kada bi se donio u ovom obliku djelomično bi popravio sadašnje stanje što se tiče referenduma. I treće je kad se uspoređuje s prijedlogom koji je Klub zastupnika SDP-a zajedno sa još dijelom zastupnika drugih stranaka od kojih su neki i danas u parlamentarnoj većini, a to je prijedlog iz 2018. godine. On ima jednu bitnu razliku o kojoj ću nešto reći kasnije. Što treba popraviti u postojećem referendumskoj materiji? Prva, govorit ću o po redoslijedu prioriteta, a ne po redoslijedu radnji kako ide, kako ide po referendumu. Prvo je prag. Dakle, najveći problem referendumske materije danas u našem Ustavu je nepostojanje praga za donošenje odluke na referendumu. U ovome prijedlogu navedeno je da je za promjenu Ustava potrebno 30%, a za promjenu zakona 25% broja, ukupnog broja birača i to ako je nešto dakle manje nego što smo mi 2018. predlagali nam nije sporno. Drugo tiče se broja potpisa. Suglasni smo i da se smanji broj potpisa potrebnih za raspisivanje referenduma. To je uostalom ako idemo duboko u saborske arhive bio prijedlog Kluba SDP-a na promjenama Ustava 2010. godine. Nakon što smo ovoga bili vlada i gledajući broj potpisa za neke referendume zahvalili smo onima koji su to odbili da su nam bar tu malo olakšali. I treće je pitanje tema i to je najveći problem ovog prijedloga što ne navodi izrijekom teme oko kojih se može raspisati ili ne može raspisati referendum već daje jednu dosta široku formulaciju. Što se tiče rasprave o konačnom prijedlogu ustavnih promjena dakle u trećem čitanju, mi ćemo u razgovorima ako ih budemo vodili tražiti da naš prijedlog iz 2018. bude osnova oko koje će se razgovarati i da se onda eventualne primjedbe daju na taj prijedlog ako treba nešto popraviti da se, da se popravi. Također držim da je, može biti ustvari dobro da se o ustavnim referendumima i o zakonodavnim referendumima ustavni sud očituje prije sakupljanja potpisa, ali treba jasno formulirati da u tom slučaju ako ustavni sud ocijeni da je takva inicijativa neustavna ili nije u skladu s ustavom da da i upute kako se ona može promijeniti, tako da bi u ponovnom pokušaju oni koji su inicirali referendum o kojem se govori, da bi mogli i u tom slučaju to ne bi bila redukcijska nego dapače afirmativna odredba u ovome prijedlogu o, što se tiče referenduma, sve ostalo se može riješiti onda, onda i zakonom i tu bi što se tiče referenduma i završio. Dakle ako budemo uspoređivali sa postojećim stanjem može se smatrati da se radi o određenom popravku, ali ako se uspoređuje sa prijedlogom našim iz 2018., naš prijedlog je držimo bolji. E sad riječ dvije o onome čega nema u ustavu, u prijedlogu ustava, a to je pravo na izbor odnosno pravo na pobačaj. Tijekom ovog vikenda svjedočili smo jednom revolucionarnom događaju, jednoj drugoj državi koja ustvari ima za sebe, ima kod sebe u svom imenu jednu vjersku odrednicu, tako da je u Iranu ukinuta moralna policija, a govori se da će se ukinuti i hidžab. Ja se nadam da neće se prije u Iranu ukinut hidžab nego šta HDZ pristane na pravo na pobačaj odnosno pravo na izbor žene u ustavu, dakle valjda, valjda, valjda se to neće dogoditi, nadam se da se neće dogoditi. To će naravno biti najteži dio naših razgovora nakon što parlamentarna većina donese i ovaj nacrt promjena ustava i trebat će dovoljno vještine ukoliko se želi da prođe da se i to pitanje na zadovoljavajući način riješi, bilo kroz direktno unošenje tog prava u ustav, što bi mi podržali ili ako ima neki kontraprijedlog, primjerice u Ustavnom zakonu o ustavnom sudu da se i ta odluka, među ovim drugim odlukama koje bi trebalo povećati broj sudaca ustavnog suda, da je promijeni i navede u prijelaznim i završnim odredbama ili što već predloži parlamentarna većina. Dakle mi u ovom trenutku imamo jednu novu parlamentarnu doktrinu traženja dvotrećinske većine, a to je tzv. doktrina uzmi ili ostavi, to nije dosad nikad bila efikasna doktrina traženja parlamentarne dvotrećinske većine, pa pretpostavljam da je i to jedna vrsta taktiziranja i od strane vladajućih. Naime, za donošenje ove odluke im ne treba dvotrećinska većina, prema tome u ovom trenutku pretpostavljam da ne žele puno, puno skrenuti s puta da se ne bi mogli vratit na pravi put, ako postoji iskrena želja za donošenje ovih ustavnih promjena onda će se svakako saslušati i argumenti onih na koje se računa da bi zajedno s parlamentarnom većinom htjeli da se ta promjena dogodi. Da zaključim, Klub zastupnika SDP-a bit će suzdržan oko ovih prijedloga promjena, očekujemo poziv na razgovore za donošenje konačnog prijedloga, onoga što, onoga što će ići u ustav i očekujemo da se ozbiljnije nego dosad uvaže naši prijedlozi, a posebno prijedlog da se spriječi mogućnost da neki drugi sastav ustavnog suda, kao što je to napravljeno u Americi, oduzme ženama pravo na izbor. U tom smislu trebalo bi i staviti osigurač ako se o tome želi raspisat referendum da i to bude ustavni referendum naravno i to je to što sam ja imao reći u ime Kluba zastupnika SDP-a. Klub zastupnika SDP-a bit će konstruktivno suzdržan po ovom pitanju u drugom koraku, hvala. Sada će u ime Kluba zastupnika Nacionalnih manjina govoriti poštovani kolega Jankovics, izvolite. Poštovani g. predsjedniče, poštovani kolegice i kolege. Klub zastupnika Nacionalnih manjina nastavit će i prilikom ovog glasanja podupirati dakle ovaj iskorak započet raspravom u prvom čitanju Zakonom o referendumu odnosno poduprijet ćemo dakle i Prijedlog Nacrta promjene Ustava RH i Prijedlog Nacrta izmjene Ustavnog zakona o ustavnom sudu RH. Dakle javnost koja možda iz ovih prethodnih, prethodnih iskazivanja kluba nije mogla potpuno razumjeti, radi se o paketu koji obuhvaća dakle osim Ustavnog zakona o ustavnom sudu i ustav obuhvaća i referendum u nekoj slijedećoj fazi Zakon o referendumu i to na način da ćemo zajedno sa ta tri paketa, ako naravno prođu, u cijelosti urediti institut referenduma u RH, možda bi bilo ovo pravo vrijeme i čestitati predsjedniku Bošnjakoviću na strpljenju koji vodi ovaj postupak i svim članovima Odbora za ustav da smo to uopće uspjeli donijeti u ovu fazu gdje imam dojam da slušajući iskaze prethodnih klubova možemo biti ohrabreni oko tijeka samog postupka. Što se tiče samih dakle tehničkih stvari koje su vezane i koje bi regulirali ukoliko ovaj Nacrt promjene ustava i Nacrt promjena Ustavnog zakona o ustavnom sudu prođu,

dakle broj dana koji bi stavili na raspolaganje bilo kojoj inicijativi povećali bi sa 15 koje je dosada na 40. Što se tiče same teme uveli bi predreferendumsku ocjenu ustavnosti kojom bi uspjeli, po meni i po nama, svu tu negativnu energiju koja se skuplja u onim inicijativama koje su očito u neskladu sa ustavom izbjegli, zatim uvođenjem kvoruma odlučivanja koji je ovdje dosta prijeporan, dakle na tri razine, jedan je izmjenom čl. 142. ustava gdje bi definirali prag od 50% za udruživanje Hrvatske u neke druge asocijacije, a u čl. 87. ustava uveli bi dakle dva praga, jedan od 30% za izmjenu ustava i organskih zakona na referendumu odnosno 25% za izmjenu običnih običnih zakona. Ovdje samo moram evo možda najplastičnije poduprijeti to da evo i ovdje u Ustavu kada, ovdje u saboru kada želimo promijeniti Ustav, evo mi se mjesecima dogovaramo, mi moramo 3 puta o tome odlučivati od kojih zadnji put, 3 put 2/3 većinom pa jasno je da ukoliko bi se Ustav mijenjao na referendumu da i tamo mora biti jedan prag koji je relativno dostižan, a opet na neki način razuman da, da jedan takav pokušaj izmjene Ustava putem referenduma zapravo ima jedan određeni legitimitet. Dakle, osim kako sam rekao broja potpisa koje smanjujemo, duljine prikupljanja koji je sa 15 na 40 povećan, predreferendumska ocjena ustavnosti i kvoruma odlučivanja, dakle jako je bitno da bi se samim zakonom koji bi bio posljedica izmjena Ustava i Ustavnog zakona o Ustavnom sudu propisali precizni rokovi oko predaje samog referendumskog materijala koji dosada nismo imali, koji je izazivao brojne prijepore, a također novim Zakonom o referendumu kako rekoh ukoliko bi izmjena Ustava i Ustavnog zakona ovakvi prošli brojanje samih potpisa što je također izazvalo brojne prijepore više ne bi radilo, ne bi radila Vlada nego bi radilo Državno izborno povjerenstvo. Dakle, što se tiče malo me pogodio ovaj stav uzmi ili ostavi, ja sam bio na nekim sastancima koje je vodio Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav, nisam zaista ni kod predsjednika Bošnjakovića ni kod drugih članova stekao dojam da smo razgovarali na način da je ovaj prijedlog uzmi ili ostavi. Već sama činjenica da smo između prvog i drugog neke stvari na prijedlog onih oporbenih klubova koji su pokazali određenu konstruktivnost izbacili odnosno promijenili u samom prijedlogu i izmjena Ustava i samom prijedlogu izmjena Ustavnog zakona o ustavnom sudu. Što se tiče pitanja širenja teme na ne što neki klubovi traže i danas smo dojma da bi bilo kakvo širenje teme izvan konteksta referenduma zapravo ugrozila cijeli ovaj postupak, ovaj civilizacijski iskorak zapravo uređenja instituta Sve u svemu stav Kluba zastupnika nacionalnih manjina je da je omjer prava i kontrolnog mehanizma u ovom paketu dobro pogođen i da će pružiti jednake mogućnosti onima koji žele narodni referendum, ali isto tako i mehanizmima pravne države da imaju određenu kontrolu nad tim. A podsjećam sve klubove da ukoliko ovaj paket ne prođe, ukoliko dakle ili se odlučimo ne ići na glasovanje ili on ne dobije potrebitu većinu u Hrvatskom saboru imat ćemo sustav, institut referenduma koji će i dalje tražiti 10% potpisa u 15 dana s tim da će te potpise i dalje brojati Vlada RH i neće biti nikakvih rokova za predaju potpisa. Dakle, taj sustav je jako loš i jako pogrešan. Ovo je jedan prijedlog koji će značajno dakle doprinijeti unapređenju cijelog sustava referenduma i sukladno tome kako rekoh Klub zastupnika nacionalnih manjina nastavit će evo podržavati **Jandroković, Gordan (HDZ)** Šesti klub je Klub zastupnika Domovinskom pokreta i poštovani kolege Dretar. Izvolite. Hvala poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora. Poštovane kolegice, poštovani kolege, Klub zastupnika Domovinskog pokreta jednostavnog je stava što se ovoga tiče. Kao prvo poštovani prethodniče kažete ako ne prihvatimo ove izmjene dobit ćemo jedan sustav odnosno ostat će nam na snazi onaj stari sustav koji nije dobar. možemo li mi prihvatiti ovakve promjene, a znamo da niti one nisu dobre. Dakle, mi ne možemo ovdje donositi i izglasavati zakone, a kamoli ovako visoko usmjerene na način da dobro nešto ćemo malo popraviti, a nešto ne. To mora biti anjc a kako bi se reklo, a ovo nije anjc a. Krenimo dakle čisto tehnički. U ovom, u ovoj inicijativi odnosno promjenama Ustava kaže se, predlaže se smanjiti potreban broj birača za raspisivanje državnog referenduma sa dosadašnjih 10% od ukupnog broja birača što je bilo nekih 360.000 na otprilike 250.000 birača. Brojka sama po sebi apsolutno, pa mogu slobodno reći i izmišljena. Ne znamo koliko je 10%, ne znamo koliko je birača u RH. Mnogi od njih kako je to jedna poprilično dobro skovana fraza glasovali su svojim nogama i svojom autobusnom kartom za Dublin ili neki drugi grad uglavnom i nažalost izvan Hrvatske. Nadalje, treba se propisati uvjet da većina za prijedlog promjene Ustava i organskih onih dakle jako bitnih zakona iznosi najmanje 30%, a za ostala referendumska pitanja najmanje 25% ukupnog broja birača u RH. I ja ponovno moram postaviti osnovno pitanje. Koliko je to posto od čega, jer dame i gospodo ako vi dođete u dućan ili recimo jednu mesnicu i kažete mesaru da vam da kilu šnicli, a on vam da 60 dkg gospodin mesar je u krivu i prevario vas je. Zašto vas je prevario? Jer se dobro zna koliko je kilogram. Ako ste kupili 50 metara dvorišta od suseda Štefa, a u stvari tog dvorišta ima 36 metara sused Štef vas je prevario zato što se točno zna koliko je metar. A mi ovdje u našem popisu birača kako sam poštovanome Bošnjakoviću i postavio pitanje u replici nemamo uopće uređen broj birača. Ja znam da postoje određene institucije, da postoje neki ljudi koji trebaju riješiti broj birača u Hrvatskoj, ali mi ne možemo donijeti ovako bitan zakon bez da to pitanje prethodno nije riješeno. Dakle, mi sada razgovaramo ovdje da li je 10% od metra 10 centimetara, a uopće ne znamo koliko je dužan, dugačak Dakle, Klub zastupnika Domovinskog pokreta ne može podržati ove promjene oba ova zakona o kojima danas razgovaramo u objedinjenoj raspravi jer taj zakon neće niti olakšati niti otežati ništa zato što nema definiran broj birača, mi ne znamo koliko ih imamo. Evo postavimo dakle imaginarnu situaciju kako sam rekao i u zahtjevu za stanku danas prije nego što smo krenuli u raspravu, potpuno je nemoguće da u jednom Obrovcu provedemo referendum i što će onda neko reć, ok ajmo staviti 25%, e onda naši Obrovčani se moraju dobro ovako počehati po glavi i reć … koliko onda nas sad treba. U gradu ne živi 3,5 tisuće,

Nešto ozbiljno ne štima. No da se ostavimo šale budući da šala na ovako ozbiljnim stvarima apsolutno nema nikakvo svoje mjesto i posvetimo se drugome zakonu oko kojeg danas pripovijedamo. U roku od 30 dana HS bio bi ovlašten zatražiti ocjenu o ustavnopravnoj dopuštenosti referendumskog pitanja. Naravno u slučaju da prije toga istu tu stvar nije kroz postupak proveo Ustavni sud RH i još ću jednom ponoviti i naglasiti ono što su rekli mnogi ovdje danas, na obrazloženi zahtjev 15 zastupnika u HS-u. Dobro, to naravno osim što izuzetno olakšava vladajućima da ozbiljno dovedu pod pitanje bilo kakvo referendumsko pitanje jednako tako naravno olakšava to i zastupnicama i zastupnicima oporbe jer 15 ne bi trebalo biti teško teško skupiti s kojegod strane političkog spektra se nalazili. U svakom slučaju Klub zastupnika Domovinskog pokreta srdačno moli da prvo izbrojimo koliko Hrvata i stanovnika ove države uopće ima biračko pravo, a onda da definiramo postotke i određene brojke jer ovako govorimo kao što sam rekao i nekoliko puta ovdje nevezano uz referendume kada kažem o Hrvatima i onima koji žive u ovoj zemlji, mi živimo u zemlji u kojoj ne znamo koliko nas ima, ali znamo da nas svakim danom ima sve manje i manje. Hvala lijepa. Iskoristit ću priliku da još jednom jer smo se već jednom pozdravili u hodniku prije, pozdravljam članove Udruge sindikata umirovljenika Donji Miholjac koji su ovdje s nama. Puno vam hvala što ste s nama

Institut referenduma je u Hrvatskoj mrtvo slovo na papiru. Naime, u 31 godini hrvatske neovisnosti imali smo samo tri uspješna referenduma, referendum kada smo raskinuli sve odnose s bivšom državom, referendum o ulasku u EU i referendum o ustavnoj definiciji braka, sve ostale referendumske inicijative su bile ili odbačene na Ustavnom sudu proglašene neustavnima ili pak nije bio prihvaćen potrebit broj potpisa. Znate koliko je Švicarska imala referenduma na državnoj razini samo prošle godine? 12, a mi u 31 godini tri. Ali daleko smo mi nažalost daleko od jedne Švicarske. Ovim prijedlogom izmjena Ustava i Ustavnog zakona se u biti ništa neće promijeniti i dalje, a to će pokazati budućnost ukoliko prikupite potrebitu 101 ruku u što se iskreno nadama da nećete, kao što se iskreno nadam da nećete prikupiti niti 101 za obuku ukrajinskih vojnika u Hrvatskoj, neće doć do nikakve drastične promjene odnosno omogućavanja direktnog izražavanja mišljenja naroda. U Ustavu RH jasno i glasno stoji da vlast proizlazi iz naroda u 1. članku i vi se ovdje u ovim izmjenama Ustavnog zakona pozivate upravo na 1. članak da Ustavni sud može utvrditi je li referendumsko pitanje ustavnopravno dopušteno i to pozivajuć se na čl. 1. i čl. 3. Ustava. Čl. 3. Ustava među ostalim kaže: „Sloboda, jednakost, nacionalna ravnopravnost, ravnopravnost spolova, mirotvorstvo, socijalna pravda, poštivanje prava čovjeka, nepovredivost vlasništva, očuvanje prirode i čovjekova okoliša, vladavina prava i demokratski višestranački sustav najviše su vrednote ustavnog poretka RH“, vrlo vrlo širok pojam i opet ste omogućili Ustavnom sudu da ima faraonske ovlasti, da prije same referendumske inicijative, prije početka prikupljanja potpisa, prije izjašnjavanja mišljenja određenog broja naših birača odnosno građana u startu uz faraonske ovlasti Ustavnog suda odbijete ovu inicijativu, a svi dobro znate da je Ustavni sud, a što drugo nego jedno političko tijelo koje u većini slučajeva ipak polaže račune onima koji su ga izabrali odnosno vladajućoj većini, bez obzira bila ona lijeva i bila ona desna i u to me niko ne može razuvjeriti. Kolega Bošnjaković kaže mora postojati određeni kontrolni mehanizmi. Pa koga vi želite kontrolirati, vlastiti narod? Narod koji je ginio za ovu državu, koji je stvorio ovu državu i vi sad želite preko Ustavnog suda odnosno u krajnjem slučaju preko Vlade RH, preko 15 saborskih zastupnika ili pak predsjednika države kontrolirati vlastiti narod. Pa što se bojite svog vlastitog naroda? Pa ne želi vlastiti narod štetu ovoj državi ili sami sebi. Ne možemo nikako podržati ove promjene Ustava, pogotovo ako se već ide u promjene Ustava onda smo trebali ići u široke promjene cjelokupnog Ustava jel jako puno ima nepravde u ovakvom načinu i izbora pojedinih zastupnika i stvaranje većine u HS-u. Niste to htjeli prihvatit, niste se htjeli ovdje ugledat na neke druge zemlje EU tako da sumnjam da ćete doći do ove potrebite 101 ruke. Hrvatski suverenisti ovo vam neće prihvatiti jer s jedne strane se gubi ova ravnoteža između tri stupa vlasti gdje Ustavni sud dobija kao što sam rekao faraonske ovlasti, a s druge strane svi oni kojima mi polažemo račune to su građani su postali ovime zadnja rupa na svirali. Ništa ih se neće pitati i bilo koja inicijativa će u startu past u vodu. I vidjet ćete ukoliko uistinu dođete do ove 101 ruke u sljedećih 30 godina imat ćete i manje od ova tri dosadašnja referenduma. To će sigurno tako biti jer sa ovim apsolutno ništa ne rješavate. Hvala vam lijepa. izvolite. **Sačić, Željko (Hrvatski suverenisti)** Hvala vam gospodine predsjedavajući, poštovane kolegice i kolege, cijenjeni dragi prijatelji sindikalisti, hrvatska javnosti. Čast mi je ukazati vam na jednu po nama nekorektnu zavjeru bih rekao tešku riječ, urotu prema hrvatskom narodu, prema našim izvornim ustavnim ovlastima da neposredno odlučujemo o nekim svojim pravima kao temeljni stup ove demokracije, ove države jer na inicijativu nekad davno 2010. godine naših kolegica i kolega iz HSP-a u drugoj izmjeni je uvedena mogućnost u Ustav Republike Hrvatske da se narod izjašnjava kroz svojih desetak posto od biračkog tijela o važnim pitanjima od interesa za njegove interese. E sad, mi danas dakle toliko godina je proteklo od te 2010. godine da se moramo baviti umjesto da nadograđujemo ta stečena prava i slobode hrvatskom narodu mi se moramo baviti time kao hrvatski suverenisti i svi drugi pravdoljubivi, istinoljubivi da brane to čvrsto, dapače jer nam dolazi inicijativa koja to želi ograničiti. Ne, vi se učinili sve vladajući sa ovim prijedlozima izmjene Ustava, osobno Ustavnog zakona o Ustavnom sudu, čak i Zakona o referendumu koji je od ožujka 2022. ovdje u proceduri, da potpuno ugušite tu našu inicijativu. Znači, mi smo do sad imali mnogo primjera gdje je narod išao formirati organizacijski odbor za referendum, prije svega iznimno korisnih sindikalnih inicijativa koji su branili svoj sustav radno-pravni, sindikalni u poduzećima gdje su skupili u nekoliko referenduma čak u tri referenduma 200, 300, 400 000 potpisa da se ne ukidaju, da ne idu u outsourcing određeni radnici u poduzećima, da se ne ukidaju radnička prava, gdje su Hrvati rekli nećemo privatizirati, monetizirati autoceste. Sve to gdje je još bilo slučajeva oko određenih sloboda i prava. Sve to po ovim ustavnim izmjenama i zakonima više ne bi imali pravo dragi prijatelji. Vi sindikalisti ćete potpuno bit zavezanih ruku, nećete više moći ići sa svojim pravima primjerice da se zabrani privatizacija HEP-a. To vam ovom odlukom Ustavnog suda neće biti dozvoljeno. Onda će oni izmislit da to nije u skladu sa Ustavom. Ne, hrvatski narod nije dovoljno pametan da on odluči da HEP ne smije se privatizirati, da se ne smije kao što se INA privatizirala privatizirati dalekovodi, tko zna šta još. Prema tome, otvorimo oči. Nedajmo da nas dodatno vežu. Sve što nam je od tih alata demokratski ostalo iskoristimo. Nije sve izgubljeno. Koliko ćemo mi animirati naš hrvatski narod, toliko će biti jaka demokracija u Hrvatskoj. Svake druge nekorektne i usko stranačke sebične interese interese i interesne skupine ne treba podržavati da oni dodatno jačaju, da se ono na našim leđima svakako nasele, nego slijedi svoju misao, svoje odgovornosti i očekujem od hrvatske oporbe da doista bude oporba. Nemojte se nuditi, nemojte za Judine škude, nemojte za srebrnjake prodavati svoj obraz. Šta ćete prodavat? Sad će vas oni ucjenjivati. Idemo mi skupit 101 glas za obuku ukrajinskih vojnika, a vi ćete nama dati nešto u Ustavu pravo na pobačaj. Pa mislim, pa nismo dotle došli ljudi moji! Dajte sredite svoje jasne motive uvijek u interesu hrvatskog naroda, u interesu demokracije i budućnosti ovog naroda. Pa mi imamo 100 prečih tema kako je gospodin Pavliček rekao zašto treba mijenjati Ustav. Zašto imamo 8 nacionalnih manjina zastupnika zagarantiranih, a tri naših iseljenika. Pa to je, idemo o tome pričati, idemo pričati o tome da se pojačaju ovlasti određenih državnih tijela u borbi protiv korupcije u određenim motivima oko zaštite naše demografske snage, oko toga kako da se ilegalnim imigrantima ne ne omoguće širom i otvaraju vrata u okupaciju Hrvatske, a ne idemo narod dodatno zagušiti, zavezati ruke. Nećemo na to pristati. Gospodin Branko Bačić ima povredu Poslovnika. ali su oni polučili svoju svrhu i svi prijedlozi koje je sindikat pokrenuo, koje ili su Vlade odustale kao što je monetizacija, outsourcing ili su izmijenili Zakon o radu ili je referendum o mirovinskoj reformi također rezultirao izmjenama zakona. …/Upadica Radin: Hvala gospodin Bačić./… Prema tome, sindikalci znaju kako će riješiti … …/Upadica Radin: Hvala gospodine Bačić./…

Ja sam mislio da ćete reći da su prijatelji koji su gore na galeriji ipak iz sindikata umirovljenika, a ne ovome što je govorio g. Bačić, da je fulao temu, ali nema veze. Ali nema veze. Izvolite. Gđa. Peović ispred HSS-a i Radničke fronte. Evo pozdrav sindikalistima i umirovljenicima. Ono što bih ovdje željela prije svega istaknuti da se u cijeloj raspravi stvara pogrešan dojam, da je prijedlog koji daje HDZ koji se ograničava na referendumske teme, na neki način privilegiran i jedini u odnosu na inicijativu koja je došla od 40 zastupnika o promjeni Ustava u segmentu, vraćanja prava na pobačaj u Ustav. Znači to su dvije ravnopravne inicijative koja imaju ravnopravan status i ne postoji nikakav razlog zašto se ne bi razgovaralo znači o onom šta je opozicija progresivno uputila u proceduru, a to je znači promjena odnosno vraćanje prava na pobačaj u Ustav. Zašto se pravo na pobačaj treba vratiti u Ustav? Pa zato što je tamo i bio. To je žene, to su pravo žene izborile, to je pravo bilo u Ustavu iz 1974., progresivnom Ustavu i to je pravo ostalo u Ustavu, nacrtu Božićnog Ustava 1990., po nalogu Kaptola izbačeno u roku od 24 sata na putu između Krka do Zagreba po svjedočenjima autora Ustava. To je pravo ostalo i u slovenskom Ustavu, to je pravo ostalo i u srpskom Ustavu. To pravo treba vratiti u hrvatski Ustav. Između ostalog i zato što imamo ozbiljne napade na reproduktivna prava u posljednje vrijeme u svijetu, a onda i u Hrvatskoj. Francuska ide u mijenjanje Ustava u segmentu znači stavljanja prava na pobačaj svakoj ženi, pravo na pobačaj zagarantiran ustavnim pravima. To su osnovna prava i slobode. Znači ne samo da je to pravo napadnuto i na razini znači svjetske politike, znamo kako je promjenom ustavnog suda u Americi došlo, vrhovnog suda u Americi došlo do promjene tog prava odnosno ugrožavanju tog prava, nego i zato što je 2 od 3 birača HDZ-a, ako hoćete baš, kolegice i kolege, za to pravo. Znači vi ste u sukobu sa vlastitim biračima. Znači vaši birači,

vaš prijedlog pokušao, znači reći ću sad i što se tiče vaših prijedloga, oni su uvijek trojanski konj, kao i kod drugih prijedloga, znači neke stvari ponudite koje zvuče dobro, ali uvijek moramo staviti, tu pozdravljam izlaganje kolegice Dalije Orešković, uvijek trebamo staviti u kontekst što se zapravo hoće spriječiti, I ne bih rekla da se samo hoće spriječiti onaj referendum koji je kolegica spomenula, a to je da se zabrani rad stranci koja je to pravomoćno osuđena iako je to dobar, dobra primjedba, nego se hoće spriječiti neke druge stvari. Znači ovim prijedlogom da se zapravo ograničiti o čemu se može voditi referendum, o čemu se zapravo uopće može postaviti referendumsko pitanje sigurno prevenira i pokušava spriječiti demokratsku raspravu o stvarima koje HDZ-u sigurno ne bi odgovarale. Između ostalog, ovako visoko postavljen prag za referendumsko pitanje vezano uz razdrživanje i udruživanje u nadnacionalnoj stranki, isto je jedan signal, isto jedan signal koji šaljete zašto tako visoko od 50%, a kad smo ulazili u EU znači nije postavljen taj kriterij, odnosno u EU smo mogli ući kako god, je li, mijenjao se upravo taj ustavni, zakoni, Ustav u ovom segmentu da bi se moglo uć' u EU, u EU znači se ušlo po pravilima po kojima bismo sada trebali izaći iz EU, ako ovo vaše, vaš prijedlog prođe. Hoćemo izaći iz EU? Baš ne vjerujem da će HDZ to pokrenuti. Znači ako smo ušli u EU s jednom trećinom upisanih birača koji su to zaglasali,

kupovna moć hrvatskog čovjeka će radikalno pasti, a već sad užasno nisko, imamo neke od najnižih plaća u EU, radimo puno više sati od EU i novim Zakonom o radu se pokušava osigurati zakonodavni legislativni okvir da se još više pojača pritisak na hrvatskog radnika, da se još više omogući lakše otpuštanje, da se još više omogući da radnik radi ono dok ne padne s nogu praktički, prekovremeni rad, da se ne plaća, da se dodatni rad omogućava, itd., to je način konkurencije odnosno stvaranja umjetne, umjetno, mislim, pod navodnike stvaranja konkurentnosti koji vidi HDZ. HDZ ne vidi stvaranje konkurentnosti u razvoju industrije, u razvoju tehnologija, u razvoju vlastitog nego samo i jedino u pritisku na hrvatskog radnika i zato je brošura koju dijelite stranim investitorima u kojoj se hvalite sa najjeftinijom cijenom radne snage u Europi izuzetno korisna za otriježnjenje onih, ako ih još takvih ima u Hrvatskoj koji misle da HDZ misli na radnike. zato se ide sa ovakvim izmjenama i ovakvim promjenama, a istovremeno se ne ide sa izmjenama i promjenama Ustava koje traži većina ljudi u Hrvatskoj i zato ćemo referendumom i nadam se da će nam se cijela opozicija u tome pridružiti, vraćanje pobačaja u hrvatski Ustav. Na taj se način više neće moći katotalibanski ugrožavati to pravo i napomenut ću još jednu stvar, nije samo stvar o retradicionalizaciji društva ili ako hoćete ona je uistinu uznapredovala, molitelji na hrvatskim trgovima ne mole samo za predbračnu čistoću, nego je to prvi korak do idućeg koraka, a to je zabrana pobačaja, što im je na pameti, ali to je samo jedna strana problema. Druga strana je problema da se takvi zahtjevi katotalibanski zapravo stavljaju u istu poziciju odnosno dobivaju podršku pod navodnike ekonomski liberalne Hrvatske, a to je HDZ-ova Hrvatska, to je Hrvatska koja zapravo ide galopirajući prema privatizaciji zdravstva gdje se zapravo ženama onemogućuje pravo na pobačaj tzv. prizivom savjesti kojih ima više od 60% ginekologa u Hrvatskoj gdje se zapravo na drugi način pokušava onemogućiti javnu zaštitu dostupnu svima. Zdravstvena zaštita dostupna svima nije ono što HDZ želi, a pogotovo ne u onom segmentu znači prava žena na osnovno pravo, a to je pravo znači da kontrolira svoje tijelo i zato će HDZ naravno napraviti sve, pa i promjene, ustavne promjene u segmentu referenduma da se, da se ne može postaviti takva pitanja, da se ne može zapravo doći do promjene ustava, što im neće uspjeti. Samo ću reć da što se tiče ograničavanja onoga o čemu se može raspisati referendum ovdje se traži da se referendum ne može raspisati za prava iz 1. i 3. članka ustava, to su uglavnom osnovna ljudska prava, no postoji još jedna stavka među tim ljudskim pravima, a to je nepovredivost vlasništva, što bi HDZ želio ograničiti da se uopće postavi pitanje nepovredivosti vlasništva, pa možda nekad ljudi budu došli do svijesti o tome na koji način je privatizacija i pretvorba napravljena, što većina ljudi u Hrvatskoj mislim jako dobro razumije, pa će onda ta nepovredivost vlasništva se otkriti kao temeljno zapravo prevarantsko HDZ-ovsko tajkunizirajuće pljačkanje Hrvatske odnosno pretvaranje onog što je nekad bilo u društvenom vlasništvu u privatno vlasništvo, 200 privilegiranih obitelji po predsjedniku Tuđmanu i njegovoj viziji koja je došla do svojeg, do svoje uobličenja razvlaštenjem, ekonomskim razvlaštenjem većine i to je razlog zašto ove ustavne promjene nećemo, nećemo podržati jer one idu naravno kao i sve ustavne promjene vezane uz referendume uz trenutak koji odgovara HDZ-u, koji u jednom trenutku će bit znači trenutak u kojem se treba uć u EU, pa se onda mijenjao Ustavni zakon, to bi HDZ-u bio danas isto okej, a u drugom trenutku se ide za ograničavanjem mogućnosti ulaska u, na nacionalne ra…, zajednice ili razvlaš…, ili razvrgavanja nekih nad nacionalnih zajednica sa puno višim znači kvorumom od 50%, znači potpuno nelogično, proturječno i u svakom slučaju ogoljava do kraja načine i potrebe HDZ-ove koje se kroz ove ustavne promjene pokušavaju progurati. Povreda poslovnika g. Mažar. **Mažar, Nikola (HDZ)** Hvala lijepo predsjedavajući. Poštovana kolegica Peović je povrijedila čl. 238., u nizu neistina omalovažila je ne samo sve nas prisutne nego i sve koji prate. Kolegice, nemojte brinuti o biračkom tijelu HDZ-a, dovoljno je da pogledate posljednji Crobarometar gdje HDZ dobija 29,9 podrške dok vas nema ni na popisu stranaka između 1 i 2%. Sa ovakvim načinom ćete samo i dalje ostati u promilima,

osuđenu, kriminalnu organizaciju koja ima najmanje 30 puta viša sredstva od Radničke fronta koja je, kolega Mažar niste baš dobro pogledali na 1,9, što je dosta dobra podrška za sabor, za stranku koja ima saborsku zastupnicu, ali još ću vam jednu stvar reć…/ **Radin, Furio

(HDZ)** Zahvaljujem g. potpredsjedniče, poštovane kolegice i kolege. Promjene ustava i Ustavnog zakona o ustavnom sudu proizišle su iz rasprave o Zakonu o referendumu, kao i brojnih izjava i stavova stručne javnosti i Znanstvene zajednice u Hrvatskoj da je ustavni i zakonodavni okvir za provođenje neposrednog izjašnjavanja građana odnosno za referendum strahovito podnormiran i neuređen i da Zakon o referendumu kojeg smo raspravili u prvom čitanju kolko god bio pohvaljen i u saboru i dobio podršku, nedovoljan je jer je temeljni okvir za provođenje referenduma definiran prije svega Ustavom RH, a jednim dijelom i Ustavnim zakonom o ustavnom sudu. ja sam još jednom pročitao transkript odnosno fonogram sa rasprava koje smo vodili u okviru rasprave u saboru o Zakonu o referendumu i sve su političke stranke, pogotovo lijevo progresivna oporba kako se naziva. Tvrdila je kako je on dobar, ali nedovoljan i da bismo ispunili potrebu uređenja, kvalitetnog uređenja da treba promijeniti ustav i to upravo u segmentu u kojemu smo mi kao inicijatori promjena ustava, a sada Odbor za ustav, poslovnik i politički sustav prihvatio, predložili, predložili smo upravo na tragu te rasprave koja je bila u HS. I s druge strane meni je žao, evo nema nikoga, je, ispričavam se, kolegica Marić iz SDP-a i konzultirali smo, promatrali smo, iščitali smo prijedlog izmjena ustava kojega je predložio SDP 2018. godine istim, na istim odredbama Ustava doduše u nekakvim podacima koje su kad je u pitanju kvorum odlučivanja značajno iznad ovoga što je predložio sada i prihvatio Odbor za Ustav i predložio u ovoj izmjeni. Dakle, sada 4 godine nakon tog prijedloga vidim da SDP luta u tim svojim stajalištima i da jednostavno nema političke snage ni političkog stava da se odredi prema ovom jednom, prema najvažnijem zakonodavnom aktu u RH. Toliko što se tiče samoga uvoda. Dakle, ovdje su bitne tri izmjene. Prva izmjena je koja se odnosi na broj potpisa, čuli smo kolegicu Nađ u ime Kluba Socijaldemokrata koja se zalaže da se dodatno smanji broj potpisa temeljem kojih se inicira referendum sa 250 kako je predloženo u ovome prijedlogu, nacrtu prijedloga izmjena Ustava i da se smanji na 200, dakle sa 250 na 200. I mi ćemo u klubu o tome raspravljati zajedno sa našim koalicijskim partnerima u vladajućoj većini i o tome ćemo se očitovati. Drugi dio koji se odnosi na broj, na kvorum odlučivanja. Ovdje jasno piše dakle da je sadašnje rješenje u kojemu je za promjenu Ustava dovoljno da iziđe jedan, dvoje ili troje birača i oni će promijeniti Ustav i tu smo suglasni da je Ustav kao najviši zakonodavni akt za kojega je kao što vidite prilično složena procedura u Hrvatskom saboru i za koju izmjenu treba 2/3 svih zastupnika da je neprihvatljivo da se može na nekakvom referendumu dvoje ljudi izmijeniti Ustav i tu je bila suglasnost da se podigne taj kvorum odlučivanja na, prvi je prijedlog bio 33% iako moram reći da je SDP u svom prijedlogu, a sada kritizira ovoga nosio 40%. Mi smo se sada prema ovom prijedlogu vratili na 30% i to mi u klubu prihvaćamo. To je negdje oko milijun i 100 tisuća birača toliko bi otprilike i treba, toliko i iznosi prema zadnjim izborima 2/3 većina u Hrvatskom saboru kada se zna koliko je potrebno glasova da se izabere jedan zastupnik. I rekli smo da ćemo smanjiti, ostali smo na istom, na istom u kvorumu odlučivanja kad su u pitanja ostala pitanja, ostali izmjena zakona. I treća bitna stvar se ne razumije./… samo zbog moguće zlouporabe jedne jako dobre odredbe koja je bila u inicijativi za izmjenu Ustava, a to je da se propišu teme oko kojih se ne može provoditi referendum. ovdje u saboru imputira kako je Ustavni sud ima faraonske ovlasti, ja bih najprije podsjetio da je u svakoj uređenoj demokratskoj državi Ustavni sud čuvar Ustava. na ovaj način kada Ustavni sud nema nikakvih ograničenja niti u Ustavnom zakonu o Ustavnom sudu, niti u Ustavu onda možemo govoriti da on ima faraonske ovlasti iako ih nema nego mora provoditi Ustav. A kada se ulazi u Ustavni zakon sa temama koje ne mogu biti, koje ne mogu biti predmet referenduma onda se smanjuju ovlasti Ustavnog suda. To onaj kome nije jasno ja mislim da nema, nema ovaj, ima problema sa elementarnom logikom, ali to sad na stranu. Što se tiče drugih inicijativa, mi smo na početku rekli da kada se krene u izmjene Ustava ukoliko otvorimo Ustav i promjene Ustava na način da će svaka od političkih stranaka koje participiraju u radu sabora iznositi svoje stavove, da ćemo doći do oprečnih razmišljanja i da nećemo uspostaviti 2/3 većinu. Čuli smo ovdje i maloprije, moja je prethodnica govorila o pravu na izbor, čuli smo i druge teme. Pa zar vi mislite da HDZ nema svoje teme koje bi htio provesti kroz Ustav. Mi se zalažemo da se vrati nefiksna kvota u 11. izbornoj jedinici kao što je bila prije dvije …/Govornik se ne razumije./… kad nas je SDP ucijenio, pazite SDP je ucijenio HDZ neće prihvatiti Ustav kojega smo mijenjali za ulazak u EU. Naš je Naš je prijedlog da se ne glasuje samo u diplomatsko konzularnim predstavništvima. Zašto bi građani državljani RH koji glasuju u 11. izbornoj jedinici bili, bili prisiljeni letiti na u Americi sate da bi došli na biračko mjesto. Mi smo govorili da se, naš je prijedlog da se to vrati. No, znajući da inzistiranje na našim partikularnim očito stavovima, a mislimo da bi to trebao biti stav svih političkih stranaka smo napravili taj ustupak, korak unatrag i rekli smo dogovorimo se oko onoga oko čega možemo. A mi mislimo da je dobro se dogovoriti oko nečega što je, što u bitnom određuje, a to je Ustav i Ustavni zakon o Ustavnom sudu kako građani mogu lakše doći na referendum. I kolega Sačić da lakše zato što ćemo smanjiti sa 10% tj. sa 370 tisuća potrebnih potpisa na 200 recimo. I ne samo da ćemo skratiti nego ćemo vam omogućiti da to prikuplja 30 dana, a da treba u roku od 40 dana dostaviti popise Hrvatskome saboru. I utvrdit ćemo da se to ne bude sumnja nad takvim, takvim prikupljanjem potpisa jer će to pratiti Državno izborno povjerenstvo i brojna druga rješenja koja idu in favore građanskim inicijativama kad je u pitanju Zakon o referendumu. I to smo napravili kako bismo uklonili bilo kakvu sumnju kako netko ne želi da se u Hrvatskoj provodi referendum. Ne da ne želimo, nego želimo da se uspostavi referendumski postupak koji će biti nedvojben, čist kao suza, a ne da se nakon svakog referenduma stvara u Hrvatskoj jedna podjela, troši se enormna društvena energija kako bi se nešto dokazivalo, a pa na kraju utvrdili da je što je netko prije rekao đaba krečili jer je onda Ustavni sud na kraju rekao da cijeli taj postupak nije bio u skladu sa zakonom, prije svega jer pitanje koje je bilo na referendumu nije u skladu sa Ustavom. Prema tome, kada se kreće u tu u taj postupak da se taj okvir ustavno pravni utvrdi onda se prebacuje da je to partikularni interes HDZ-a. Ne, ovdje nema stranačkog interesa HDZ-a. Nikakvog stranačkog interesa interesa HDZ-a. Osim našeg interesa da se uredi jedna kategorija koja je u Ustavu definirana nedovoljno kvalitetno. To je naš cilj. I zato kad netko pokušava ucjenjivati HDZ kako mora pristati kako mora pristati na nešto za što ne postoji dovoljan konsenzus u HS-u, a znajući da je njihova ruka presudna među onih 101 ruku to je za nas neprihvatljivo, da netko pokušava svoj partikularni stranački interes pa bio on i ideološki i svjetonazorski koji se kosi sa drugim dijelom sabornice inkorporirati u Ustav na način da uvjetuje toj HDZ-u to je apsolutno I zato poručujem kolegama koji nas na taj način pokušavaju ucjenjivat da se nećemo dati ucijeniti, ali da bi im bilo dobro da prate malo istraživanja javnog mnijenja u Hrvatskoj tri puta mjesečno Crobarometar, CRO Demoskop i HRejting pa će vidjeti da od takve politike nema ništa, da samo je rezultat urušavanje urušavanje rejtinga takvih koji nemaju svoj politički stav. Mi ćemo u klubu jasno …/Upadica Radin: Vrijeme, hvala./… Poštovani potpredsjedniče HS-a, poštovane kolegice i kolege. Danas raspravljamo o važnoj političkoj temi i to je vidljivo iz rasprave danas, mislim da nema političke stranke koja u zadnjih nekoliko godina nije govorila o ovoj temi, a upravo na način da referendumska materija nije uređena i kako ju je potrebno urediti i propisati, da sad ne citiram pojedine zastupnike svih stranačkih boja. Jasno je da je referendumski proces vrlo slabo normiran, pri čemu brojni problemi i praznine izviru u u zastarjelom Zakonu o referendumu te nedovoljno definiranim ustavnim normama koje reguliraju ovu materiju. Istovremeno kolikogod bio manjkav pravni okvir koji regulira organiziranje i provođenje referenduma u Hrvatskoj on je vrlo zahtjevan jer za pokretanje referenduma je potrebno prikupiti u roku od samo 15 dana minimalno 10% potpisa birača Ustavni sud nije o tome zauzeo stav i zadužio Vladu i resorno ministarstvo da prije početka prikupljanja potpisa javno objavi koja je to brojka koju je organizacijski odbor koji organizacijski odbor treba prikupiti u tom kratkom roku. To je svakako dobra stvar, ali ona je dakle proizašla iz ustavno sudske prakse, a ne iz propisa utvrđenog Ustavom ili zakonom. Važeći Zakon o referendumu je donesen još 1996. kad i nije bilo predviđeno kad i nije bilo predviđeno da građani iniciraju referendum, a ustavne promjene iz 2010. su brisale važan kvorum odlučivanja. Tako da za državni referendum više nije propisan kvorum nego se odluka donosi većinom izašlih birača. Ustani sud RH je još 2010. upozorio na činjenicu da je važeći zakon nedovoljno razrađen odnosno da sadržava nedostatke, nedorečenosti i nedosljednosti zbog kojih je nužno njegovo unapređenje i uređenje. Ako pogledamo objektivno bez politizacije samo neke od nedorečenosti pravnog okvira koji sada je na snazi dakle samo neke, zakonom nije reguliran rok predaje prikupljenih potpisa, zakonom nije precizno utvrđeno koja institucija provjerava potpise i u kojem roku. Propisan je vrlo kratak rok za prikupljanje potpisa, propisan je visok broj potpisa koje je potrebno prikupiti u tom kratkom roku, nije određen niti rok u kojem HS je dužan donijeti ili ne donijeti odluku o raspisivanju referenduma, nije precizno određena procedura i način prikupljanja potpisa, ne postoje službeni obrasci za prikupljanje potpisa, nije regulirano promatranje referenduma, nije regulirano ni medijsko praćenje kampanje, a odluku o promjeni Ustava ili bilo kakvu drugu odluku može donijeti bilo koji broj birača, pa i onaj jako mali broj gdje odlučuje većina izašlih. Sve ove manjkavosti nije moguće urediti zakonom jer referendumska materija je uređena Ustavom te Ustavnim zakonom o ustavom sudu i zato je potrebno radi uređenja cijelog paketa uz izmjenu dopuniti i Ustav i Ustavni zakon o Ustavnom sudu. Neću o temama za referendum govoriti iako bi zapravo najviše mogao govoriti upravo o tome jer su nacionalne manjine bile tema referenduma nekoliko puta i te kampanje su bile ispunjene vrlo jasno ću reći, govorom mržnje i dizanjem međunacionalnih tenzija. Vidim da i danas neke kolege žuljaju zastupnici manjina, samo ću reći da ovih dana obilježavamo 20 godina važećeg Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina čije je donošenje omogućilo početak pregovora za ulazak u EU odnosno 30 godina od prvog ustavnog zakona koji je regulirao pravo manjina, a koji je bio uvjet za međunarodno priznanje RH. Još da naglasim posebna obaveza koju je RH preuzela preuzela u pregovorima u pristupanju je nastaviti jačati zaštitu manjina uključujući i kroz djelotvornu provedbu Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina. Ali da se vratimo sad na referendumsku materiju, ono što je najvažnije ovaj paket izmjena koji je u proceduri i sadrži prvo olakšavanje uvjeta, olakšavanje uvjeta za pokretanje referenduma, dakle smanjuje se broj potpisa i produžuje se rok za njihovo prikupljanje. To praktički osigurava da svaka ozbiljno organizirana inicijativa koja ima društveno zanimljivo pitanje i prikupi potpise. Do sada je čak devet inicijativa prikupilo više od 300.000 potpisa u 15 u 15 dana, a ovdje se predlaže manji broj potpisa za duži vremenski period. Drugo što se predlaže u ovom paketu jer pravo odlučivanja koji je 2010. brisan iz Ustava, a koji je nužan radi legitimnog odlučivanja u referendumu i koji nije previsok. Dakle, propisivanje praga predlaže svaki ustavno-pravni stručnjak koji se bavi ovom materijom. To je rješenje koje nije obojano nikakvom strankom ni interesom, već je jedino ispravno i logično. Ne možemo lamentirati da nam je neuređen popis birača, popis stanovnika, Izborno zakonodavstvo, ovo ili ono ako sad imamo prijedlog paketa da uredimo jednu neuređenu materiju, a to je referendumska materija o kojoj treba raspravljati i pregovarati a da se to odbije. Nema opravdanja ni razloga da se ovo odbije. Slažem se, slažem se da još neka pitanja zaslužuju da se urede i uđu u Ustav,

Zahvaljujem predsjedajući, kolegice i kolege. Pred nama je Odluka o pristupanju promjene Ustava Republike Hrvatske kojima će se urediti ili pokušati urediti pitanje referenduma. Provedena ja javna rasprava, konzultacije su provedene između klubova. Osobno sam i u ime Kluba Pravedne Hrvatske bio na tim konzultacijama i mi smo dali neke naše prijedloge. I na kraju Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Kad se sve to zbroji zajedno postavljaju se dva pitanja. Koji je to broj birača koji mogu zatražiti, pokrenuti inicijativu za referendum i koja je to potrebna većina da bi referendum bio legitiman. Iz povijesti znamo da su u Hrvatskoj provedena dva velika referenduma i važna referenduma kojima je Republika Hrvatska postala samostalna i drugim kojim je Republika Hrvatska ušla u EU. Ali treba reći da su to državni referendumi koje je raspisao Sabor Republike Hrvatske i još jedan referendum koji se ticao obitelji, odnosno odnosa između muškarca i žene koji je dobio većinu, legitimitet i ušao u Ustav i cijeli niz pokušaja inicijativa za referendum koji su na žalost prošli negativno ili nisu skupili dovoljan broj glasova ili nisu ustavno bili verificirani. A ja bih rekao da je ova sad rasprava o ovoj temi iznuđeni potez koji se nametnuo HDZ-u radi toga što je HDZ na neki način spriječio ovaj zadnji referendum koji je bio i ostala je jedna crna mrlja u javnosti da je HDZ pa i kroz ovu raspravu sad to vidimo da je HDZ negativno orijentiran prema referendumu. Od 2000. godine kada je provedena druga promjena Ustava i kad se u Ustav ušlo da 10% biračkog tijela može pokrenuti inicijativu za promjenu Ustava oko referenduma, zatim 2010. godine također promjene Ustava oko prijedloga referenduma. Danas na stolu imamo Prijedlog izmjene Ustava u pitanju referenduma koji predlaže HDZ odnosno vladajuća većina. Ja sam već govorio da je HDZ snaga i stranka koja ima snagu otvarati, zatvarati društvene procese i da je dobro da je pokrenuta ova inicijativa. Međutim, za ovu inicijativu je potreban 101 glas i znači nije dovoljno samo većina HDZ-a i njegovih koalicijskih partnera nego većina saborska. I što nam donosi ovaj prijedlog? Ovaj prijedlog kaže da treba smanjiti broj birača koji mogu zatražiti raspisivanje referenduma sa 10% što 10% što je sada, do sada bilo 360000 na 250000 i ja kad sam bio u ime Kluba Pravedne Hrvatske na razgovorima klubova ja sam smatrao da je to dobro, podržavao sam to. Međutim, ova druga točka koja je to većina potrebna za odlučivanje. Prijedlog je da za organske zakone to bude 30%, to znači preko jednog milijuna, a za obične ustavne promjene da je to 25%. Mi ispred Pravedne Hrvatske smo smatrali da to treba biti najviše 20, 25%. Republika Hrvatska je predstavnička demokracija, narod ostvaruje svoju vlast preko svojih predstavnika, ali i neposrednim odlučivanjem, a to su upravo ovi referendumi. I zato sam ja postavio pitanje predsjedniku kluba, odnosno predsjedniku Odbora za Ustav za Ustav i pravosuđe zbog čega je prijedlog ovakav postavljen da je referendumski legitimitet, znači referendumski legitimitet je veći od izbornog legitimiteta. To je za referendumski legitimitet kako se sad predlaže ovim zakonom, to je preko jednog milijuna glasača a znamo da izborni legitimitet jedva prelazi 600 000 glasača i to je neprihvatljiva po nama u Pravednoj Hrvatskoj neprihvatljiva neravnoteža između referendumskog i izbornog legitimiteta. I mi zato u Pravednoj Hrvatskoj predlažemo da se nastave konzultacije, da se uskladi ta neravnoteža između izbornog i referendumskog legitimiteta. Zašto? Jer referendumski legitimitet je točkasta promjena kad se usvoji, kad se usvoji to je točkasta promjena Ustava i mi znamo točno, jasno što se tom promjenom mijenja u društvu i ona nema ni malo posljedice za bilo koju drugu točku Ustava dok izborni legitimitet koji je ovdje značajno manji 51% izašlih na izborima koji dadu svojoj političkoj opciji, dovedu je do pozicije da imaju 50 plus 1 ostvaruju 100 posto vlasti na četiri godine. Nije bez vraga kazano da je pobjeda, politička pobjeda vrlo često ratni plijen, pa da bi se to spriječilo mi moramo se odlučiti ili ćemo ići mi ispred Pravedne Hrvatske to predlažemo ili ćemo ići prema smanjenju referendumske legitimnosti, znači da se smanjuje ta legitimitet ili u isto vrijeme da se ide i za promjenom izbornog zakona da se nađu modaliteti kojim će se povećati izborni legitimitet. Znamo kako to u zapadnoj Europi gdje mi pripadamo EU i zemljama koje imaju visoki stupanj demokracije znamo kako se to tamo radi i koji su to mehanizmi kojim se može poduprijeti i potaknuti izborno tijelo odnosno glasači da iziđu na izbore, a na taj način će se povisi taj izborni legitimitet i dovesti se u ravnotežu izborni legitimitet i referendumski legitimitet. Ukoliko bude promjene išle u ovome smjeru ili da se ide u referendumski legitimitet uskladiti sa izbornim legitimitetom ili ukoliko se bude išlo za tim da se ovaj referendumski legitimitet smanji da to ne bude ova ova prvu točku mi prihvaćamo, ali ovu drugu točku da to bude preko milijun ovaj glasača mislim da Pravedna Hrvatska neće to moć podržati jer je to nesklad koji u političkom društvu i mislim da Ustav bi bio nakaradno postavljen kad bi se na taj način izborni i referendumski legitimitet stavili u neravnotežu. Hvala. Gospođa Sandra Benčić zastupat će stavove zeleno-lijevog bloka. Izvolite. Evo danas imamo prilike raspravljati o jednom od ja bi rekla nekoliko krucijalnih ustavnih pitanja uređenja, demokratskog uređenja svake zemlje, a to je pitanje na koji način država omogućuje i kada omogućuje da osim posredničkih demokratskih tijela kao što je parlament zakonodavac i ustavotvorac mogu biti i građani. Već smo ovdje čuli da naš originalni Ustav nije predviđao mogućnost da građani budu zakonodavci odnosno ustavotvorci. Ta promjena uvedena je 2000. godine i kada je uvedena smatralo se da je veliki demokratski iskorak. kao i u brojnim prilikama nakon toga upozorenja i stručnjaka i znanstvenika oko toga da pitanje referendumskog odlučivanja je nedovoljno regulirano i da ne zapravo pokriva onaj opseg pitanja koja se možda referendumom ne bi trebala odlučivati, a tiču se ustavnopravne materije bila su sva takva upozorenja zanemarivana. Mi svjedočimo sigurno u posljednjih 10 godina možda i duže, ali posebno u posljednjih 10 godina da se u brojnim zemljama referendumske inicijative osim za jako dobre stvari koriste i za nešto što po meni zaista u demokratskom društvu se ne smjelo događati, a to je da se koriste za umanjenja prava određene društvene manjine i kad kažem manjine ne mislim samo brojčano nego mislim na onu društvenu manjinu koja je manjina zbog toga jer ima manje društvene moći. I to jesu pitanja o kojima smo ovdje trebali raspravljati. Kako urediti referendumsku materiju na način da referendum bude moguć, da građani mogu biti i ustavotvorci, ali da pri tome, ali da pri tome zaštitimo ono što je osnova svakog demokratskog ustava, što su njegove temeljne vrijednosti i da zaštitimo one koji imaju manje društvene moći od toga da zapravo većina im umanjuje prava. sad to ne govorimo bez veze jer mi smo imali pokušaj takvog referenduma u Hrvatskoj to je bio tzv. pokušaj referenduma u ćirilici kojim se htjelo zapravo zabraniti jedno pismo. Zamislite sad da maknemo da je to bila ćirilica, zamislite da je referendumsko pitanje bilo da ćemo zabraniti talijanski jezik.

i iz tog razloga smo cijelo vrijeme ove diskusije i konzultacije koje smo imali naglašavali da smatramo da je nužno da mi kao parlament kažemo koja su to pitanja koja se ne mogu, iz Ustava, koja se ne mogu mijenjati na referendumu jer čine okosnicu ne samo Ustava nego našeg pravnog i društvenog uređenja. Mi smo apsolutno protiv toga da Ustavni sud ima jedini, jedini u ovoj zemlji moć da svaki puta iznova propituje je li neko referendumsko pitanje u skladu ili nije u skladu sa Ustavom odnosno je je li ili nije u isključivoj, to pitanje u isključivoj nadležnosti sabora, Vlade ili Predsjednika Republike. Jer kada bismo to tako pustili tada bismo zapravo imali situaciju da Ustavni sud bilo koje pitanje, ovisno naravno o sastavu Ustavnog suda, a znamo kako se Ustavni sud bira, bilo koje pitanje može proglasiti isključivom nadležnošću sabora ili Vlade i time onemogućiti referendumske inicijative. Ono što mi vidimo kao tri ključna problema u ovom prijedlogu koji sada imamo, a koji s jedne strane otežavaju referendumske inicijative građana, a s druge strane ne štite jasno te ustavne vrijednosti koje bi trebale ostati temeljne i koje bi trebale biti trajne. Ta tri ključna problema su kao prvo kvorum odlučivanja za izmjene ustava koji je po nama postavljen previsoko. Zašto kažemo da je previsok? Dakle i sada kada nije 1/3, dakle nije 33% nego je 30% birača upisanih u registar birača u RH. Koji su tu problemi, 30% upisanih kada, kada je pročišćen propis, kako znamo kolko točno u tom trenutku ima birača u RH? Druga stvar, Druga stvar, 30% birača upisanih u registar birača u RH mora glasati za prijedlog referendumske inicijative.

Ako uzmemo da će velika većina glasati za referendumsku inicijativu, primjerice 65%, znači 2/3 će glasati za, to vam konkretno znači da ukupno ih mora izaći više nego što je izašlo na prošle parlamentarne izbore i to je temeljno pitanje, smijemo li tražiti da kad građani pokreću inicijativu, kad su oni zakonodavac ili ustavotvorac da imaju teže uvjete za uspjeh nego što je potrebno za legitimitet ovog parlamenta. To je, to je pitanje, smijemo li to tražiti? Imajući na umu da mi koji smo ovdje kada izlazimo na izbore imamo čitavu mašineriju upregnutu u to da građani izađu na izboru jer imamo kampanje, jer su televizije pune izbora, jer svaka politička opcija koja sjedi ovdje ima svoju kampanju, jer da se potroše deseci i deseci milijuna kuna na te kampanje i da opet izađe manje ljudi nego što tražimo da izađe na referendum. To nije u redu i tu ja mislim da trebamo naći bolje rješenje. 25% je kvoruma odlučivanja za zakon, to vam je više od 900 tisuća građana koji moraju glasati za određenu referendumsku inicijativu za izmjenu zakona i ako pri tome uzmemo ponovno da će za glasati 2/3 izašlih mora biti 1,4 milijuna birača, to je jako puno s obzirom na to da građanske inicijative nemaju ni financijsku, niti bilo kakvu medijsku mašineriju iza sebe kakvu imaju političke stranke. treći problem koji vidimo je ono što smo dakle govorili ovdje, a da nismo definirali pitanjem o kojima se ne može odlučivati na referendumu, niti koja su pitanja u isključivoj nadležnosti sabora, Vlade ili predsjednika. I sada ću nešto reći o našem, našoj proceduri koju smo ovdje imali da bi došli do ovog drugog čitanja. Kada se ide u izmjene ustava onda se ide sa dobrom vjerom u to da se može postići konsenzus. Da bi se postigao konsenzus vladajuća većina mora znati gdje će ga tražiti i s onima sa kojima ga traži mora ga tražiti na način da pita, otvaramo ustav, koja su to pitanja koja trebamo urediti u ustavu. Mi smo predložili, dakle cijeli ovaj tu dio sabornice, da se napokon riješi temeljno pitanje prava na zdravstvenu skrb žena pri pobačaju, temeljno pitanje koje im je zagarantirano navodno zakonom ne mogu ga realizirati u RH. Zamislite da imate bilo koje drugo pravo, primjerice evo imate pravo na zdravstvenu zaštitu, muškarci, bilo, bilo koje pitanje i dođete u bolnicu i jedna bolnica kaže mi to muškarcima ne radimo, to nam se ne sviđa, zamislite takvu situaciju, a to je situacija u kojoj je gotovo 52% građanki RH, mi smo većina u ovoj zemlji, ima nas 51,8%, a zapravo smo društvena manjina kojoj se jedno temeljno pravo uporno, uporno ograničava odnosno negira i to je ono što smo mi tražili da se regulira ustavom, da je jasno da država ima pozitivnu obavezu osigurati pristup pobačaju, ali i svim drugim reproduktivnim pravima žena kako bismo jednom zauvijek to pitanje riješili i vi nažalost na to ne pristajete. **Radin, Furio (Nezavisni)** Vrijeme, hvala. Gospodin Hrvoje Zekanović ima povredu poslovnika. 238. poštovani potpredsjedniče, naravno kolegica Benčić opet se nije pripremila, nije pročitala ustav, ona ga vjerojatno nikad nije držala u ruci ili da ga je uzela u ruku vidjela bi da postoji čl. 21. koji kaže, svako ljudsko biće ima pravo na život, točka, svako ljudsko biće i kako se onda može u ustav implementirat nešto što je u opoziciji, u suprotnosti sa ovim člankom zakona?

jer je ovo druga ne. …/Upadica se ne razumije/…. Dva, nije tri, al je dva. I sada prelazimo na pojedinačne rasprave, prva je gđa. Anka-Mrak Taritaš, (GLAS)** Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče HS, poštovane kolegice i kolege. Ustav je najznačajniji akt jedne zemlje, ustav ne mijenjate na način kad neko, kad nekom padne na pamet, ustav, o ustavu treba zaista jako vodit računa kad se mijenja, zašto i zbog čega. Nije slučajno da za određene odluke treba dvije trećine saborskih zastupnika. Te dvije trećine saborskih zastupnika treba iz razloga da s jedne strane se zaista vodi računa da ne uđu u neke stvari koje bi bile štetne ili opasne za društvo, ali dve trećine traže od onog tko je predlagatelj, da sjedne, da se razgovara i da se dogovara. Zna se s kim dakle, u ovom trenutku predlagatelj sjeda sa oporbom i dogovara se i vidi kako bi moglo ono što je bila ideja da ovomu, da budu ove ustavne promjene, kako to sve zajedno može proći. Ne skupljaju se žetoni, ne lome se ruke pojedinim saborskim zastupnicima ili pojedinim klubovima, ne stavlja se u poziciji uzmi ili ostavi, nego se razgovara. Da referendum treba riješiti, treba, da nemamo riješen, ne treba, ali ja vas pitam sve zajedno, kolegice i kolege, da li mi zapravo uopće želimo riješiti referendum da referendum bude takav da zaista bude poticaj građanima da izlaze na referendum. Ono što je naša sklonost i uvijek je, naša sklonost je pokazati države u kojima taj referendum funkcionira i onda nam je puna usta jedne Švicarske, koja je maltene, neću reći jer ću reći sigurno krivi podatak, ali vrlo često ide na referendum, ima referendumska pitanja i način na koji provodi referendum, zaista dobro posložen. Mi smo spremni i skloni nekim drugim opcijama. Ono što bih trebali razgovarati, trebali bi razgovarati o nekoliko, kad govorimo o referendumima, o nekoliko stvari za koje bi o referendumu trebalo biti odnosno u zakonu odnosno Ustavu trebalo biti riješeno ono što treba biti u Ustavu, a dalje ide u zakonu, ali jednako tako, dakle ono što je nama ključno, a to su popis popis tema ili pitanja za koja se uopće ne može pokrenuti referendum odnosno koje su ustavne kategorija u kojima nema referenduma. Ja apsolutno mislim da preko toga ne može ići onako kako je predlagatelj ponudio srednje rješenje, nego mislim da tu treba jasno izdefinirati da to jedanput zasvagda stavimo u Ustav i da znamo da se o tome nema referenduma, da su to nekakva prava o kojima ne možemo ponovno ići na referendum i donositi odluke. Jednako tako, tu otvaramo i otvorit ćemo ga i treba otvoriti ponovo. Pravo žene na izbor. Bez obzira koliko to nekog ljutilo ili ne ljutilo, to je jedna od tema koje su dakle lijeva opcija je rekla da je to tema koju želi i koja je kroz javnu raspravu i sve ovo naglasila da ako ide u Ustavne promjene, da bi to trebalo definirati Ustavom. i trebaju misliti drugačije i trebaju misliti drugačije jer ja ništa protiv onih koji misle drugačije i koji o tome i misle neke druge opcije jer jedno društvo može ići naprijed bez obzira, samo ako ima onih koji dovoljno različito misle jer ako netko žestoko misli na jedan način, onda će i ovu drugu dakle, drugu polugu potaknuti na nešto drugo da ona krene i da se još žešće uspostavi nekakvim stvarima. Stoga, ajdemo kolegice i kolege, probati razmišljati da ne razmišljamo na način na koji nas se stavlja u poziciju prebrojavanja glasova jer sad još u ovoj fazi odlučivanja ne treba 101 glas, u ovoj fazi odlučivanja znamo kako je. Mi tamo 101, ako idemo ovim tempom je veljača, ožujak najbrže, a nisam sigurna raditi 15. siječnja, možda on ima neku drugu informaciju, ali krenut ćemo radit 15. siječnja, dakle do 101 glasa treba još jedno vrijeme do kad ćemo odlučivati. Nemojte lomiti klubove po pola, nemojte ljude lomit po pola i da idu ovi onako. Meni se čini da ima sasvim dovoljno zdravog razuma u ovom Saboru da donosimo odluku u koja će nam biti zadovoljavajuća za sve nas. **Marić, Andreja (SDP)** Hvala lijepa poštovana kolegice. Naši vladajući stalno zazivaju nekakve konsenzuse, recimo u zdravstvu, ministar Beroš poziva na konsenzus, a onda kad tražimo da i mi sudjelujemo barem u informacijama u reformi zdravstva, 0 bodova. Isto tako, zatraže dvotrećinsku većinu, a nikakvih pregovora prije toga nema. Vjerujem da se slažete oko toga, i sami ste to ovaj, naveli. Međutim, ja bih jednu stvar podcrtala koja se odnosi na pravo na izbor žene, što je naš nekakav uvjet, ajmo reći, da se donesu ustavne promjene i zapravo je prilika da se to donese. Pravo na izbor žene je široki pojam, dakle ti nije samo pravo na pobačaj. Nitko od nas ne propagira pobačaj kao takav, ali pravo na izbor žene uključuje malo više od toga, i medicinski potpomognutu oplodnju i pravo na kontracepciju i pravo na odluku žene, žene zadnje, koliko će roditi djece, s kim će biti, s kojim partnerom, itd., tako da mislim da tu treba malo podcrtati, pravo na izbor žene je puno šire nego pravo na pobačaj. (GLAS)** Hvala lijepo kolegice Marić. Dobro da ste podcrtali da pravo na izbor je puno šire od prava na pobačaj. Pravo je dakle ono što ste i vi rekli, referirat ću se na vaš početak. mi smo doma bili obitelj, dakle moj suprug i ja i dvoje djece i onda kad smo trebali se neke stvari dogovarati, onda smo rekli, ajdemo idemo se sjesti pa smo, pa se dogovoriti i nekako je uvijek završilo, maltene, ja sam čak rekla da moj glas, budući da sam bila manjina, imam 2 sina, onda sam rekla, moj glas mora vrijediti kao vaš, k'o vas troje sve zajedno i nekako uvijek je izbor bio na onima koji su u konačnici odlučivali o tome, a to su moj suprug i ja bili. Mene ovo podsjeća na to. Dakle, ako ideš u dobroj namjeri i u dobroj vjeri, onda kažeš, ja mislim da treba definirati temu referenduma i to svi mislimo i nema tu dileme. Ali, dajte da vidimo da li ima još nešto što nas jako žulja, a što bi bilo prihvatljivo. Tim više što 75% … **Radin, Furio predsjedavajući, poštovana kolegice, danas razgovaramo o izmjenama samog Ustava, dakle dokumenta kojeg vladajući skoro svakodnevno krše. A zašto to tvrdim? A Ustav kaže da u RH zakoni moraju biti u skladu s Ustavnom i ostalim važećim zakonima. Vi u svojim izlaganjima često spominjete postupak e-savjetovanja koji je definiran samim Zakonom o procjeni učinaka propisa i kaže da ta procedura mora trajati najmanje 30 dana. Dakle, svaki prijedlog izmjena i dopuna zakona mora prethodno proći proceduru e-savjetovanja u trajanju od najmanje 30 dana. Možete li se vi sjetiti ijednog zakona koji je došao na dnevni red u ovo visoko tijelo, a da je prošao proceduru e-savjetovanja u trajanju od 30 dana? Anka (GLAS)** Poštovana kolegice morala bih jako razmišljati, sigurna sam da ima zakona koji su prošli proceduru od 30 dana, ali to su oni zakoni o kojim mi s lijeve i centra i desene otprilike isto ili slično raspravljamo ili je to bilo u onom ljetnom periodu, znate ono 15.7., 15.8. pa kad su svi na godišnjem to stavimo u e-savjetovanje pa kad se vratimo s godišnjeg onda će cijela procedura i sve zajedno biti gotovo. Dakle, to je taj tip zakona. Mi dakle, ono što se šuška po hodnicima, pitanje da ćemo imati izvanrednu sjednicu i onda kad pitate zašto bi bila izvanredna sjednica, dakle to je ona iza 15.12., ali više se ne šuška je tema vezana uz zakon o gdje će se biti porez na ekstra profit. I tu smo i o tome raspravljali i govorili, ali ja mislim da je to jedan od zakona koji isto ne treba preko koljena. Pogledajte ovaj tjedan.

ako vi nađete neko molim vas recite mi pa onda ću ja biti s vama u protestu da nije prošlo jel da, i ako kao što kaže gospođa Mrak Taritaš. Gospođa Hrvoje Zekanović, izvolite. Poštovana kolegice Mrak Taritaš, a vi ste dugo u saboru i temeljiti ste pa mi nije jasno kako vam je promakao Članak 21. Ustava. Ja mislim da bi za ozbiljnost vašeg prijedloga da se pobačaj uvede kao ustavna kategorija trebalo prvo izbaciti taj članak. Podsjetiti ću vas taj članak glasi, svako ljudsko biće ima pravo na život. Dakle, ako vi želite staviti kao ustavnu kategoriju da je moguće ubiti čovjeka, nerođenog doduše, ali čovjeka onda bi trebalo po meni prvo izbaciti ovaj članak Ustava. Samo evo to mi objasnite kako ste te dvije stvari sami sebi racionalizirali i kako ste vi mislili to pravno provesti ili možda staviti s izuzetkom nekakvim, evo malo mi to objasnite tu lošu pravno, kako ste vi to pravno zaskočili ili možda ipak niste pročitali Ustav. **Radin, Furio Gospodine Zekanoviću ja nemam ništa protiv da vi budete malo oporba, da budete malo vladajući i da malo govorite gospodinu Plenkoviću da je katastrofa, a da mu se malo divite. I nemam ništa protiv da imate svoje 3 minute slave i da dobijete pozornost u medijima sa različitim performansima. performansima. Svako u politikom životu je na drugačiji način. Možete otići do mog tamo mjesta na kojem sjedim, Ustav je tamo i uvijek je Ustav tu pa nemam problema ni sa Člankom 21., ali nemam ni problema sa temom da žene imaju pravo na izbor. Izbor da, recimo da imaju pravo na kontracepciju zamislite, da imaju pravo na ginekologa zamislite, da imaju pravu na zahvat koji se zove, dakle, je, tema je ono što hoću da bude tema i ono što govorimo, to nije tema, vi, ispada da mi zapravo želimo da svaka žena u svojoj fertilnoj dobi …/Upadica: Hvala./… mora napraviti pobačaj …/Upadica: Hvala lijepo./… jer ako ne napravi onda je manje vrijedna ili važna, nemojte to činiti. Draga kolegice Mrak Taritaš, dakle naslušali smo se svega ovdje, a ja ću samo čisto jasnoće radi reći da sva ustavna prava svi građani RH kao i drugih zemlja, svih parlamentarnih demokracija stječu rođenjem. Tako je upisano u ustavima ne samo Hrvatske nego i drugih zemalja. Međutim, ajmo se vratiti na temu. Kada govorimo o referendumskim uređenjima i zapravo sudjelovanju građana u zakonodavnom i ustavotvornom procesu ne moramo ići daleko do Švicarske možemo pogledati Sloveniju. Slovenija je imala gotovo 20 referenduma o bitnim državnim, državnih referenduma o bitnim pitanjima, evo nedavno su imali referendum o depolitizacije

Poštovani predsjedavajući niste napravili nikakvu grešku. Poštovana kolegice, Ustav kao najviši zakonodavni akt se ne mijenja baš svaki dan i u svim ozbiljnim državama to tako funkcionira i kada se mijenja onda bi trebalo napraviti strukturne reforme. Vi imate određene uvjete koji su nama na ovom desnom političkom spektru neprihvatljivi, mi imamo opet neke druge uvjete koji kolegama iz HDZ-a nisu prihvatljivi. Međutim, da se vratimo mi na meritum, smatrate da će se išta promijeniti ili da bi se išta promijenilo ukoliko vladajući prikupe potrebit broj ruku za izmjene Ustava što se tiče samog instituta referenduma. Znači Hrvatska je do sada imala tri uspješne referendumske inicijative u 31 godini, Švicarska koju svi spominju je recimo samo prošle godine imala 11 referendumskih inicijativa na državnoj razini. Hoće li se išta promijeniti ili ćemo opet u sljedećih 30 godina imati maksimalno dvije do tri uspješne referendumske inicijative? Anka (GLAS)** Hvala lijepo. Dakle, ja sam i ovu pojedinačnu raspravu, a tako sam raspravljalo i u ime kluba postavila sam pitanje koje si svi moramo postavit. Dal mi zaista želimo i u Ustav i u zakonu napraviti promjene takove da imamo protočne referendume, ne znam kako da drugačije to kažem da ih imamo jednostavnije, da ih imamo, da imamo mogućnost tih referenduma, da ljudi zaista znaju, izać napravit ću to imam velike šanse pitat ću pa na referendumu neko može misliti i drugačije i treba mislit drugačije. Pa zamislite zemlju u kojoj svi misle isto, pa to zemlja samo postoji u nekakvim bajkama i to onim pozitivnim bajkama. To je ključno pitanje. Na ovaj način ja moram priznati ja ne vidim tu volju i želju da zaista imamo takve referendume. Ja vidim i to smo svi prepoznali da nismo s tim zadovoljni,

Poštovane kolegice i kolege, hrvatska javnosti. Evo u pojedinačnoj raspravi bi mogo ponovit ono što smo rekli i u ime kluba, a i prije nekoliko mjeseci kad pročitate stenogram, praktično u ovom prijedlogu naš ponuditelj, predlagač nije ništa novo osim par kozmetičkih izmjena ponudio, osim da pohvaljujem izlaganje poštovanih kolegica iz oporbe koje su u tom dijelu oko kvoruma odlučivanja u potpunosti, u potpunosti dijelimo isto mišljenje oko tog strahotnog, strahotnog i prijetećeg prijedloga našeg predlagača u ovom slučaju personificiranog u g. Bošnjakoviću gdje traži od narodnih inicijativa da skupe odnosno da budu relevantni tek ako prikupe milijon i 100 tisuća glasača za za promjenu određenih ustavnih odredbi ili organskih zakona ili za svaku drugu, drugu tematiku koja regulira radno pravna, socijalna, sindikalna i opća politička pitanja gotovo 900.000 glasača. Pa molim vas lijepo odakle, odakle nam pravo i mogućnost to ljudima koji se skupe njih 10, i manje-više financiraju sve iz svog džepa odnosno dragovoljno, mediji su po običaju nenaklonjeni takvim inicijativama jel dolaze iz oporbe, kako da mi to skupimo, kako da mi dođemo do tog cenzusa gdje čak i kako je prof. Vrkljan ispravno primijetio, izborni legitimitet nije takav i za izbore se ne uvjetuje toliki izlazak i toliko glasovanje koliko za inicijative, narodne inicijative. Dakle, mi smo tu jasno i glasno kao vladajući dali do znanja hrvatskom narodu da želimo degradirati, derogirat odredbu čl. 1.

Bez obzira na lijep celofan, na krasne želje svih vas i da ćete čak to nudite taj sirenski zov našoj dijelom naše oporbe da ćete sa 250.000 čak spustiti prag na 200.000 za potrebni taj kvorum podrške našim potpisnicima, ali sve to nije dovoljno da narodna inicijativa zapravo u jednom legalnom postupku prikupi i da dođe do tih strahotnih miljon i 200, miljon i 300.000 glasača koji bi trebali doć na izbore da bi ispunili te ispunili te uvjete. Jel oni koji izađu na … do sad nam praksa govori svi oni koji su izlazili na referendumske izjašnjavanja uvijek je 20% do 25% protiv, ne za ono što narodna inicijativa želi što je logično, prirodno, to je demokratski.E sad normalno da se postavlja pitanje pa kako ako imamo 20, 25% protiv kako skupit tih miljon ili 900.000 za. Dakle da zaključim mi ćemo odbaciti to. Dajte ako iskrenu želju imate da omogućite kao što to civilizirane države svijeta imaju primjerice gdje je to praktično na mjesečnoj, tromjesečnoj razini u Švicarskoj mogućnost povjerenja u Hrvatski narod onda dajte budite liberalni tu. Ili ukinite ili budite dosljedni ukinite potpuno tu mogućnost izbacite iz usta van da narod neposredno odlučuje ili ju nemojte držati potpuno zamrznuto koja može funkcionirati samo kada to bude u interesu Vlade Republike Hrvatske, Hrvatskom saboru ili predsjedniku doduše ne ovom koji je sada. Znači molimo vas povucite tu inicijativu, budite liberalni ili do kraja uništite tu postojeću ustavnu odredbu. Kao što znate kada je god moguće i kad nema glasovanje ili kad nije prvi dan rasprave mi u 1 sat imamo iznošenje stajališta. **Reiner, Željko

poštovanog zastupnika Sačića. Prva je poštovanog zastupnika Pavličeka, izvolite.

smatrate li da ove izmjene ili predložene izmjene Ustava i Ustavnog zakona u suštini išta mijenjaju što se tiče referendumske inicijative, odnosno hoće li one olakšati hrvatskim građanima da direktno izraze svoju volju putem referenduma ili ćemo ipak imati situaciju sličnu

Da gledajte, mi smo do sad kao sudionici različitih narodnih inicijativa imali strahovito velikih problema skupiti 370, 400 000 potpisnika po registru birača i to u periodu od 15 dana. I to su bili strahovito veliki napori. Svaka čast onima koji su to uspjeli, bilo je 10, 15 takovih uspješnih na razini do dolaska u Sabor. Međutim, onda ih je u Saboru srezalo većina, a što nije u Saboru Ustavni sud je hametice to porušio i praktično vrlo mali broj je uspio doći, ona poznata referendum o braku, ustavotvorni jedni uspiju. E sad, ovo što nam sad predlažu to je još gore. Tu čak nećemo imati priliku borit se u tih 15 dana jer će Ustavni sud u startu reći bježite, to nije u skladu sa Ustavom. A zašto će reći? Zato jer sve teoretski što njima ne odgovara neće biti u skladu ustavno-pravno. Poštovana zastupnica Vukovac. „Jamči se sudska kontrola zakonitosti pojedinačnih akata, upravnih tijela vlasti i tijela koja imaju javne ovlasti.“ Međutim to vam u poljoprivredi, u Hrvatskoj ne vrijedi. Dakle, ovih dana svjedočimo silnim načelnika prilikom dodjele poljoprivrednog zemljišta. Zakon o poljoprivrednom zemljištu priječi sud samim poljoprivrednicima. Oni uopće nemaju pravo žalbe, nemaju se kome žaliti, nemaju nikakav pravni instrument da bi ukazali na silne nepravilnosti i pogodovanja i to vam

koji smatra da mu je povrijeđeno ljudsko pravo i sloboda u ovom slučaju ovi naši poljoprivrednici bez obzira na stanje u kojem se nalazi ili su pokrenuli kakav spor upravno-pravni, ne znam sudski itd. uz primjedbu na kršenje zakona prema načelnicima nesavjesnim ili oni smatraju Ustavni sud bi morao reagirati. Znači to im je jedini pravni lijek. Ako ne to, onda kad iscrpe u Hrvatskoj Europski sud ali zar to nije sramotno? Kad se donosi odluka na tim nižim razinama ali tako snažnim i životno važnim pitanjima, pa ne može to jedan načelnik općine cjelokupno stanje, egzistenciju jedne obitelji, OPG-a imati u ruci i preko koljena rješavati. Naravno da to nije u skladu sa ustavnim načelima, sa onim člankom 3. Željko (HDZ)** Sada će govoriti poštovani zastupnik Marijan Pavliček, izvolite.

Poštovani potpredsjedniče HS-a, kolegice i kolege. 31 hrvatske neovisnosti i tri uspješna referenduma od toga dva kojeg je pokrenula službena vlast odnosno vladajuća većina, a to je raskidanje svih državnopravnih odnosa sa bivšom državom, zatim ulazak u EU i jedan referendum odnosno referendumska inicijativa koja je bila uspješna, a koju su pokrenuli građani odnosno građanska inicijativa, a to je da brak bude ustavna kategorija u 31 godini. Jedna Švicarska u prošloj godini 2021. na državnoj razini, ne na razini kantona 11 referenduma samo u prošloj godini. Al daleko smo mi od Švicarske u svakom pogledu. Ali da smo bar jedna Slovenija pa da imamo jedan iskorak. Ovim predloženim promjenama Ustavnog zakona i Ustava RH u biti se nastoje zamazati oči javnosti da ćemo imati mogućnost puno lakše putem referenduma izraziti svoje mišljenje odnosno građani jer se u već Zakon o referendumu ponudilo da se može prikupiti 200.000 potpisa da je potrebito mjesec dana prikupljanje potpisa ne više dva tjedna i da to u u praksi će puno lakše funkcionirati. Međutim, u realnosti to neće biti tako, a to znate vjerojatno i svi vi i to će ako uspijete prikupiti tu 101 famoznu ruku će se kasnije pokazati u sljedećih 10, 20, 30 godina gdje vjerojatno nećemo imati do tri maksimalno referenduma. Jer što se događa? S jedne strane ste jednom od stupa vlasti u ovom slučaju Ustavnom sudu dali faraonske ovlasti koje će moći svaku referendumsku inicijativu u samom početku zasjeći u korijenu i proglasit je neustavnom, pozivajući se upravo na Ustav i to na čl. 1. i čl. 3., a čl. 3. je vrlo, vrlo širok koji kaže „Sloboda, jednakost, nacionalna ravnopravnost, ravnopravnost spolova, mirotvorstvo, socijalna pravda, poštivanje prava čovjeka, nepovredivost vlasništva, očuvanje prirode i čovjekova okoliša“ itd. sve to ide pod čl. 3. I naravno da će Ustavni sud koristiti sve one mehanizme i donositi odluke kako u većini slučaja odgovara vladajućima, bez obzira bili oni lijevi ili desni to mi svi znamo da je taj Ustavni sud jedna politička institucija s obzirom kako se biraju suci Ustavnoga suda. I što onda možemo očekivati? Možemo očekivati znači da će u startu bit onemogućena volja izražavanje volje hrvatskih građana jer će se 15 saborskih zastupnika uvijek moć nać koji će zatražiti ocjenu ustavnosti ili pak Vlada ili pak predsjednik Republike. I što smo onda napravili? Mi smo u ime Hrvatskih suverenista jasno dali do znanja, ukoliko idemo u izmjene Ustava onda idemo u sveobuhvatne izmjene, nećemo mijenjati samo jednu stavku. Ustav se ne mijenja svaki put, mi imamo tisuću drugih stvari koje bi u Ustavu trebalo promijeniti da parlamentarna većina ono što smo otvoreno zagovarali ne može ovisiti o pripadnicima nacionalnih manjina koji se biraju u posebnoj kategoriji kojima je u startu zajamčeno tih osam mandata i znamo da već iz mandata u mandat svaka vlada ovisi o manjincima. Žao mi je što nema nijednog pripadnika ovdje sad nacionalne manjine, imate pripadnike mađarske nacionalne manjine pa nek vam on kaže kako u Mađarskoj funkcionira. Predstavnici manjina isto tako imaju zagarantirane mandate, ali ne mogu odlučivati niti o jednoj točci i niti raspravljati nego samo onima koji se tiču samih manjina. Mi čak tu ni nemamo problem, neka o bilo čemu raspravljaju i glasaju, ali ne mogu o većini odnosno o državnom proračunu i to je vrlo bitna stavka. Naravno, kolege iz HDZ-a su rekle da je to njima politički neprihvatljivo jer im se otvara Pandorina kutija i tisuću drugih problema, to je vaš legitiman stav i legitiman izbor. Ali ne možemo se ni ovdje složiti da kao što je rekao kolega Bošnjaković i u ovim izmjenama Ustava što se tiče samog referenduma moraju postojati kako je rekao citirat ću „kontrolni mehanizmi“. A koga kontroliramo? Vlastiti narod. Poštovana zastupnica Vukovac. koji nikako ne bi smio biti političko tijelo, dakle on je na neki način zadnja linija demokracije u ovoj zemlji. No sjetimo se kratko samog načina izbora ustavnih sudaca, pa može li Ustavni sud uopće biti apolitičan i nepristran u svom odlučivanju ako znamo da zadnjih 30 godina zapravo biramo direktno ljude iz dvije najveće političke opcije koje upravljaju državom? Hvala. (Hrvatski suverenisti)** Zahvaljujem. Pa evo u vašoj replici ste u biti i dali odgovor na pitanje s obzorom da uvijek oni koji su izabrani nekome moraju polagat račune i to je činjenica. I jako teško da je taj Ustavni sud objektivan i da će objektivno donositi odluke jer upravo se radi o ljudima koji su do jučer bili aktivni političari bilo HDZ-a, bilo SDP-a, sjedili ovdje s nama u saborskim klupama, evo možda će sutra g. Bošnjaković bit član Ustavnog suda na temelju opet političkog dogovora. I to je problem, ja stvarno smatram da je to problem i da je to problem hrvatske demokracije. suverenisti)** Evo poštovani kolega Pavliček, ja smatram također kao i vi da je ovaj članak, prijedlog izmjene Ustavnog zakona o Ustavnom sudu potpuno neprihvatljiv u demokratskom društvu jer se Ustavnom sudu daju toliko široke ovlasti da on u prethodnom postupku odlučuju o ustavopravnosti ustavnog pitanja. Međutim, mi istodobno jednu sferu vlasti državne, glavno državno odvjetništvo koje ima čitav niz kaznenih djela pravo sprječavat i procesuirat, koje se upravo odnose na ove povrede ustavnih vrednota od diskriminacije, kažnjavanja svakog oblika nepoštivanja drugih po osnovi vjere, spola, nacije itd., pa zašto onda nije dovoljno da ta narodna inicijativa odgovara samo glavnom državnom odvjetniku da čini kazneno djelo, ako čini kazneno djelo o čemu ustavni sud ima razgovarat, kakvo je vaše mišljenje? zahvaljujem. Ja stvarno smatram da vrijeme će pokazat ukoliko dođe do promjene ustava da ubudućem periodu, evo pa nek dao Bog da svi poživimo još 30-40.g., dao Bog da imamo 20 referendumskih inicijativa, al nećemo ih imati, nećemo ih imati jer će u startu one bit sasječene u korijenu upravo zbog političkog tijela, a to je ustavni sud koji će veliku većinu tih inicijativa proglasiti neustavnim i na kraju ćemo opet imati jednu do dvije u slijedećih 20 do 30.g. i o tom potom koliko će i te biti uspješne, hvala. Sada će govoriti poštovani zastupnik Branko Bačić, izvolite. **Bačić, Branko (HDZ)** Zahvaljujem g. potpredsjedniče. Najprije nekoliko riječi o ovom promašenom i krivom tumačenju ustava koje sam sad čuo od kolege Sačića i kolege Pavličeka, kako se ovim izmjenama zakona, izmjenama ustava i Ustavnog zakona o ustavnom sudu daju faraonske ovlasti ustavnom sudu. Najprije, ustavni sud je čuvar ustava, to je, zbog toga je i osnovan, ne samo da bi odlučivao o referendumskim inicijativama nego iz razloga da brine o temeljnim pravima i slobodama građana RH ukoliko dođe do povrede njihovih ustavnih prava i to je 95 ako ne i više posto posao ustavnog suda, rijetki su predmeti koji dolazi, koji, na kojima ustavni sud odlučuje i dolaze u javnost. O njima, uglavnom se o tim predmetima ne zna, samo možda godišnje 4-5 puta, do 10 puta ustavni sud izlazi sa odlukama koje su, u koje javnost čita, o njima zna i od posebnog su interesa, ali zašto je uvijek krivo promašeno tumačenje naših prijatelja Suverenista? Sada u ustavu nema nikakvih ograničenja, poštovani prijatelji nikakvih, sada ustavni sud temeljem duha slova zakona ustava odlučuje o ustavnosti svakog referendumskog pitanja,

što može, a što ne te se ovlast smanjuju, to se, ja ne mogu razumjet da vam to nije jasno, dakle sada kad ti kažeš o ovome se ne može raspravljati onda o tome nema što odlučivati ustavni sud, a dosada je bez toga i o tome mogao odlučivati. To je što se tiče pogrešnog tumačenja i promašenog tumačenja. No ono što sam, zbog čega sam se ja javio za, za ovu raspravu.

su oni spremni, pazite oni su spremni, prihvat nešto što je opći, javni i nacionalni interes, a nacionalni interes je da uredimo zakonsku regulativu kojom uređujemo ustavom nacionalno odnosno izjašnja…, neposredno izjašnjavanje naših sugrađana, oni će to prihvatiti ukoliko mi, ukoliko vladajuća većina prihvati njihov partikularni stranački interes i to je okej. I HDZ se jednom, to je HDZ jednom i popustio opet kako bismo ispunili nacionalni interes koji je bio ovdje u ovoj sabornici 2000-tih godina uspostavljen da nam je u interesu kao državi narod uvući u EU i tada je HDZ morao, morao, mi smo tada ocijenili da SDP ne bi prihvatio izmjene ustava, pa smo mi napravili korak unatrag, zbog čega smo i trpili političku štetu, a taj korak unatrag predstavljao je odustajanje od nefiksne kvote naših državljana koji žive izvan Hrvatske. Hrvatske. HS prema ovom Zakonu o izborima zastupnika u XI. izbornoj jedinici u pravilu je birao 5 ili 6 zastupnika i oporba je ne bi li, pazite, digla ruku za ustav koji će omogućiti ulazak europske, Hrvatske u EU, zahtijevala da HDZ se povuče s takvih pozicija. Ne samo to nego smo još naložili da naši sugrađani moraju da bi naši sunarodnjaci odnosno državljani Hrvatske koji žive izvan Hrvatske da bi mogli glasovati moraju ići u DKP, dakle u diplomatsko konzularna predstavništva kako bi ostvarili svoje pravo na, na, na, na glasovanju. I sada bi opet oporba uvjetovala HDZ-u da HDZ sada opet nešto popusti kako bi se opet provukao u ustav njihov, njihov stranački, ili bilo koji drugi stav, u ovom slučaju konkretno kada je u pitanje pravo na pobačaj, a pravo na pobačaj i Zakon o pravu na abortus je kao što je rekao ustavni sud u skladu sa, u skladu sa ustavom i mi ne vidimo da je potrebno dodatno tu intervenirati. Prema tome, ja pozivam naše prijatelje iz oporbe da,

Hvala lijepa. Uvaženi kolega Bačić, ne znam kako vama izgleda ova logika kojom se koriste naše kolege iz Suverenista, iz Kluba Suverenista u svojim raspravama. Kažu ovako, mi smo dosada imali neuređeno pitanje referenduma, zakon itd. i po njemu ne može biti nijedan referendum i o manitizaciji i outsorsing i Zakon o radu itd. i predlažemo to da ne usvojimo ni ove izmjene tako da budemo jednako učinkoviti, još kažu oni još i gore učinkoviti od onoga što smo bili ja ne vidim tu logiku jer onda oni podržavaju ovo za koje su utvrdili da ne funkcionira i da su sami probali to, probali su na zakonu tj. na uvođenju eura da postignu energiju naroda i ta energije je bila nikakva, ne znam jesu li skupili 100.000 potpisa, a htjeli su uvjeriti građane da oni nisu za to da se uvede euro u RH jer da oni znaju u ime njih puno bolje od njih. što da im savjetujemo? Je li ovo bolje od onoga što je bilo pa da imamo neki rezultat ili da uhvatimo njihovo mišljenje koje kaže da ne valja ništa. Zahvaljujem kolega Boriću, pa evo ja ne znam točno koliko su suverenisti prikupli, ali pretpostavljam da su prikupili 200.000 tisuća. Pretpostavljam jer da je ovakav prijedlog Ustava na snazi onda bi bili imali taj, taj, bio se taj referendum mogao provesti, ako nisu čak ni 200.000 prikupli, pa onda ne znam o kakvom se onda opravdanom razlogu uopće tu radi. Ako nisu u stanju prikupiti 200.000 potpisa onda ta inicijativa doista nema, nema potrebe niti da se provodi na razini referenduma. Mi držimo da je nužno da urediti prikupljanje potpisa, urediti, a ne da se prikupljaju potpisi 15 dana, a onda da 2 godine može određena inicijativa polako da li prikupljati ili nešto drugo ne,

vezano na vašu raspravu želim istaknuti vi ste u ime Kluba HDZ-a na prvoj sjednici Odbora za Ustav kada ste obrazlagali stav rekli naše pozicije kao kluba zašto predlažemo izmjene Ustava i Ustavnog zakona. Prvo zato u interesu građana, u interesu toga da im se omogući državni referendum, da bude bolje uređen nego što je u ovom trenutku predlažemo ove izmjene o čemu su svi govorili još u prošlom mandatu na Odboru za Ustav kad su bile građanske inicijative o svoj problematici sadašnje podnormiranosti. I tada smo rekli da se nećemo dati ucjenjivati upravo zbog toga što ne postoji konsenzus u društvu oko ovih osjetljivih pitanja i upravo smo išli na da se donese one izmjene oko kojih se možemo dogovorit. A danas ovdje neki politikantski ucjenjuju,

To je bio stav i gotovo cjelokupne oporbe kada smo raspravljali o Zakonu o referendumu. Svi su govorili potrebno izmijeniti Ustav, potrebno je izmijeniti Ustav, potrebno je utvrditi, smanjiti broj potpisa, potrebno je utvrditi o kojim se temama ne može provesti referendum kako se ne bi trošila enormna društvena energija oko prikupljanja potpisa, oko uređivanja cijelog tog procesa itd., pa na kraju onda Ustavni sud takvu inicijativu ne proglasi ne ustavnom, pa ćemo učini sve da to toga ne dođe. Kako se, da se na određeni to neposredno izjašnjavanje. E sad kad smo mi na tom tragu, kao što je rekla i cjelokupna struka pa i znanost u Hrvatskoj da je podnormirano, da je neuređeno mi držimo da je uređenje toga uopće nacionalni interes. meni je neprihvatljivo da oporba svoje partikularne interese, sa svojim interesima ucjenjuje vladajuću većinu što bi oni htjeli uredit nešto što je od općeg nacionalnog interesa. To je neprihvatljivo. (Hrvatski suverenisti)** Poštovani gospodine Bačiću, kolega naš, meni je jako drago da vi javno kažete onim …/Govornik se ne razumije./… iz oporbe da im nećete prihvatiti nikakve ucjene i da ne želite njihov glas da dođete do 101 po cijenu gubitka ne prolaza inicijative. To mi je jako drago jer i čak ste plastično prikazali kako ste jednom pogriješili jako ste pogriješili što ste im onemogućili našim Hrvatima iz Latinske Amerike, Sjeverne Amerike i diljem svijeta Australije, BiH da se gužvaju po našim diplomatsko konzularnim predstavništvima. E sad samo bi vam htio, dakle tu svaka pohvala, sad bi vam samo htio postaviti pitanje. Imamo glavnog državnog odvjetnika, ako glavni državni odvjetnik ocijeni da neka narodna inicijativa čini kazneno djelo, diskriminaciju

Koliko god vi i ja cijenili rad državnog odvjetnika, državni odvjetnik je uvijek samo i jedna stranka u postupku. Državni odvjetnik može pokrenuti sudski postupak, kazneni postupak, otvoriti istragu, ali nije on i konačni sudac. Konačni sudac je Bogu hvala u Hrvatskoj neovisna sudbena vlast, čak niti Ustavni sud nego redovni sudovi u Hrvatskoj općinski, županijski, vrhovni sada i Visoki kazneni sud i oni će o tome odlučiti, a ne državni odvjetnik. Bogu hvala da je tako da nam ne bude kadija te tuži, kadija te sudi. Mi smo se digli na razinu demokratske države u kojoj svaka čast Državnom odvjetništvu, ali kraj, krajnja instanca su sudovi u RH pa bio on od najnižeg do najvišeg. ukoliko odvjetništvo utvrdi da dolazi do povrede zakona na bilo koji drugi način na njima je da procesuiraju, ali ne da na kraju odluče. **Reiner, Željko Hvala lijepa. Poštovani kolega Bačić pa ne mogu se oteti dojmu da poput vojne pomoći EU Ukrajini gdje su neki htjeli napraviti obrnutu pilu pa tražiti nečega negdje di nema konkretno proceduralnih grešaka kako bi prikrili ili svoju nesigurnost ili strah ili da ih neko drži na uzdama, danas to gledamo isto ovdje. Kada raspravljamo o izmjenama Ustava način da se smanji broj potrebitih potpisa građana, smanji kvorum odlučivanja, da se napravi da bude sve transparentno u interesu govori se da HDZ nema hrabrosti izaći među svoje građane i među birače, posložiti to i onda pogledate da vam to govore evo konkretno danas članovi MOST-a koji nisu imali hrabrosti doći na sjednicu o Ukrajini da kažu jesmo za, nismo protiv smo. I onda vam oni govore o hrabrosti, a ne dođu ni u sabornicu. Kako to komentirate. **Bačić, Branko (HDZ)** Kolega Mažar, on niti jedno nacionalnom, vrijednosnom ideološkom pitanju kojega je provodio Sabor Most nije bio u sabornici. I ni kad je pitanju deklaracija o položaju Hrvata, naših sunarodnjaka u BiH, ni druge brojne inicijative, uvijek oni se hrabro povuku iz sabornice. No međutim, moram reći, oni su, kad je u pitanju referendum svoje rekli i tu nema, tu ne kalkuliraju, ali meni nije jasan dio oporbe, prije svega SDP mi nije jasan koji je napisao zakon prije 4 godine. Taj je zakon na određeni način pre, malo preformuliran kako bi još dodatno olakšao pristup, dakle mi smo sa ovim našim prijedlogom izmjena Ustava u odnosu na ono što je mijenjao, što je predlagao SDP išli ispod sa svim, sa svim kvotama, sa svim .../Govornik se ne razumije./... odlučivanjem i danas SDP protiv onoga što je jučer predlagao. To mi je

što to HDZ-u kao pravomoćno osuđenoj političkoj stranci za korupciju daje za pravo postaviti se u situaciju one političke stranke koja samostalno, samostalno odlučuje što je to opći javni interes. Po čemu ste baš vi za to kompetentni? I možete li mi potom objasniti kako to da se sad najedanput zalažete za bolje uređenje referenduma, dajući time građanima lažni osjećaj da više utječu na procese donošenja odluka, kad je Hrvatska definirana kao predstavnička demokracija. A kako ta predstavnička demokracija funkcionira u parlamentu, vidi se po tome koliko su saborski zastupnici poniženi, ne zna se tko više, ovi u poziciji ili ovi opoziciji. Jer ovi s vaše strane nemaju kompetencije za to da kritiziraju vlastitu Vladu i da kontroliraju njezin rad. .../Upadica: Hvala./...

Ja vas neću upozoravati jer samo dokazujete da, premda ste završili pravni fakultet, premda ste položili pravosudni ispit, vama još brojne pojmovi o tome što je odgovoran, a što kriminalan nisu jasni do kraja i morat ćete se još malo se poučiti o tome da je to bitna distinkcija i razlika. Ali očito je to vama, vi to ne možete shvatiti i ja vas na to ne mogu uvjeravati. A kad vi mene pitate odakle to HDZ-u pravo da utvrđuje što je nacionalno, što nije. To se pravo, poštovana kolegice Orešković osvaja, dobiva na izborima pa vam ovdje sjedi 76 članova vladajuće većine ili ja ću reći u ime HDZ-a 60, klub sa 64 zastupnika. Za razliku od vas jedne. Znate, i mi na taj način zadobivajući povjerenje na izborima možemo kudikamo

Recite mi, koliko je odgovorno držati parlamentarnu većinu sa USKOK-ovim optuženicima? I rekla sam, ovdje tražite dvotrećinsku većinu za izmjenu Ustava, a samostalno definirate što je opći javni interes. Ako to nije povreda Poslovnika i uvreda HS-a kao institucije, doista ne znam što je. Naravno da nije, to je replika i vi dobivate opomenu. Vidim da je još kolega diglo povredu Poslovnika, ja plediram da

Povrijeđen čl. 238., g. potpredsjedniče. Kolegice Orešković, bilo bi bolje da se niste podigli i da ste šutili. Sad vam opet moram dati pouku iz prava, nikad nisam pravnik. Dakle vi ne poštujete ustavno načelo presumpcije nevinosti. Za vas je kriv onaj protiv koga je DORH podiglo kaznenu prijavu i taj ne bi trebao živjeti, što, po vama? On ne bi trebao raditi? On ne bi trebao obavljati dužnosti i povjerenje koju su mu dali hrvatski birači? Kad bude i ako bude ta gospoda budu procesuirani, onda će, onda oni više neće sjediti ovdje, a do tada i oni i svi drugi imaju jednaka prava jer je u ovoj državi koja je demokratska vrijedi načelo presumpcije nevinosti. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. To je bila isto replika pa i vi dobijate opomenu. Kolega Ivanović je digao povredu ako niste dovoljno spremni, da možete zatražiti osobnog asistenta da vas upozna sa nekim pitanjima za koja niste meritorni, za neke pojmove s kojima ne baratate,

Kolega Borić je digao povredu Poslovnika. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepa, čl. 238. Gđa. Orešković nas uporno vrijeđa svih ovdje i tumači na svoj način određene pravne norme, a činjenica je da skuplja stranke kao što su neka djeca skupljala Pokemone i jednostavno je za nas uvreda ovdje da ne zna u kojoj stranci jest do podne, a u kojoj je poslijepodne, a o tome govori i naziv kluba u kojem ona jest. Ona je u Saboru Stranka s imenom i prezimenom, u klubu je Centar i GLAS. Znači ne drži ni do toga malo što se kao navodno borila sa svojim građanima da bude to što je danas ovdje. **Reiner, Željko (HDZ)** Dobro. To isto nije povreda Poslovnika, dobivate opomenu. To vam je već druga. Kolegica Jelkovac je digla povredu Poslovnika. Hvala poštovani potpredsjedniče, kolegica Orešković povrijedila je članak 238. Poslovnika jer nas sve zajedno ovdje kao članove kluba HDZ-a vrijeđa i to ne prvi puta. Ona to radi u svakom svom nastupu upirući ovdje prstom u svakog od nas kao da je svaki od nas kriminalac. Poštovana gospođo Orešković imate pravo na svoje stavove, ali vas molim na jednu korektnu političku borbu. To koliko vi korektno nastupate ocjenjuju vaši glasači, birači, vašom podrškom koja je ovakva kakva je. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. I to nije bila povreda Poslovnika nego replika. Dobivate i vi opomenu. Kolegice Orešković vi ponovno se javljate za povredu Poslovnika? Da, ja se javljam za povredu Poslovnika na temelju članka 238. da malo i vas kao predsjedavatelja testiram. Naime, ovdje je pet, šest ako ne i više HDZ-ovaca diglo povredu Poslovnika da mi drži pouke o pravu, meni kao diplomiranoj pravnici sa položenim pravosudnim ispitom. Gospodin Ivanović je koliko se sjećam tamburaš po struci i ne vrijeđam vas ja, vrijeđa vas istina. Vrijeđa vas kontinuirana istina koju niti jednom svojom rečenicom niste uspjeli osporiti … **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala vam lijepo. Molim vas zaustavite se. Dakle, to nije povreda Poslovnika znate i sami, prema tome dobijate i vi opomenu. Druga opomena vam je to. Vodite o tom računa. Kolega Ivanović vi ste ponovno digli povredu Poslovnika. Izvolite. Goran (HDZ)** Članak 238. Uvažena gospođo Orešković vi ste žena ne znam s čim frustrirana da imate potrebu vrijeđati bilo koga. Ovaj puta ste uvrijedili na tisuće tamburaša, ljudi koji su zaduženi da ovu tradiciju, kulturu, baštinu hrvatskog naroda promiču ne samo u Hrvatskoj nego u cijelom svijetu. I vama je jedino što ste mi mogli reći da sam tamburaš. od toliko pojmova drugih koje ste mogli smisliti, a pravnica ste po struci, imate položeni pravosudni ispit vi ste pali na to da sam tamburaš. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. To isto nije bila povreda Poslovnika pa dobijate opomenu. Kolega Šašlin isto povreda Poslovnika. U čem je povrijeđen Poslovnik? **Šašlin, Stipan (HDZ)** Povrijeđen je članak 238. Gospođa Orešković doista vrijeđa saborske zastupnike. Gospođo Orešković da ste vi samo poslušali pjesme koje je napisao Goran Ivanović Lac vjerujem da biste u životu puno toga naučili, puno toga više znali nego što ste svoje vrijeme potratili …/Govornik se ne razumije./… Prema tome, poslušajte malo i druge struke, druge ljude i nemojte se toliko umišljeno ponašati. Mislim nije primjereno. Hvala. Dobro. To je bila isto replika, pa i vama moram dati opomenu. Nadam se da smo sad gotovi sa tim pseudo povredama Poslovnika i da možemo nastaviti raditi dalje. Imamo repliku poštovanog zastupnika Ivanovića, izvolite. **Ivanović, Goran (HDZ)** Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče, uvaženi zastupniče Bačić. Da se vratimo na temu, sinoć prije puta sam bio kod mame, Ona se isto iz hobija bavi malo Ustavom kao i većina oporbenih kolega, ali za razliku od njih ona razumije. I ona meni kaže sine pa nije loše sa 350 spustit ćete na 200, sa 15 dana produžit ćete na 30 dana, za 40 dana će se morati potpisi predati u Sabor i ustavni suci će prije negoli što pitanje uopće pustimo u javnost i raspišemo referendum reći da li je ono u skladu sa Ustavom. I ona smatra da je to ono što u biti hrvatskom narodu treba da bi se možda više odlučio na referendumske inicijative, a bitno će im olakšati. Pa eto ako baka Eva razumije ja se nadam da će jedan dio oporbenih zastupnika isto to razumjeti. **Reiner, sa strane, ne razumije se./… Da, da, da. Vaša mama dokazuje jednu poslovicu znate koja govori da znanje možeš steći u školi, ali mudrost moraš steći sam. Ima ljudi koji dožive starost, a nikad mudrost nisu stekli. Ima ljudi koji su završili fakultete a nikad mudrosti nemaju. To je jedno s drugim nije povezano. Treba u životu znati se postaviti uvijek ispravno i pravilno, a tu vam ako nemate u sebi mudrosti niti jedna škola neće pomoći. Zato čestitajte vašoj mami što je prepoznala u ovom prijedlogu izmjena Ustava dobro što HDZ predlaže Hrvatima, hrvatskom društvu, hrvatskim građanima i hrvatskoj državi. (Hrvatski suverenisti)** Poštovani kolega Bačić, evo vi ste u vašem izlaganju rekli da smo mi ispred kluba Hrvatskih suverenista promašili tezu, krivo postavili tezu što se tiče Ustavnog suda i faraonskih ovlasti. E sad, evo vam jedan primjer kako taj Ustavni sud neovisan, a ja smatram da nije funkcionira. Znači Marijan Pavliček, saborski zastupnik je 2. veljače 2021. godine podnio zahtjev za ocjenu ustavnosti vezano za Zakon o lokalnim izborima Ustavnom sudu jer smatram da se predstavnicima srpske nacionalne manjine omogućava dvostruko pravo glasa dok Hrvatima to nije omogućeno i da smo mi u neravnopravnom položaju. Znate kad sam dobio odgovor? Ni dan danas. Saborski zastupnik je podnio uz pomoć odvjetničkog društva ocjenu ustavnosti, zahtjev godinu, skoro dvije godine. I dan danas sam dobio odgovor, pa evo mi recite koliko je taj Ustavni sud onda profesionalan ili Zahvaljujem kolega Pavliček. Nisam ja ustavni sudac pa da bih znao rokove u kojima se mora reagirati po zahtjevu, po prijedlogu za ocjenu ustavnosti. Nisam siguran da je Ustavni sud pogriješio rok kad ste vi u pitanju. Ja znam da je svojedobno i predsjednik Josipović tražio ocjenu ustavnosti zakona kojim Srbija preuzima regionalnu nadležnost za zločine na području bivše države. I da isto tada, premda se radi o predsjedniku Ustavni sud nije reagirao promptno, nego kad je on to ocijenio. Dakle kad, ja znam da je Zakon o abortusu, odnosno o prekidu trudnoće je bio na sudu 20 čini mi se i i tek ga je ovaj saziv Ustavnog suda riješio. Prema tome, rokovi postoje na Ustavnom sudu i niti branim, niti napadam nego ja samo govorim da postoje očito određeni razlozi

brani Ustavni sud, s druge strane ih sad ne želi braniti. Pa evo ja bih vas molio, dobri ste sa nekim ustavnim sucima pa ih evo zamolite da malo požure to pogotovo gospodina Šeparovića kad s njim negdje popijete kavu pa da ipak odgovori. Mislim da nije red da saborski zastupnik bez obzira bio to Marko, Janko ili Marijan čeka gotovo 2 godine na

Zahvaljujem potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani kolega Bačić, evo demokratska praksa zapravo nas je demantirala kad je u pitanju referendum. Mi imamo referendum očito imamo određenih problema i normalno da se sad želi promijeniti. Ali ja se slažem s vama da ne smijemo sudjelovati i prihvatiti pakete Ovo je sad problem broj 1, problem broj 1 treba riješiti. I druga stvar koju sam vas htio pitati je za Ustavni sud. meni je stvarno smiješno da ljudi koji su obrazovani, normalni, rade da oni drvlje i kamenje bacaju na taj Ustavni sud, a tamo su ljudi koji su stručni, koji su sposobni, koji rade svoj posao. I otkuda meni pravo laiku da kažem da tamo sjede neki, neki, neki kvazi pravnici koji ne mogu donijeti ni jednu pravnu odluku. I iz toga zapravo proizlazi apsolutno nepovjerenje hrvatske javnosti u sve jer mi u ništa ne vjerujemo.

mislim da i to odstupa od načela govora u saboru to je Članak 238. stavak 1. točka 6. tako pa se referiram na to jer je dokazano nažalost da u Ustavnom sudu sjede ljudi koji su se lažno predstavljali, koji su nešto krivotvorili, koji nisu časno obavljali svoje zadaće prije dolaska u Ustavni sud. **Reiner, Željko (HDZ)** Dobro, to nije povreda Poslovnika, dobijate opomenu, druga vam je vodite o tom računa. Odgovor poštovanog zastupnika Bačića. **Bačić, gospodine potpredsjedniče. Kolega Šimičević, Ustavni sud je biran 2/3 većinskom ovdje u Hrvatskom saboru. Koliko se ja sjećam HDZ u zadnjih 25 godina nema nema 2/3 većine čak i više, prema tome izbor sudaca Ustavnog suda bio je političkih stranaka u saboru, najvećeg dijela političkih stranaka i ti su suci dobijali oko 115 do 120 glasova, prema tome oni su prošli onaj test koji su trebali proći da bi mogli postati ustavni suci. I nije njih izabrao HDZ nego ih je izabrao Hrvatski što sam, na što ste me podsjetili u svojoj replici, to ću vam reći. Dakle, uporno se govori kako ne bi trebalo ministarstvo, Vlada, sudjelovati u procesu, u procesu provjere potpisa primjerice jer je to jedna strana navodno u postupku. E mi sad zakonom vidite predlažemo da to broji DIP, da broji DIP Državno izborno povjerenstvo kojega ćemo za par dana ili za mjesec ponovno imenovati gdje sjedi opet …/Upadica: Hvala./… pola oporbe, pola, pola **Marić, Andreja (SDP)** Hvala lijepa. Poštovani kolega ja nisam pravnica, ali baš zato kad god su rasprave iz tog resora Ustava itd. itekako si dam truda sama ovo iščitati, a i sjesti sa pravnim stručnjacima da mi protumače ono što mi nije jasno. Tako je bilo i za ovo što smo nedavno raspravljali oko Ukrajine, dakle nije uopće sporna naša podrška tome, ali su sporna tumačenja Ustava. No, vi biste htjeli 2/3 većinu većinu jel, podršku 2/3 većinu, međutim stalno dajete signale da vam zapravo nije stalo do toga. Znači kad je bila rasprava ova o Ukrajini i kad su ove izmjene jednostavno ne uvažavate ono što vam nudi oporba kao nekakav niz rješenja. Evo citiram vas kažete, oporba gura svoje partikularne interese. Dakle, meni s moje pozicije evo prilično razumne osobe se to čini krivo tumačenje. Osim toga da li vi razlikujete što je pravo na izbor žene i pravo na pobačaj. Mi tražimo pravo na izbor žene …/Upadica: Hvala./… a vi gurate samo tu jedno te isto. Hvala. **Reiner, Poštovana kolegice Marić ja vjerujem da držite usta u rukama, da vam je jasno da za izmjene Ustava treba 111, 101 ruka, 101 ruka odnosno 2/3 saborskih zastupnika. I da za tu promjenu moramo dobiti najširu parlamentarnu podršku. Vi ste bili vrlo aktivni čini mi se, dobro se sjećam kada je bio u saboru rasprava o zakonu kojega je predložio SDP o pravu pravu na prekid trudnoće da ga sad i ne znam dokraja točan naziv tog zakona, ali u svakom slučaju pravo na abortus. Sjećate se? I znate kako je prošlo glasovanje u ovom saboru. Ako to niste vidjeli tada da se za taj zakon koji je predložen nije uspostavljena većina u saboru koja bi onda mogla taj svoj stav pretočiti u 101 ruku onda ne znam što bi vam više mogao obrazložiti. Vi inzistirate da se u Ustav stavi pravo žene na izbor, a svega 5 mjeseci

Zakon o medicinskom prekidu trudnoće, a mi govorimo o pravu na izbor žene. Očito to ne razlikujete. Znači jedno je zakonska odredba uske prirode, a ovo je šire prirode i ne znam stvarno što vam nije tu jasno. dakle pravo na izbor žene je puno širi pojam koji sadrži nekoliko zakona u tome. Jedan smo mi predložili kojega ste hrabro odbili, a svoj nemate. **Reiner, Željko (HDZ)** Dobro to je opet bila replika, a ne povreda Poslovnika, dobijate opomenu. Poštovani zastupnik Zekanović ima repliku. Poštovani kolega, pravo na izbor, pravo na pobačaj, mislim da nitko ipak nije ovdje pročitao Ustav kojim se maše, Članak 21. je dosta jasan. Poštovani kolega Bačiću evo ja sam bio svjedok kad je MOST kojih moram naglasiti nema ih sada u sabornici kao ni Domovinskog pokreta oni to uvijek ističu kad su sami, kad su pripremali referendumska pitanja onda su vam pola sata prije tiskovne konferencije mijenjali pitanje, nisu imali pojma koje će pitanje postaviti pa su išli na dva jer su znači da će ih rušiti Ustavni sud. I onda je bilo riječi i uvijek se govorili s obzirom da sam provodio brojne referendume uvijek je bila nekakva želja da se zna točno egzaktno da li je referendumsko pitanje prolazi ili ne prolazi prije, što je logično. Kod mene je bio zapravo komentar koji bi ja evo pokušao možda promijeniti da ovaj rok od 30 dana bude manji, a broj potpisa još manji nego što je ovdje predviđeno zakonom jer je volontera teško dobiti i 14 dana, a kamoli 30 dana. Evo. **Reiner, Zahvaljujem kolega Zekanović. Pa ove rasprave kad je u pitanju promjena Ustava traju u tri kruga, ovo je danas drugi krug tih rasprava i ja očekujem da ćemo nakon ove rasprave dobiti konkretne amandmane, primjerice kolegica Nađ u ime Socijaldemokrata je bila vrlo konstruktivna i dala je prijedloge što oni misle kao što ste sada dali i vi. oporbene stranke koji uopće imaju želje pomoći u tome da se ovo uredi da dadu konkretne prijedloge, a ne da pokušavaju u Ustav ubaciti formulaciju koja jednostavno ne može proć o kojoj smo raspravljali prije šest mjeseci i koja je za vrlo veliku većinu u HS-u neprihvatljiva i na tom inzistiraju samo kako bi odbili donijeti izmjene Ustava koje su u interesu svih građana RH. Sada će govoriti poštovani zastupnik Josip Borić. Izvolite. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo. Uvaženi potpredsjedniče, kolegice i kolege. ja ću podsjetit malo na početku svoje rasprave kako smo uopće došli do današnjeg dana da drugi puta u Saboru raspravljamo o izmjenama Ustava i Ustavnog zakona jer je sve počelo prošle godine u devetom mjesecu kad smo imali Zakon o referendumu i na prvom glasanju prvog čitanja tog zakona 88 glasova za izmjene zakona, 9 protiv protiv klub Mosta uglavnom svi oni tu i pokoji suverenist i na kraju 4 suzdržana, osjećate da postoji suglasje nekako da se to pitanje uredi do kraja. Nismo ništa izmišljali, nismo ništa htjeli na silu, nismo ništa zato što nam se može ili hoće jednostavno vidiš da svi to traže i krenemo dalje. Pripremimo i konačni prijedlog zakona koji stoji u proceduri, ali krenemo postepeno izmjene i Ustava jer želimo to riješiti jer nas Ustav sprječava da možemo zakon riješiti kako treba. I sada dolazimo na ovoj drugoj raspravi slično kao i na prvoj, do toga da ustvari mi se ovdje, parafrazirat ću jednu pjesmicu iz osnovne škole, razgovaramo ili razgovaramo od srijede do petke i nismo se maknuli ništa dalje kako ja to slušam, od početka. Jednostavno svi traže no uvijek nekakvu, nekakav razlog koji se pretvorio sada u sljedeće, današnji pravci rasprave, prvi je treba dekonstituirat državu i ukinut HDZ ako slušate ove što sve znaju, državu dekonstituirat do neprepoznatljivosti iz početka i ukinut stranku da bi takvi valjda mogli pobjedit na izborima, jedino tako, ja to tako razumijem. Briga njih za referendum, briga, ali pametovat možemo koliko hoćemo. Onda drugi, lako što smo mi za Zakon o referendumu tj. da uredimo pitanje, ali bi mi i ovo, i ovo bi mi još malo i ovo drugo bi mi dodali još malo. Pa što bi mi vama glasali za tog to vama kao ide u korist. Pa jedini smo ovdje iskreni želimo riješit pitanje hoćete, pomognite imate tu odgovornost, stalno se pozivaju na svoju odgovornost i nas je netko birao, i nas je netko birao i mi hoćemo doprinositi ovoj državi. Evo vam prilike na dva ispita opet se razgovaramo i razgovaramo i dajemo i vremena da se razmišlja, ali očito da oni ne mogu preskočit te neke male, sitne partikularne razloge jer onda valjda dovode u pitanje i vlastito postojanje, kao da traže nekakve pokrovitelje vlastite savjesti. Ko bi mi bio taj ko bi me nagovorio ili koji bi mi pomogao ne znam kao na slučaju oko pitanja Ukrajine vojne misije ko bi mi nekako sa strane malo gurnuo da ja moja savjest proradi i da ja onda budem ispravan. A toliko smo samostalni u sabornici, toliko ovdje upravljamo sa njom, sa raspravama, toliko sve znamo u svim drugim situacijama, ali kad dođe malo odgovornosti na leđa ne znamo što bi. 250.000 jel to puno manje od onih stalno varijabilnih ili ne znam kako da ih nazovi 10% ukupnog popisa birača, pa je sad ovoliko, pa je to kolega Bauk kad je bio ministar vješto koristio, svaki put je bilo drugačije, a bilo je inicijativa kolikogod ste htjeli. Pa mi kažemo evo 250.000 pa može i 200.000 ako ćemo se razgovarat pa da se ne dogovorimo, ali ne ono ajmo se malo razgovarat ali ćemo mi sa strane vama stalno postaviti nekakav uvjet kojeg ne možete preskočit, kao to je samo vama bitno tako se postavljaju. Ali ta logika ne postoji kao što ne postoji ni logika koju klub Suverenista ovdje ovaj uporno gura da do sada nije mogao biti nijedan referendum jer ništa ne valja, ali ni sada neće biti jer ni ovo ništa ne valja mi to unaprijed ocjenjujemo, pa onda ocjenjujemo ustavne suce, tko su ti ljudi? Kad dođe g. Sačić rješenje ne znam ili odluka Ustavnog suda jel poštujemo, jel je poštujemo i politika i država i vlast i pojedinac i ne znam tko jel je poštujemo? Ja mislim da da, nema hoću neću. Pa što ih stalno dovodimo u to pitanje tko su ti ljudi, pa valjda su izabrani da budu to što jesu. I opet na kraju kod mene uvijek ta odgovornost, progresivno, progresivna oporba, ne znam kako da ih nagovorimo koja je pitanje uopće važno, da li kvorum odlučivanja, da li teme i pitanja, da li broj potpisa ili ukupan broj birača, da li da govorimo o pravu na izbor što oni stalno guraju, da li otvorimo neke druge promjene kao mi nemamo ništa svoje, mi nemamo ništa evo samo nas referendum interesira. Interesira nas sada ovo pitanje ajmo ga riješit tu je zajedništvo, pokaži znaš, ne znaš, hoćeš, nećeš jedino te to čini političarem koji nosi odgovornost. Ako nećeš ma nema toga ko će te nagovorit ni na što, ni na što, a imam osjećaj da stalno stoje tako postavljeni, ne možete nas nagovoriti ni na što da se ne znam koliko dana razgovara. Pa kakve su to pozicije pregovora? Ja ipak vjerujem ajde ako smo stvarno do toga da držimo do svoje riječi do onoga što smo govorili o Zakonu o referendumu do onoga što je neki naš stav u glasovanju pa onda podržimo ovo i riješimo pitanje referenduma kroz Ustav, kroz zakon i postoji vrijeme kada ćete vi i takvi doći na vlast ili neki drugi pa ćemo rješavati neka druga pitanja koja vas toliko muče ako su toliko od života važna. Evo toliko. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Kolega Sačić je digo povredu poslovnika. U čemu je povrijeđen poslovnik? tipična povreda poslovnika. Naime, kolega Borić je lijepo govorio o tom dijelu, ali ipak je odstupio od tih pravila kad je rekao da Ustavni sud da poštujemo odluke Ustavnog suda, to naprosto nije istina. Gledajte 2012.g. Ustavni sud je donio Odluku o promjeni izbornog sustava izbornih jedinica i upravo vladajući tada i sada HDZ to ne poštuje, tako da to moro sam reć g. predsjedavajući. nije bila ne tipična povreda poslovnika nego tipična replika, a kako je to vama treća opomena onda temeljem čl. 240. st. 2. izričem opomenu s oduzimanjem riječi do kraja rasprave o ovoj temi. Izvolite. **Pocrnić-Radošević, Anita (HDZ)** Hvala. Poštovani kolega, pred nama je Prijedlog za utvrđivanje nacrta promjene Ustava RH koji je predložen kako bi se zaštitio kako je rekao i vaš prethodni kolega Bačić i vi, zaštitio opći i javni nacionalni interes, a oporba pri tom traži ustupke kojima će se udovoljiti njihovim partikularnim stranačkim interesima. Kako uopće komentirati i razumjeti takvu sebičnost i traženje ustupaka za svoje interese od strane oporbe što svakako nije u skladu s interesima hrvatskih građana. Ono što jedino mogu komentirati i zaključiti onoga što sam čula i čemu smo izloženi u zadnje vrijeme da jedino klub HDZ-a razmišlja na korist i u skladu s interesima hrvatskih građana jer ovakve izmjene i provođenje referenduma vrlo često se imamo rasprave o tome zbog nekih dnevno političke svrhe kako bi bili u javnosti, a krajnji rezultat referenduma i ovakvih izmjena često nije ni bitno. Bitno se znači se samo pojavljivati, a ne …/Upadica Borić. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo potpredsjedniče. Kolegice Pocrnić, slažem se s vama zaista mislim mi moramo to tako ustvrdit, HDZ zajedno sa većinom koju ima u sabornici ustvari jedini želi riješit pitanja koja nas muče kao svih. I uporno ih pokušavamo prizvati na to da su i oni bili za to i da su o tome govorili, ali onda se na početak pregovora stavljaju prepreke evo sad ćemo vam staviti to pa se vi mislite. Pa Pa ako mislite dobit neki naš glas da to … glasamo to je i tako samo vama važno pa onda vi to izglasajte ako možete, ako ne mi ćemo se i dalje osjećati progresivno. Ja ne vidim tu politika, ja vidim osobno nekakve osobne male politikantske razloge da se nešto ne riješi jer da to kao samo nešto nama ide u korist. Isto takva priča je na ovoj priči oko vojne misije i Ukrajine, ista priča. I kad im kažemo to je vaš dio odgovornosti sada jer mora biti do tog i tog broja, nećemo mi to, ne treba nama to, što ćemo mi s tim. Pa ništa. Jelkovac. **Jelkovac, Marija (HDZ)** Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče. Poštovani kolega ovdje smo danas tijekom rasprave od strane pojedinih opozicijskih zastupnika imali prilike čuti da mi eto kao predlažemo ovo, ali nismo spremni s njima razgovarati što nije točno. Ne znam nekoliko krugova razgovora je odrađeno i od strane predsjednika Odbora za Ustav i bili su uključeni svi predstavnici klubova, mi smo pokazali da smo spremni i pregovarati, ali u pitanju uređivanja referenduma. Odstupili smo od onog prvotnog nacrta, smanjili smo još i broj odnosno postotak potreban za odlučivanje, spremni smo bili isto tako promijenili odredbu koja se odnosila na o tome da li će se prethodno Ustavni sud po sili zakona očitovat o referendumskom pitanju ili će po prijedlogu, to smo također dakle promijenili i spremni smo i dalje razgovarati, međutim ne pristajemo na ucjene na ovakav način na koji to oni žele prikazati. Hvala lijepo kolegice Jelkovac. A mislim ne znam više šta da ja kažem, kažem ako ćemo sami sa sobom razgovarat to je nekakva vrsta monologa mi stvarno tražimo taj dijalog i on je otvoren. Pa ja ne bi vjerovao da smo mi sada drugi puta u raspravi da tih razgovora nema, ali kad dođemo iz tih nekih drugih prostora u ovaj kao da se sve nešto izmijeni. I utječu ova vrata i ovi ulazi u sabornicu na mnoge odluke jer ljudi očito imaju drugačije razmišljanje možda negdje u nekom drugom prostoru nego što je ovo ovdje. Ali mi imamo problem kojeg hoćemo riješit i ne želim vjerovati da oni na taj način i dalje ustraju na tome da ne žele riješiti taj problem jer on je svima rješiv, a ovo što je bio prijepor će vjerojatno ostati i nama i njima neki ako govorimo o ideološkim nekim problemima koje bi trebao riješiti Ustav ostat će i nama neriješene neke naše želje kao i neke njihove, ne vidim tu ja problem, tu smo jednaki. Ali ajmo riješit ovo što možemo i to građani vjerujem pomalo razumiju, mi to želimo riješiti, ali bez dijela oporbe mi to ne možemo riješiti barem onih koji su spremni …/Upadica opisu odnosno što su dotakli i ovi kolege iz oporbe. Ja ne znam da li ste vi uopće odnosno da li nam možete pojasniti koja su to pitanja bitna, ključna za koja se oni zalažu uopće za promjene jer ja imam osjećaj da ustvari i oni doista ne znaju što stvarno žele, da je ovo diskusija radi diskusije, da jednostavno se to priča radi priče? Da li se može ono što je stvarno bitno Poštovani zastupnik Borić. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo kolega Šašlin. Ja mislim da tu mi nemamo problema oko ovoga što rješava ovaj Ustav u ovome dijelu što mi nudimo kao promjene, to je broj potpisa, broj birača tj. kvorum odlučivanja, teme i pitanja kažem koja se ne mogu provodit, više-manje je to stvar dogovorena ne, ali kako ide ta tema ajde i sa strane mi još malo nešto gurajmo da i mi ostvarimo kroz to i ono što mi mislimo da treba biti, a cijelo vrijeme od početka HDZ je tu bio znači da smo se mi toga sjetili sada u ovoj drugoj raspravi ili u prvoj pa smo rekli a sad mi nešto novo, mislim, iz početka smo rekli ne možemo se dogovoriti o onome što nas svih dijeli i postoji neki ideološki prijepor i ne možemo ga preskočiti radi toga i Ustav nećemo promijeniti. Ali koliko shvaćamo možemo se dogovoriti oko referenduma i o nekim pravilima referenduma koje ćemo riješiti kroz zakon i izmjene Ustava i to ajmo riješiti. Vrlo jednostavno hoćeš, nećeš i idemo dalje. Ako ostanemo na ovome uporni da sad opet stalo guramo ali smo za izmjene i za uređenje referenduma opet ćemo ostati neriješeni. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovani zastupnik Šašlin.

htio sam vam postaviti pitanje kao pravnik i ekspert za kao pojedinci ovdje u saboru ali odlučio sam se za ovu lait varijantu pa ću vam kao obični tamburaš postaviti pitanje i vjerujem da ćete mi suvislo odgovoriti. Oporba često ovdje proziva da ih ne uvažavamo, da ih ne poštujemo, da ne slušamo što oni govore, da ništa ne želimo promijeniti. I sada kada mi kažemo da želimo promijeniti ono što nije dobro, previše potpisa se mora skupiti, kratak je rok i HDZ stvarno pruža ruku oni kažu da će to izazvati katastrofu i da je to tek katastrofa koja će ubiti svaku volju za referendumom u Hrvatskoj. Dal mi možete malo pojasniti, možda ja nisam dovoljno pravnički obučen pa evo možda i vaše iskustvo će mi doći u edukaciji vrlo dobro. Hvala lijepo. **Reiner, ti pravnici koji su vama rekli da ste vi tamburaš doživljavaju rezultate vlastitog pravnog znanja i realizacije tog pravnog znanja gotovo unazad nekoliko godina provjerljivo na višim razinama od onih koji vjerojatno znaju više od njih fijasko. Znači i praktički i dalje su uporni u tome da nude politiku koja derogira upravo te sudove, te ljude koji donose odluke itd. da bi pokazali da oni nešto vrijede. Ja ne mislim da vi imate problem s time kao što nemam ni ja koji nisam pravnik, a ne vjerujem da ima i moj kolega Bauk on je informatičar i bio je ministar uprave, mislim da evo Ustav zna čak eto i puno bolje od nekih koji su pravnici. Ali on isto ne želi promijeniti mišljenje jer i on ima svoje male uvjete s kojima bi on tu nešto, a zna da ovo što je trebao i on možda riješiti nije riješeno i da sad imamo priliku da to riješimo u nekom razgovoru koji nas interesira. To je samo referendum. Hvala. Sad će govoriti poštovani zastupnik Hrvoje Zekanović. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, poštovane kolegice i kolege, evo neki su mahali s ovom knjižicom maloprije, Ustav RH, a bojim se da je nisu otvorili, pa onda ako otvorite evo na stranici 10 znači te Poglavlje II Osobne i političke slobode i prava Članak 21. glasi, svako ljudsko biće ima pravo na život i u nastavku kaže, drugi stavak kaže u RH nema smrtne kazne. I sad tu meni nije jasno što tzv. progresivnoj oporbi tu nije jasno. Stvari su iznimno jednostavne. Znači svako ljudsko biće ima prvo na život. I onda kada upozoriš kolege kao što sam upozorio kolegicu Mrak Taritaš na taj članak ona počne vrijeđati. Ona pokušava mene reći kao da sve što ja govorim nije bitno jer ja nisam vjerodostojan, a ona je vjerodostojna što želi u Ustav staviti pravo na ubijanje, a u Ustavu stoji pravo na život. Pa nek se dogovore. I lijepo ajmo prvo maknuti Članak 21. i onda ste vi na dobrom putu. To je jedini put da vi stavite u Ustav pravo na ubijanje nerođenih, ne bi vi baš sve ubijali, ali nerođene bi ubijali i to samo do određenog tjedna. I ono što je najsmješnije to vaše, želju za tim vi ga nazivate pravom, ja ću ga nazvati morbidnošću vi sada uvjetujete nešto što totalno nema nikakve veze vezom. Dakle govorimo o Zakonu o referendumu, govorimo o konkretnim brojkama, a vi upadate ono ne znam kako bi rekao ko padate ko grom iz vedra neba i jednu totalno drugu stvar pokušavate progurati. E sad malo da ne napadam samo tzv. progresivnu oporbu moramo i ovu neprogresivnu nazadnu jer oni se ne vrijeđaju kad ovim kažete progresivna oporba, što oni mogu biti ako nisu progresivna, nazadna, pa to i jesu, niste ni vi napredni, ali oni su stvarno nazadnjaci. Kod sastavljanja pitanja ponovit ću, kad je MOST sastavljao pitanje za zadnji referendum o Covidu u koji je išao isključivo jer tamo ima dosta glasova, naglasit ću jer tamo ima dosta glasova oni su sat vremena pred tiskovne konferencije mijenjali referendumsko pitanje nisu imali pojma kako ga sastaviti. I bio je komentar i njihov pa bilo bi dobro da nam neko unaprijed kaže je li to sukladno Ustavu ili nije. Druga stvar, kad sam ja osobno svojevremeno danas već zaboravljeni referendum o Istambulskoj pokretao onda se dogodio jedan mali, u to vrijeme marioneta jedne gospođe zvao se, tj. zove se gospodin Troskot danas sjedni s nama ovdje koji je izmislio svoj referendum, a bio je cilj samo da se ruši jedan referendum koji je imao smisla da narod izađe na referendum je li za neku Istambulsku danas irelevantnu ili nije. I sad ti su veliki koji su zapravo rušitelji referenduma oni su danas veliki zagovornici referenduma i referendumskih sloboda. Ma ljudi moji, to je laž velika. Referendume ste pokretali ja naglašavam isključivo radi glasova. I kad ste bili pozvani da prikupljamo referendume i da narod odlučuje o kuni ili euro zašto ne, ne više glasova vamo u Covidu, tamo ćemo mi ići bez obzira što ni oni vjerujem, pretpostavljam ne vjeruju u to što su skupljali potpise, al to nije bilo ni bitno. I sad na posljetku malo ipak da budem konkretan vezano uz sve ovo, a radi se o broju dana, dobro zvuči 30 dana, međutim volotera je teško dobiti i jedan dan, jedno popodne, par sati na štandu, pa ponekad se dogodi da si ga dobio i dva tjedna, ali da nekoga volontera dobiješ mjesec dana to je stvarno, stvarno teško i ja ću reći nemoguće. Tako da evo, moj bi prijedlog bio, ovo sve ostalo je logično, možda da se taj broj dana smanji, ali da se naravno i smanji i broj prikupljenih potpisa, s tim da bi bilo dobro da nemamo ponovno potrebu mijenjanja Ustava i zakona da broj potpisa opet vežemo uz broj birača, da ne bi za 2 ili 3 godine s obzirom da imamo depopulaciju i pad broja stanovnika, opet kroz neko vrijeme imali priliku odnosno potrebu prikupljati potpise, odnosno imati ovu raspravu. Ali, naglasit ću samo još jednom, svim ovim kvaziprogresivcima, ljudi, uzmite lijepo Ustav, čl. 21 i neka onda vaš prvi prijedlog bude u Hrvatskoj, pravo na život ima ona osoba za koju odluče progresivci, odnosno koje progresivci odluče. Otprilike tako nekako sročite, jer u suprotnom, ne možete provesti vašu namjeru.

to su oni koji su inače najglasniji na društvenim mrežama i medijima koji ih rado prate i reklamiraju, na raspravi ih nema. Promjene Ustava, možemo reći, ih zanimaju uglavnom u dnevnopolitičke svrhe, ne vide to kao nacionalni interes o kojem treba razgovarati u sabornici i sami ste spomenuli da su provođenje referenduma neki tako znalački odradili da do zadnjeg trenutka nisu mogli utvrditi referendumska pitanja koja su bila svega dva, nisu znali, mogli ili htjeli, ne znamo o čemu se radi, kako to obrazložiti i kako uopće komentirate takvo ponašanje i gdje je tu odgovornost prema hrvatskim građanima koji su ih izabrali. Hvala. **Zekanović, Hrvoje (HDS)** Poštovana kolegice, hvala na pitanju. Evo, ja ću čak pohvaliti sad tzv. progresivnu oporbu, ona ima stav, ima svjetonazor. Zna, to je jedan lijevi, lijevo-liberalni svjetonazor koji je, ja ću reći je antipod mom svjetonazoru, odnosno čak ću reći našem. Međutim, što se tiče Mosta, to zapravo nitko ne zna zapravo gdje su oni. Oko svih ključnih tema njih nema. Ne samo Mosta, sad je počeo i Domovinski pokret se tu izvlačiti isto, i oni se izvlače lagano. Nema ih, nema ih, zapravo vi oko ničega ne znate, dakle koje su njima teme bitne, koji je filter. Filter je ima li tute glasova. Znači ako ima glasova, e onda ćemo ići u tu priču, a ako nema glasova, treba reći svoj stav, e alo, ja sam za zaštitu života. U čemu je problem? Evo izazov mali vas vidimo, evo, po pitanju, neki dan marihuane. Jedino je Miro Bulj glasovao, doduše za legalizaciju marihuane kad je bio isprovociran, ostali su pobjegli. Pa gdje ste vi? Tako da, kolegice, slažem se, samo populizam i samo borba za glasove, ništa bez merituma. Krunoslav (HDZ)** Poštovani potpredsjedniče, kolega zastupniče. Pa evo meni je drago da ste vi spomenuli u svojoj raspravi konkretne brojke pa evo mislim da smo s ovim prijedlogom i rasprava se iskristalizirala neke konkretne brojke pa s obzirom na vaše iskustvo ipak mislim da ste imali dve inicijative za skupljanje potpisa, vaše mišljenje o tome, a posebno onom dijelu i spominjali ste ovih mjesec dana, a činjenica jest da su kolege koji su zadnji skupili ovu inicijativu preko mjesec i pol dana provjeravali te potpise i zar nije dobro da se i to je ta referendumska inicijativa dobro definira kako bi se upravo izbjegle svaki prigovori i potencijalni sumnje

onda mi je prije, nakon godinu i po' dana došla jedna bakica sa knjižicom i rekla je, kaže a sinko a di ću ja s ovim. Dakle stvar na terenu, teško sakupiti knjižici međutim, odgovorno tvrdim u 7 dana se mogu sakupit. I možda još par dana da se to sortira i preda. Znači 15 dana bi bio onaj jedan komotan rok za sakupljanje i predaju i to stoji i govorim iz vlastitog iskustva. Inače, što se tiče referenduma, teško je skupiti dovoljan broj potpisa i trebate imati veliku infrastrukturu, ovdje moram naglasiti da je kad je taj referendum jedini građanski koji je uspio, uspio, uspio je velikim dijelom jer je jedna velika stranka koja se zove HDZ stala iza toga. Ne javno, ali tiho i to je ono što je bitno naglasiti i spominjati da ne misle ljudi da se neke stvari po Duhu Svetom napravljene. Dakle jedna velika stranka je to pomogla, dakle infrastruktura je također, problem. Hvala lijepo g. potpredsjedniče. Kolega Zekanoviću, pa upravo evo na tom tragu od kolege Katičića, dakle imamo i ove državne, imamo i lokalne ovaj referendume, činjenica je ta da kod prikupljanja potpisa se jako krši dakle pravilo gdje se skupljaju potpisi, na koji način se skupljaju potpisi i vremenski koliko je to do sada pokazalo se, pokazala praksa da se to oduži u nedogled. U razgovorima sa ljudima koji su u inicijativama raznoraznim za skupljanje potpisa sa pojedine referendumske inicijative, kažu da praktički isti rukopis bude po ovaj, po 10-15 stranica sa istim OIB-ima, pitaj Boga na koji način su došle dakle prepisuju se, čak i moguće sa lista nekih prijašnjih inicijativa,

a oni samo se potpišu, tako da to, ajmo reći i nije nelogično da tako to izgleda, međutim, tome se lako doskoči, a tome se doskoči na način da se na svakoj knjižici, na svakom listu potpiše onaj tko je prikupljao potpise, ona konkretno osobu teretiš i onda ako si vidio nešto falsificirano, a ima i to rješenje, ja sam .../Govornik se ne razumije./... znači rješenje je jednostavno. Ja sam ministar pravosuđa ili ministar Malenica i sad mi je došao neki referendum i ja uzmem nasumično 1000 potpisa i nazovem tih 1000 ljudi, jeste vi dali potpis, a njih mi 100 kaže nismo. E onda je to za kazneni progon, ja bih to riješio na taj način mrtvo 'ladno. Međutim, liberalizirati, ali kazniti svaki prekršaj. Nisam ja siguran, kolega Zekanoviću, da je to za kazneni progon jer bi onda ja prvi otišao tamo potpisat kod nekoga tko mi se ne sviđa pa onda poslije kad me zovu reći nisam. To je vrlo, vrlo sklisko, ali nisam htio o tome replicirati. Ja pozdravljam vašu namjeru i želju da čitate Ustav i da se educirate čitajući Ustav pa čl. 21, ja bih vas želio ipak podsjetiti da je Ustavni sud raspravljao ovome o čemu ste vi govorili i da je 12 od 13 ustavnih sudaca zaključilo da to kako vi čitate i tumačite čl. 21 Ustava, barem u pravnom smislu, ovom vjerskom i moralnom neću ulaziti, nije točno, tako da je naša .../nerazumljivo/... i to i ovih iz tzv. progresivne oporbe i iz HDZ-a, koji je, jedino je sudac Šumanović imao izdvojeno mišljenje o tome, tako da je naše zalaganje da se pravo na izbor stavi u Ustav, ima ustvari edukativnu svrhu za vas, da bolje razumijete čl. 21 Ustava, barem sa pravnog, u vjersko i moralno ovoga, očitovanje neću ulaziti. Hvala. Poštovani kolega Bauk, pročitao sam čitavo mišljenje ustavnih sudaca i izdvojeno mišljenje, 50-ak stranica detaljno, gdje je zapravo rečeno da ovaj Međutim, onda je zapravo rečeno da mi kao HS moramo zakonski regulirati odnosno potvrditi znanstvenu činjenicu da život počinje začećem. Na nama je loptica. Mi bi zapravo trebali biti frajeri, ja bi to napravio sutra, ali evo, takve su okolnosti kakve jesu, dakle da mi kažemo zakonski život počinje tog i tog trenutka, a onda sukladno tom članku koji je jasan, samo što su oni tamo u tom mišljenju zapravo izmislili neko pravo na privatnost koja nije ustavna kategorija, koja ne postoji ovdje, ne, ne piše nigdje to. Oni su ga izmislili da imamo pravo na privatnost i stavili ga u opoziciju sa člankom koji je iznimno jasan. Znači to je meni, ja sam to pokušavao razgovarati s pravnicima, ali gdje je tu pravo na privatnost, evo pronađite mi ga, nema ga. Ali dobro, sad je to jedna tema šira. Uglavnom, Ustav je ipak jasan, čl. 21 jasan, svaki čovjek ima pravo na život. Hvala. Sljedeća rasprava bit će poštovane zastupnice Sabine Glasovac, nema je. Gubi pravo na govor pa će onda govoriti sljedeći poštovani zastupnik Arsen Bauk, izvolite. Zahvaljujem. Ono što nisam, što sam propustio reći u ime kluba, a govorio sam u javnoj raspravi, da bi možda bilo dobro da ove raspored rada HS-a odnosno tzv. ljetnu i zimsku stanku iz ustavne materije stavimo u poslovničku materiju jer tamo i pripada, a ako baš nećemo, onda zbog klimatskih promjena možda da razmislimo o produženju ljetne stanke jer ljeto danas i prije 30 godina kad je to uvedeno ipak nije jedno te isto. Ovo je bila šala, ako je netko ozbiljno shvatio. Dakle što se tiče referendumske materije, mislim da moje kolege, neke moje kolege krivo čitaju ovu odredbu o tome da će Ustavni sud na zahtjev 15 zastupnika prije ocjenjivati ustavnost pitanja. Naime, postoj vrlo velika mogućnost da zbog te odredbe Vlada bude blokirana u donošenju zakona zbog toga što bi svaku najavu iz Vlade da će ona dati neku inicijativu moglo prevenirati 15 zastupnika najavivši da će pokrenuti referendum o tom pitanju i tražiti, oporbeni zastupnika, i tražiti da Ustavni sud se prije uopće bilo kakve Vladine inicijative ocijeni ustavnost tog pitanja. Tako da ja nisam siguran, kolege iz se planiram do kraja svoje političke karijere još bit koji put na vlasti i ne bih želio vama .../nerazumljivo/... kad budete oporba dati priliku da nas sa takvim inicijativama opstruirate u radu. Ali, ako vi želite nama dati tu priliku, mi smo na njoj zahvalni, ali ne tražimo. tako da bi ja preporučio da se o tome ipak razmisli. To je jedna stvar. Drugo, što se tiče definirana tema o kojima bi se mogao raspisati referendum, ponovit ću, dakle mi smo od 2014. kao kao parlamentarna većina bez dvotrećinskog kapaciteta predložili, a 2018. kao parlamentarna manjina bez potpore vlasti, također predložili da se propišu teme koje su, koje nisu podložne referendumskom odlučivanju i prepisali to iz ustava, bilo Slovenije, bilo Njemačke. E sad, moje pitanje glasi, ajmo onda ovu priču o Ukrajini, o odluci obuci ukrajinskih vojnika stavit na referendum. je isto po sadašnjem Ustavu, dakle u isključivo .../Govornik se ne razumije./... HS-a može se raspisati pa da vidimo šta će narod reći. To je recimo, mogućnost da se po sadašnjem Ustavu to stavi na referendum. držim da je najveća rupa u Ustavu, što se tiče referenduma kvorum odlučivanja i da bi to svakako trebalo promijeniti. Ako se oko, ni oko čega drugog ne možemo dogovoriti, oko toga bi trebali zato, između ostalog, i zbog toga ako sljedeći put bude nekakva sumnjiva referendumska inicijativa, sumnjive ustavnosti, ja više neću moći doći za govornicu i reći da je referendumska materija loše uređena jer ćete mi onda vi reći, pa mi smo predložili, a vi niste bili za, je li tako? Već znam što ćete mi reći, prema tome, moram i to na neki način prevenirati. ovoga, Ustav ta materija koja se donosi dvotrećinskom većinom, bilo bi dobro dakle čuti i druge prijedloge i o njima se na neki način očitovati. Između ostalog, to je moguće i putem Ustavnog zakona o Ustavnom sudu. Ono što treba također, dodati će se onda vjerojatno predlagatelj za sljedeću ovoga, za sljedeći korak prijedlog promjene Ustava to možda i razmotriti je javnost rada Ustavnog suda. O tome je dio ustavnih sudaca govorio u izdvojenim mišljenjima, ali doista zbog povjerenja i u Ustavni sud i u institucije globalno, trebalo bi dakle ipak Ustavnom sudu, kad to već oni nisu sami svojim poslovnikom i praksom, malo postaviti veće standarde i u javnosti rada. Uostalom, društvo je malo i napredovalo po pitanju transparentnosti od kad je donesen Ustavni zakon o Ustavnom sudu, prema tome ne treba ta institucija ostati zarobljena u pretpristupnom razdoblju Hrvatske obzirom da smo dobili i povjerenika za informiranje i Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa i hrpu još stvari koje su koje su u Hrvatskoj, ovoga, počele funkcionirati nakon što je donesen Ustavni zakon o Ustavnom sudu. I na kraju, što se tiče Ustavnog suda i što se tiče referenduma u cjelini, treba gledati malo dalje. Ja ne mislim da će ovaj sastav Ustavnog suda pa čak niti puno sličan ostati nakon 2024. godine, a i ne mislim da će ovaj sastav parlamentarne većine ostati nakon 2024. godine. Prema tome, radujem se radujem se mogućem dogovoru oko ustavnih promjena. Još da nas malo saslušate i da, naravno da ponovim ono što sam rekao u ime kluba nadam se da će ipak, neće se dogoditi da će prije hidžab pasti u Iranu, nego što će HDZ-e pristati staviti pravo na izbor u Ustav. Zahvaljujem. Imamo dvije replike. Prva je poštovana zastupnica Mrak Taritaš. **Mrak-Taritaš, Anka (GLAS)** Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Sabora. Kolega Bauk dio svog izlaganja govorili ste o potrebi da se definiraju pitanja koja ne mogu biti tema referenduma. Dakle o tome smo puno raspravljali, o tome smo puno govorili, o tome smo govorili da određena pitanja koja ne mogu biti na referendumu bi trebalo biti u Ustavu. Vi ste tu spomenuli i primjer Slovenije i primjer Njemačke. Primjer u Sloveniji inače bih mogli pratiti i u nekim drugim stvarima jer se pokazalo da su napravili svoje zakonske, zakone i Ustav tako da referendum bude protočan. Pa me zanima, otprilike mislim da niste progovorili a bilo bi možda dobro da progovorimo koja su to pitanja za koja smo i to smo i definirali apsolutno svjesni i jasni da ne mogu biti i da ne bi smjeli biti tema referenduma. Hvala lijepo.

dakle da vidimo kada bi se takav prijedlog usvojio što bilo problematično. Kolega Bošnjaković je znao reći da kada je on to pročitao da onda uopće ne zna što bi moglo biti na referendumu kada sve to zabranimo. Ali evo ovakva formulacija kakva je danas tu u isključivoj nadležnosti Hrvatskoga sabora znači da bi na referendumu mogli dati odluku o raspuštanju Hrvatskoga sabora, odluku o izboru predsjednika Hrvatskoga sabora, odluku o izboru člana Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav jer je i to nadležnosti Hrvatskoga sabora. I onda je Ustavni sud se morao dovitlavati kako da tumači tu relativno jasnu odredbu da sve što je u nadležnosti Hrvatskoga sabora ipak bi na taj način bi ograničili. Dakle, neimenovanje, obrambene politike, međunarodni ugovori, ljudska prava i proračun, financije recimo. Ali isteklo je vrijeme. **Marić, Andreja (SDP)** Hvala lijepa. Poštovani kolega na sjednicama Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav iznijeti su različiti prijedlozi i primjedbe oporbe zbog čega bi ili ne bi nešto podržali oko ustavnih izmjena. Bili su sigurno i sastanci mimo odbora sa oporbom neki zakašnjeli, neki na vrijeme. I ovdje tijekom rasprave su iznesena različita rješenja, primjedbe što bi bilo prihvatljivo, što ne bi bilo prihvatljivo. Koliko čujem iz kuloara čak bi i neki vladajući jedan dio toga prihvatili, ali eto valjda slušaju vrhovnog. Pa evo nekako mi se čini dosta neperspektivna izjava da će nam se spasenje ukazati tek nakon 2024. Mislite li da postoji šansa da ipak vladajući malo popuste ili ćemo zaista čekati promjene u sastavu i parlamenta i Ustavnog suda itd.? Evo vaš nekakav stav o tome. Hvala. **Reiner, Što se tiče ustavne većine mislim da se neće ništa promijeniti. Samo je pitanje tko će činiti parlamentarnu veću, a tko će činiti oporbu. Dakle, 2/3 će vrlo teško netko dobiti na izborima, a u raznim savezima sve je moguće. Što se tiče ovog postupka dakle on ima neku svoju dinamiku. Za ova prva dva koraka parlamentarnoj većini ne treba opozicija. Dakle oni moraju uspostaviti toliku, takav smjer da sa njega mogu malo skrenuti da se uključe u naš smjer, a ne smiju ići predaleko zato da ne promaše u potpunosti. Tako da ćemo tek ustvari prave, konkretne razgovore započeti nakon glasanja o ovome. Njihovo je pravo da odrede dinamiku. Dakle, oni su odlučili da će to biti do zimske stanke. Mi smo to primili na znanje i u tome sudjelujemo i čekamo onda sljedeću godinu. Evo kolega Bošnjaković s njime sam imao prilike puno puta razgovarati, dosta često je bilo i konstruktivno. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Sada idemo na završno izlaganje, pa se u ime Kluba zastupnika HDZ-a završno govoriti poštovani zastupnik Krunoslav Katičić. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege. Pa evo završno u ime Kluba Hrvatske demokratske zajednice mogu istaknuti samo par stvari koje su dosta mislim držim bitnim istaknuti. Na žalost i ova rasprava je danas pokazala opet jednu sjednu i opetovanu sumnju, izražavanje sumnje u svih institucija države što me jako žalosti. žalosti. Naime mislim da se konkludentnim radnjama jasno vidi da se želi demontirati neke institucije države, a mi pravnici volimo reći da postoji pet grana koje oslikavaju državu i između ostalog i jednog je Ustav kao temeljni akt svake države. Ako me dobro sjećanje služi, sva ta demontaža odnosno izražavanje sumnji krenulo je od inauguracije Predsjednika države. Do tada se sve to dešavalo na Trgu svetoga Marka, a onda se to prebacilo gore na Pantovčak. Mislim da to sve pripada Trgu svetoga Marka. Za zatim se sve prenijelo i u ovaj časni dom zastupnički gdje se počelo na žalost govoriti neprimjerenim rječnikom, vrijeđanjem, lažima i u mnogim onim što doslovce ničim nije potkrijepljeno nikakvim, iznose se nekakve objede koje su nepotkrijepljene ikakvim dokazima, pa ide se čak i do personalnog odnosno do privatnih razina i objeda i vrijeđanja. Što je sljedeće? Na žalost na to je teško odgovoriti. Ali hajmo se vratiti malo na sukus onoga zbog čega smo mi danas ovdje raspravljali gotovo 5 sati. Mislim da je Hrvatska demokratska zajednica predmetnim izmjenama kako Ustavnog zakona o Ustavnom sudu, tako i samog Ustava pristupila na onaj način i krenula onako kako se u takve stvari i kreće, a to je prije svega konzultacijama među klubovima kako bi se odnosno ideja na dobrobit svih građana definiralo jedno područje koje se zasigurno nije u najmanju ruku je nedefinirano ili je ostalo deficitarno iz mnogo mnogih razloga. I na takav se način krenulo, iznijeli smo jasne i razumne razloge zbog čega i kako se ide u tom dijelu. I onda odjednom su se pristali na takvim razgovorima vodili su se cijeli niz rasprava kako pred Odborom. Ja sam kao član Odbora mogu svjedočiti tim konzultacijama i raspravama koja je bila zasigurno konstruktivna i dobra i onda se odjednom počelo uvoditi neke teme za koje svi mi znamo a i današnja rasprava je opet to dokazala koji imaju uglavnom ideološki predznačaj i koji za sobom potežu duboka, duboka dijeljenja kako u društvu tako u ovom Saboru i mislim da je svima jasno da takvi postupci ne mogu doprinijeti ničemu, a to je dobrobit građana. Hrvatska demokratska zajednica je svjesna tih tema koje su bitno i danas je i uvodno predlagatelj rekao da postojimo, a i ispred Kluba je gospodin Bačić kazao i mi imamo stajalište i o svim tim ideološkim temama u mnogom tome koje bi se moglo raspravljati možda u Ustavu. Međutim, da bi se pristupilo Ustavu što je svima jasno treba doći do određenog konsenzusa, a to je 2/3 većina. Isto tako tijekom ovih svih konzultacija, razgovora pred Odborom i pred klubovima činjenica je da je došlo do brojnih ublažavanja, usuglašavanja i da se pristupili i prihvatili od onog prvotnog teksta mnogi prijedlozi koji su došli iz oporbene strane i da da su se nekakvi modificirali i čiji mi se da se došlo do jednog razumnog rješenja koji što je rekao i gospodin Borić u svojoj raspravi do onoga što razumije svaki građanin što se želi s ovim postići. A mislim da to se na žalost izgubilo u ovoj cijeloj raspravi i da idemo prema ideološkim i dnevno-političkim temama, a da se gubi onaj bit a to je dobrobit građana. Da ne duljim previše, pri kraju mi je vrijeme. U ime Kluba Hrvatske demokratske zajednice ovo je još jedna etapa u raspravi. Druga rasprava na ovu temu kao što je već više puta kazano Hrvatska demokratska zajednica je otvorena za ove teme, za sve konkretne prijedloge i sugestije kako bi ovo područje referenduma koje je izuzetno bitno jer je izravno od građana se donose nekakve odluke primjereno reguliralo i bilo na ponos svima nama. Hvala vam. **Reiner, Željko (HDZ)** U ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka sada će završno govoriti poštovana zastupnica Ivana Kekin. Izvolite. Hvala vam predsjedavajući, kolege. Dakle, Hrvatska 2022. zemlja u kojoj 60% ginekologa ima priziv savjesti, zemlja u kojoj postoji niz zdravstvenih ustanova u kojima je abortus potpuno nedohvatljiv i niz onih u kojima je otežano dostupan, zemlja u kojoj se redovito krši zakon koji ženama garantira pravo na punu zdravstvenu zaštitu i pravo na odlučivanje o svom tijelu, zemlja u kojoj na kršenje tog zakona otvoreno pozivaju ministra zdravstva otvoreno poziva dekan Medicinskog fakulteta i otvoreno poziva ravnatelj najveće ustanove zdravstvene u našoj zemlji. Uzgred budi rečeno posljednja dvojica su ginekolozi što lijepo ocrtava opciju i prihvatljivi stav velikog dijela struke o pravu žena na ponoviti ću zakonom garantiranu zdravstvenu zaštitu. U Hrvatskoj 2022. žene tjeramo u Brežice prekidati neželjene trudnoće. U Hrvatskoj 2022. žene s teško bolesnim fetusima čije su malformacije nesukladne životu šaljemo u Ljubljanu. U Hrvatskoj 2022. imamo molitvene skupove skupove pred bolnicama u kojima se još uvijek rade pobačaji. U Hrvatskoj 2022. imamo muškarce koji kleče na našim trgovima, mole se za ćudoredno odijevanje, mole se za zabranu seksa prije braka i dakako za potpunu zabranu pobačaja. Po uzoru na zemlje poput Poljske u kojima žene umiru jer nemaju mogućnost prekinuti trudnoću niti u slučaju silovanja, niti u slučaju kada im ta trudnoća ugrožava život. Po uzoru na američke države koje su nakon što je većinski ultrakonzervativni Vrhovni sud ukinuo presudu Roe v. Wade odmah radikalno ograničile pravo na pobačaj ili ga u potpunosti zabranile. 2022. godine istodobno u Hrvatskoj Hrvatskoj 3/4 građana u toliko duboko podijeljenosti društva kolega … dakle 3/4 građana i građanki smatra da ženama treba uvijek, da žena treba uvijek imati pravo na izbor za odlučivanje o vlastitom tijelu. Postoji visoki društveni konsenzus. Malo je pitanja oko kojih imamo tako visoki društveni konsenzus. Birači svih opcija većinom su za slobodu izbora, dakle birači najkonzervativnijih parlamentarnih stranaka natpolovičnom većinom smatraju da bi prekid trudnoće treba biti dostupan ženama. Također natpolovična većina HDZ-ovih glasača smatra da bi prekid trudnoće trebao biti dostupan ženama unatoč tome, unatoč tom jasnom, nedvojbenom konsenzusu ne pitanju koje dijeli društvo nego nešto oko čega se društvo slaže HDZ-e odbija staviti pravo na pobačaj u Ustav, odbija staviti u Ustav odredbu po kojoj bi svakoj ženi to pravo bilo garantirano. Ali ne samo to, nego odredbu po kojoj bi država bez obzira na to tko je trenutno na vlasti imala obavezu ženi to pravo osigurati. Zašto? Zašto to HDZ-e ne želi? Jer nema konsenzus unutar svog članstva. dapače među njima ima onih koji bi rado uveli zabranu pobačaja i objasnili ženama gdje im je mjesto i nema takvih samo među HDZ-ovcima. Ima ih među drugim parlamentarnim strankama imamo one koji smatraju da žene ne bi trebale imati pravo na pobačaj niti nakon silovanja. Imamo one koji smatraju da bi žene trebale dobiti odobrenje šire obitelji da bi imale pravo na pobačaj. Dakle, ima jako puno onih koji bi zavirivali i odlučivali o našim maternicama, ali i dalje su u manjini. No na žalost mi vidimo baš na primjeru Poljske, vidimo na primjeru SAD-a da to što su u manjini nemojmo se zavaravati ne znači da se političkim manipulacijama ne mogu dovesti u situaciju gdje će upravo ti koji su u manjini odlučivati o životima milijuna žena. Hrvatska 2022. zemlja u kojoj su žene svakodnevno diskriminirane, zemlja u kojoj su žene ubijane, zemlja u kojoj olakotni status za silovanje to što je netko bio branitelj, zemlja kojom vlada HDZ-e, zemlja koja mrzi žene. Nemar i ignoriranje aktivno zakidanje žena za njihova prava, aktivno diskriminiranje više od pola stanovništva ove zemlje je aktivna i živa politika HDZ-a. I ova rasprava je još jedan pokazatelj u nizu uz sve crne statistike o ženskom siromaštvu, o nasilju u obitelji, o diskriminaciji prilikom zapošljavanja, o femicidu. Ova je rasprava još jedan pokazatelj da ako hoćemo da ženama u ovoj zemlji bude bolje, ako hoćemo da našim kćerima bude bolje, ako želimo da naše kćeri uopće ostanu u ovoj zemlji da HDZ-e mora sići s vlasti. Nismo svi isti koliko god vam prodavali tu priču. Pitanje prava na izbor i pitanje političke volje da se isto osigura

potpredsjedniče. Povrijeđen je članak 238. Kolegica Kekin omalovažava zastupnike, ona insinuira svojim govorom da je, kao da je u Hrvatskoj zabranjen pobačaj. Jasno je Ustavni sud rekao da je u Hrvatskoj zakon kojim je omogućen prekid trudnoće apsolutno kolegice Kekin u skladu sa Ustavom. Prema tome, Hrvatska nije onakva kakvu je vi želite prikazati. Time i takvim načinom omalovažavate ostale zastupnike. **Reiner, Željko Kolegice Kekin hajde nemojmo sada krenuti sa tim povredama. Pa upravo sam sada rekao da to nije bila replika. Hajde idemo nastaviti sa radom, jer sada će biti povreda Poslovnika na povredu Poslovnika potpuno bez smisla. Izvolite. Hvala vam. Dakle povrijeđen je članak 238. Kolega Bačić pogledajte statistike, pogledajte u koliko se ustanova pobačaj uopće ne može dobiti, pogledajte koliko hrvatskih žena odlazi u Brežice. … /Upadica Reiner: U čemu

samo nastavite pričati kada vam ja kažem da prestanete pričati. Onda nastavite samo dalje. Poštovani zastupnik Bauk izvolite. Zahvaljujem. Koristim institut završnog izlaganja u ime Kluba da još jednom istaknem da će Klub SDP-a u ovoj, u ovom koraku biti suzdržan po pitanju promjena Ustava i naravno očekujemo da se nakon što ovaj nacrt dobije dovoljan broj glasova u Hrvatskom saboru nastave razgovori oko prijedloga koji bi onda bio podoban da dobije i 2/3 glasova. Međutim, ta priča sa 2/3 većinom je ustvari jedna dosta zanimljiva priča i netko tko ovo gleda sa strane a ni ja je ponekad ne bi mogao razumjeti. Dakle, kolege iz HDZ-a nas traže traže 2/3 većinu za prijedlog odluke koji se protivi 60% građa. To je ova o obuci Ukrajinskih vojnika. A mi njih tražimo 2/3 većinu za prijedlog koji podržava 3/4 građana i izgleda da je to jedna vrlo zanimljiva situacija, da mi pomažemo HDZ-u time što ih tjeramo na to da donesu nešto što podržava 3/4 građana i da mu pomažemo i time što se protivimo nečemu što ne podržava 2/3 građana, a opet su oni u anketama prvi. Tko će to objasniti? Nema više, to je vrlo teško objasniti. Dakle, što se tiče ovoga sve ono što je uočeno što smo mi uočili 2014. i 2018. kao problem u referendumskoj materiji sve odredbe ovoga prijedloga osim onog jednoga a to je ovo pitanje prethodne ocjene ustavnosti na prijedlog 15 zastupnika obuhvaćaju. Ono što nije, ono što bi mogao biti problem prilikom glasanja j e ono što nije u prijedlogu Ustava ili Ustavnog zakona o Ustavnom sudu i to će očito biti najveći dio vremena ćemo nakon ovoga provesti u imali a to je da bi neki sastav Ustavnog suda mogao promijeniti svoja stajališta na koja se svi tu pozivamo. A s druge strane, bojazan parlamentarne većine iz meni nepoznatog razloga da bi mogli imati neke tenzije u društvu. Jer budimo iskreni od 13 sudaca Ustavnog suda 6 ih je predloženo na prijedlog HDZ-a, 5 na prijedlog SDP-a i jedan na prijedlog HNS-a i jednog smo se zajedno dogovorili sa HDZ-om. Od tih 13, 12 je glasalo za ovaj stav koji mi imamo, a to je da je pravo na izbor obuhvaćeno između ostalog i člankom 35. Ustava, a samo jedan sudac je bio protiv. Dakle i onaj koji je predložio HDZ-e 5 od 6, i onaj koji je predložio SDP-e i onaj koji je predložio HNS i onaj kojeg smo zajedno predložili zastupali smo u tom smislu isto stajalište, a sutkinja je Antičević Marinović još je izdvojila podupiruće mišljenje po tom pitanju. pitanju. 3/4 građana podržava, 90 i nešto posto sudaca Ustavnog suda ovog sastava to podržava i sada ne vidim koji je problem. E sada kolega Katičić vi ste rekli da vi imate isto nekih ideoloških prijedloga. Ja bih volio vidjeti, ja ustvari više ne znam koja je vaša ideologija budimo iskreni. To mi je vrlo u ovom trenutku zanimljivo pitanje. Možda bi se oko nekih stvari i složili, možda bi se oko nekih stvari dobro posvađali ili barem bi znali što je to. Ono tipa ne znam, da dijaspora bira pet, a ne tri, jel' to ideološko pitanje ne znam ili nešto drugo. No dobro, evo tu su dakle kolega Bošnjaković kao predsjednik Odbora, kolega Bačić s kojim sam imao vrlo često razgovore od kojih su neki bili konstruktivni i rezultirali nekim rezultatom. Tu su i drugi članovi Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav čije stavove više-manje međusobno znamo iako postoji mogućnost, ako postoji mogućnost dakle da se zadovolje zahtjevi svih koji su u ovome sudjelovali. Postoje određene mogućnosti da se donesu ustavne promjene, ali postoji mogućnost i da se ne donesu. I još jednom, dakle volio bih da i dio zastupnika koji se protivi bilo kakvim promjenama vidi mogućnost da je odredba o prethodnoj ocjeni ustavnosti jedna nagazna mina na koju može nagaziti i Vlada, pa bi to trebalo još jednom razmisliti. Dakle, bilo kojih 15 zastupnika na bilo koju najavu Vlade kaže mi ćemo raspisati referendum, hajmo na Ustavni sud i onda Ustavni sud prethodno ocjenjuje ustavnost nečega što Vlada još nije ni predložila. To bi moglo dovesti i do jedne vrste blokade političkog sustava. A s druge strane dobro je da se određena energija na očito neustavne prijedloge uštedi. Tu treba još razmislili. Hvala predsjedniče na 5 sekundi. U ime predlagatelja sada će govoriti predsjednik Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav poštovani Dražen Bošnjaković. Izvolite. **Bošnjaković, Dražen (HDZ)** Hvala lijepo. Poštovani potpredsjedniče ovdje se javljam samo da zahvalim svima na ovoj raspravi koju smo proveli, bila je dosta iscrpna. Mi na Odboru za Ustav ćemo analizirati sve ovo što je tu rečeno. Ima tu i dobrih prijedloga. Ima nekih koji su zapravo rekli da neće dalje uopće razgovarati o tome. Ali ono što mislim da je dobro, dobro je da razgovaramo. Svakim razgovorom smo bliži nekakvom rješenju, nekakvom mogućem rješenju. A ono što mislim da ne smijemo dozvoliti da uđemo, da ovaj proces završimo ili ucjenom ili ono po sistemu evo ti prijedlog na stol pa ili uzmi ili ostavi. Te dvije varijante svakako ne, nego jedino ovaj dogovor. Evo hvala svima na raspravi. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala vam lijepa. Prije nego što prijeđemo, s time smo završili raspravu o ovoj točci. O njoj ćemo glasovati kada se steknu uvjeti. A prije nego što prijeđemo na sljedeću točku molili su me iz informatike da napravimo jednu kratku stanku, pa se vidimo u 35, 15:35 minuta.